na raspravu o – - Prijedlog o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu sa pratećim dokumentima Prijedlog je dostavila Vlada. Poštovani zastupnici i zastupnice, upozoravam na članak 31. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu prema kojem podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom mogu biti prihvaćeni pod uvjetom da se istodobno predloži i smanjenje drugih rashoda rashoda i prihoda i rashodi i izdaci ne smiju biti iz proračunske zalihe ili na teret dodatnoga zaduživanja. U vezi s time upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su sastavljeni u skladu sa navedenim člankom Zakona o proračunu. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite predsjedniče. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske vam danas predlaže rebalans proračuna i dakle predlaže izmjene i dopune Proračuna za 2007. godinu. Drugu godinu zaredom predlažemo vam niže razine fiskalnog deficita bez promjena u poreznom sustavu, bez smanjenja socijalnih prava i bez zakidanja razvojnih projekata. Upravo suprotno. Ovim su izmjenama osigurana dodatna sredstva za rješavanje preuzetih obveza za daljnji razvoj i socijalnu politiku. No prije nego što obrazložim izmjene proračuna koje danas predlažemo ovim rebalansom dopustite mi da cjelokupnu fiskalnu politiku stavim u makroekonomski kontekst. Prije svega istaknuo bih ono što je već ovih dana i dovoljno u javnosti kazano da je u prvom tromjesečju ove godine ostvaren rast bruto domaćeg proizvoda od 7%. Kretanje industrijske proizvodnje trgovine na malo, građevinarstva, kao i ostalih pokazatelji prije svega u turizmu ukazuju na nastavak žive ekonomske aktivnosti i u drugom tromjesečju, stoga se može očekivati da će rast, gospodarski rast na razini cijele godine biti viši od 6%. Hoće li se održati 7% iz prvog kvartala teško je u ovom trenutku prognozirati, ali sigurno će biti veći od 6%, znači kretat će se između 6 i 7 prema ovim prognozama. Ubrzanu gospodarsku aktivnost prate i kretanja na tržištu rada o čemu svjedoči i smanjenje broja nezaposlenih od gotovo 24 tisuće u odnosu na prošlu godinu ili što znači oko 8,3%. U skladu s takvim kretanjima može se očekivati daljnje smanjenje anketne stope nezaposlenosti i njeno spuštanje na najnižu povijesnu razinu u Hrvatskoj, a to će biti ispod 10%. Već danas je ona 10,12, ali sigurno će tijekom idućih mjeseci ona pasti ispod 10%. Ovi pokazatelji dokazuju ispravnost i uspješnost ekonomske politike Vlade koja se zasniva na poticanju dugoročno održivog gospodarskog razvoja i smanjenju nezaposlenosti, odnosno povećanju zaposlenosti, što naravno znači i viši životni standard svih hrvatskih građana jer nam je to najveća briga. Dakako da fiskalna politika ima ključnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Naime, daljnje smanjenje deficita otvara puno više prostora privatnom sektoru u kreiranju dugoročno održivog gospodarskog rasta, a usmjeravanje proračunskih sredstava u strateški razvojno važna područja uz zadržavanje socijalne pravednosti osigurava daljnji gospodarski razvoj zemlje i vodeći se ovim makroekonomskim pokazateljima i povoljnim stanjem u zemlji, a ponajviše strateškim ciljevima Vlade koje sam vam izložio odlučili smo izraditi izmjene i dopune Proračuna za ovu godinu. Dakle, osiguravamo sredstva za daljnju provedbu naše razvojno usmjerene politike. Prije svega to se odnosi na ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva jer to nam je apsolutni prioritet, pa stoga i iz ovog Proračuna i time ću početi 87,5, znači 87 milijuna i 500 tisuća kuna ide u Fond za regionalni razvoj za programe kapitalnih infrastrukturnih gospodarskih projekata te osiguranje pomoći lokalnim jedinicama za korištenje sredstava Europske unije i provođenje onih projekata u kojima smo dosta i u Saboru govorili, to su projekti javno-privatnog partnerstva. Također izdvojit ćemo i 243 milijuna i 800 tisuća kuna za sustav potpora poljoprivrednicima, ribarima i hrvatskom selu. U skladu sa zaključkom Sabora za aktivnosti koje su nužne za provedbu primjene pravnog režima zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa osigurali smo dodatnih 114 milijuna kuna. Nadalje, naše opredjeljenje razvoju zemlje kao društva temeljenog na znanju ogleda se u izdvajanju dodatnih 290 milijuna i 800 tisuća kuna za programe u znanosti i obrazovanju. Od toga će dodatnih 90 milijuna kuna biti usmjereno na provedbu Nacionalnog programa mjera za uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, a to su besplatni udžbenici i to najavljujemo ovdje dakle već od jeseni, prvom razredu srednjih škola besplatan prijevoz svih učenika u srednje škole i čime ćemo dakako rasteretiti u financijskom smislu roditelje i osigurati veće obrazovanje naše djece. Ovo su samo primjene uvjeta i to je početak, međutim ono što će značiti važan iskorak to će biti i kad zakonski reguliramo obavezno srednje školstvo. Ove godine krećemo sa stvaranjem uvjeta sa poticajnim mjerama i za roditelje i sve ostale, a onda ćemo u idućem mandatnom razdoblju, nastojat ćemo da to bude u početku, stvoriti zakonsku obvezu obavezne srednje škole. U kontekstu jačanja socijalne pravednosti, kao što sam već najavio, povećat ćemo naknade za nezaposlene sa tisuću na tisuću i 200 kuna. Tu treba reći da ta naknada nije mijenjana, da je bila ista negdje otprilike 7, 8 godina, ako ne i duže. Ne znam točno statistiku. Prema tome, činimo ovdje jedan korak koji smatramo da je iznimno važan i nužan, ali dakako da ćemo u idućem mandatnom razdoblju i na to, o tome ćemo govoriti i u programu kad za to dođe vrijeme najesen, tražiti i da se na Zavodu za zapošljavanje da se izvrši stanovita promjena i modela i razmišljanja, ali i svega onoga što prati mjere na tržištu rada. O tome sam nešto govorio na stranačkom saboru prošle subote, pa ovdje neću dalje najavljivati, ali radimo prvi korak sa tisuću kuna, tisuću Izdvojit ćemo dodatnih 290 milijuna kuna za branitelje i za prevođenje braniteljskih mirovina. Također izdvajanja za dječji doplatak ovim su rebalansom povećana za 107 milijuna i 100 tisuća kuna. Uz to treba reći da ova Vlada dame i gospodo, rješava od 2004. godine posljedice nepoštivanja potpisanih kolektivnih ugovora iz 2000. godine i 2001. godine bivše Vlade, zašto je već dosada izdvojeno preko milijardu kuna, već dosada. Ovim rebalansom dodatno izdvajamo 440 milijuna kuna od čega je samo 380 milijuna kuna za ovrhe djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova. Na kraju moram istaknuti najveću stavku ovog rebalansa koja je usmjerena na rješavanje dospjelih a neplaćenih obveza u hrvatskom zdravstvu. Razina dospjelih obveza u zdravstvu je na visokoj razini još od 2002. godine., tako da rebalansom sada osiguravamo milijardu i 700 milijuna kuna za rješavanje toga pitanja i to milijardu i 200 milijuna kuna za sanaciju dugova a 500 milijuna kuna za funkcioniranje zdravstva u cjelini, za prije svega za prevenciju kumuliranja novih obveza koje bi mogle nastati tijekom godine. Pored rješavanja svih navedenih pitanja i to je ono što sam ostavio za kraj, ovim rebalansom dame i gospodo, želimo poslati snažan signal i hrvatskoj javnosti i ovom Visokom domu da kao Vlada želimo i dalje nastaviti politiku smanjenja deficita. Svaka uređena država koja teži kontroli javnih financija smanjuje a ne povećava deficit. I zato mi i iz ovih dodatnih prihoda predlažemo Hrvatskom saboru da se dio sredstava usmjeri prema smanjenju deficita koji je dosada bio 2,8% za 2007. godinu, a sad predlažemo dakle dodatno da se smanji na 2,6% dakle da se dio sredstava iz viška prihoda usmjeri za smanjenje deficita. Za razliku od nekih koji traže da deficit bude što veći i da će se njime ubrzati ekonomska aktivnost Hrvatske, pa smo i ovih dana čuli i da bi deficit trebao biti i 7% i da njime financiramo gospodarski rast, razvojne projekte, mi smatramo da je moguće smanjiti deficit na nulu i ubrzati hrvatski razvoj i gospodarske aktivnosti. Dakle, naš će cilj biti kao što je čitavo vrijeme u ove četiri godine mandata bio i mislim da to hrvatski građani pozdravljaju, da smanjujemo deficit i da država dođe na nulu deficita dragi prijatelji, dame i gospodo, i mislim da je to moguće. I ovo je prvi korak 2,8 2,8 idemo na 2,6 a siguran sam da u idućem mandatnom razdoblju, već u sljedeće dvije do tri godine, deficit može biti nula. I mislim da bi to trebao biti konsenzus oko toga. Mi ćemo u svakom slučaju biti oštro i odlučno protiv toga da država diže deficit na 7% i da kroz deficit financira razvoj. Smatramo da je moguće jedno i drugo, to smo mi i pokazali u ovom mandatu. Predlažem vam, ovom Visokom domu, zahvaljujem na pozornosti i predlažem da nakon rasprave prihvatite rebalans proračuna. Hvala. Hvala. Izvjestitelji radnih tijela? Odbor za financije i državni proračun, poštovani predsjednik Odbora Šime Prtenjača. Izvolite!

očekivani prijedlog dopustite da u cijelosti pročitam izvješće Odbora koje je održano jučer na sjednici. Pored rebalansa državnog proračuna sljedi Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda, izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih auto-cesta i izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta, Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga (DAB), Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša, Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskog plana izvan proračunskih fondova, račun financiranja izmjena i dopuna državnog proračuna za 2007., uz ove priloge da ih ne čitam ostale koji su bili priloženi unutar toga. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 77. sjednici održanoj 4. srpnja Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna RH-a za 2007. koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada RH-a aktom od 2. srpnja …/Govornik se prvo iznijeli osnove makro ekonomske pokazatelje u ovoj godini i to sljedeće. U prvom tromjesječju 2007. godine zabilježen je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 7%. Industrijska proizvodnja je u prvih pet mjeseci na međugodišnjoj razini porasla 8,1%, dok je tijekom prva četiri mjeseca porasli građevinski radovi u iznosu negdje oko 5,5%. Realni rast prometa trgovina na malo od 7,5%. Pozitivni trendovi zabilježeni su i u turizmu, tako da je rast turističkih dolazaka 13,9 a rast turističkih noćenja 8,5% na međugodišnjoj razini u prva četiri mjeseca 2007. Ubrzana gospodarske aktivnosti praćena je i daljnjim smanjenjem nezaposlenosti, tako da u prvih pet mjeseci 2007. prosječan broj nezaposlenih smanjen u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20 tisuća nezaposlenih ili 6,4%. Prema novom planu za 2007. godinu ukupni proračunski prihodi iznose 108,5 milijardi kuna i u odnosu na prethodnu godinu prvotni plan od 103,5 milijarde, otprilike razlika od 13,9%. Ovakvo procjene …/Govornik se ne razumije./… u skladu je s ostvarenjem prihoda u prvih pet mjeseci i očekivanjima do kraja godine. povećani prihodi koriste se za dalja ulaganja u ravnomjerni razvoj Hrvatske 87 milijuna, zatim u obrazovanje i znanost 290, govorim okvirno da u cijelosti ne čitam brojke. Za potpore u poljoprivredi u Ministarstvu poljoprivrede, vodnog gospodarstva 243 milijuna itd. Zatim za rješavanje duga u zdravstvu, ovo prvenstveno ističemo radi bolesnog zdravstva koje gotovo cijelo vrijeme karakterizira i sve prethodne godine a i dosada, kao najvažnije čuje./… Hvala. Zatim ovrhe u vezi neisplaćene božićnice, regresa javnim i državnim službenicima, namještenicima. drugi, te osiguranje dodatnih 114 milijuna kuna, aktivnosti koje su nužne za provedbu primjene pravnog režima zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Pored navedenih dio prihoda neće se potrošiti već ovim rebalansom definira niža razina deficita od onog predviđenog prijašnjim planom za 2007. godinu, tako da je deficit smanjen sa 2,8 na sa minus 4 milijarde 597 milijuna kuna a rebalans smanjuje za milijardu i 100 milijuna kuna odnosno na 3 i 497. Ukupni proračunski rashodi u 2007. godini ovim rebalansom državnog proračuna iznose 111 ili 111 ili gotovo 112 milijardi i veći su za 3,9 milijardi od prvotnog plana u 2007. godini. U 2007. prihodi poslovanja su za 3 milijarde 496 milijuna manji od rashoda. Kada se uzme u obzir da su u rashode poslovanja uključene i kamate u iznosu od 4 milijarde 586,9 milijuna kuna proizlazi da se potrošnja države u potpunosti financira iz prihoda bez potrebe za daljnjim zaduživanjem. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora u cijelosti je podržao Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2007., odlučio je većinom glasova sa 7 za i 1 suzdržanim Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike za 2007., Odluke o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu, Odluke o davanju suglasnosti za izmjenu i dopunu Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu, Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Financijskog plana Državne agencije za osiguravanje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. i Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2007. godinu. Hvala. Hrvatska je doista jedinstvena zemlja na kugli zemaljskoj. Imali smo krvavi rat, trećina zemlje je bilo okupirano, u jednom trenutku imamo smo 600 tisuća prognanih i izbjeglih ne računajući na zaposlene u državnim službama, županijama, gradovima. Na jednog zaposlenog dolazi jedan penzioner. Ono što nije srušeno u vrijeme rata kroz pretvorbe je otuđeno a opet se živi kako tako ali se živi i to iz godine u godinu moramo priznati sve bolje. I vidimo isto tako da nam je iz godine u godinu sve veći proračun. Ovaj rebalans govori o tome da za zdravstvo bi trebalo izdvojiti 1,7 milijardi kuna. 1,2 za sanaciju plus 500 milijuna kuna za nove obveze. Nadam se da tu Istra neće biti preskočena. Dugovi po kolektivnim ugovorima za neplaćene prekovremene sate policajcima itd. 400 milijuna kuna, obrazovanje 291 milijun kuna, poljoprivreda 250 milijuna kuna, regresi odnosno božićnica 143 milijuna kuna, demografska politika 100 milijuna kuna, za nerazvijene općine 70 milijuna kuna, za ZERP 70 milijuna kuna itd., nije loše. Budimo iskreni i priznajmo da gospodin Šuker ima danas u ovom trenutku razloga da likuje. Imat će do kraja godine de facto 5 milijardi kuna više no što je planirao krajem 2006. godine. E, pitanje je sada što bi trebalo napraviti i dokle će to ići tako. Ova 2006. godina nije tamo 98., znači ona prva godina nakon uvođenja PDV-a kada nam se odjednom stvorilo 7-8 milijardi kuna u proračunu proračunu koje je šakom i kapom gospodin Škegro dijelio onima koji su u tom trenutku dijelili njegov politički svjetonazor na lokalnoj razini. Nakon toga se dogodila '99. godina, došlo je do napada na SR Jugoslaviju, jedna uništena sezona, Amerika, Europa su izolirali Hrvatsku, pritiskali ju u cilju i političkih promjena, dogodio se negativan rast bez obzira što je '97. ako se ne varam bio isto negdje oko 7% i 2000. se ponovo počelo iz početka. Sada više sigurno neke bitne nestabilnosti u našem susjedstvu pretpostavljam neće biti. Vidimo da su naši tajkuni postali najveći ulagači u Srbiji, jasno u Švicarskoj. Zašto u Švicarskoj nije teško zaključiti. Ali nama se sprema jedna druga tempirana bomba o kojoj Vlada ne govori a to je vanjski dug. Imamo rast bruto društvenog proizvoda za taj prvi kvartal od 7%. Nije loše netko će reći. Istra je prije tri, četiri godine već imala negdje rast od 11% godišnje. Jasno, to nikoga nije impresioniralo. Da li bi trebalo, ne treba ali je nešto drugo možda bilo bitnije da je izvoz vjerojatno dole bio jedino pokriven u odnosu na sve druge hrvatske županije ili jedan prostor sa 210 tisuća stanovnika ima gotovo dvostruko veći ako ne i više od dvostruko veći izvoz recimo od susjedne nam Primorsko-goranske županije. Ima tu još nekoliko dobrih vibri ja bih rekao u ovoj financijskoj situaciji. Od 1.7. vrijedi Pravilnik Ministarstva financija kojim se iznos godišnje neoporezivog dijela sa 2 tisuće povećava na 2 tisuće 500 kuna a to znači da bi nešto moglo ostati više i našim zaposlenicima, znači nešto bi trebale rasti plaće. U prva tri mjeseca prihod od PDV-a imao je rast od 11,2%, prihod od turizma rastao je za 7,9% što će reći ajde da se tako izrazim više se i pije i puši ali bez obzira na to mislim da bi i 0,5 promila trebalo što je moguće prije vratiti. No, što sad mi radimo? Umjesto da smanjimo možda PDV kao što se obećavalo u predizbornim kampanjama 2008. mi sada jasno trošimo. U klubu se zalažemo za diferenciranje stope, uvođenja one stope od 5% na svu hranu jasno dječje potrepštine itd. kako bi se izašlo u susret većini građana. Zašto? PDV u pravilu "ne pune bogati, puni ga sirotinja", to je bit. Druga stopa bila bi ova 10% za turizam i jasno opća 22%. Ali hrana to je sigurno najveća stavka u kućnom budžetu i zato tu stavku na neki način valja sniziti jer samo tako možemo i dodatno povećati prodaju u trgovini, u ugostiteljstvu, seoskom domaćinstvu i Konačno, kad smo kod rasta bruto društvenog proizvoda koji u Hrvatskoj raste po stopi od 7% u Srbiji on raste po stopi od 8,7%, u Sloveniji 7,3%, u Makedoniji još i više, također je veći od Hrvatske itd. Ako ne želimo znači uvesti te diferencirane stope onda bi bilo dobro da se ispune poreska obećanja i da se PDV, ne znam, smanji kako je tada obećavano na 20 ili 18% pa da pa da vidimo koja će ga vlada nakon toga korigirati. Iako je i u Njemačkoj PDV sa 16% pred godinu dana dignut na 19%. Doduše u zadnjoj izbornoj godini mislim da bi to također trebalo uvesti kao jedno pravilo. Niti jedna vlast se ne bi trebala igrati sa porezima bez da prikupi dvotrećinsku većinu jer svi ćemo se složiti jedna, jedan posto PDV-a, 1,7 milijardi kuna, 2% je 3,4 milijarde kuna i tako dalje i to je jasno veliki manjak ili višak. No i nešto drugo bi bilo još potrebnije od spuštanja PDV-a a to je decentralizirati Hrvatsku. Država vidimo na neki način sad se igra "djeda mraza". Dijeli novac ovoj ili onoj kategoriji. Nisam rekao da nije potrebno u te pravce sa tim novcem krenuti. Razumljivo je da sigurno neće zaobići svoje simpatizere međutim bit je u decentralizaciji. Što ima država naprosto nekome davati. Država mi mora manje uzimati. To bi trebala biti da sa svojim na svome svatko može upravljati po svome. I konačno ono što je danas najbitnije za opstanak države, to je ovaj izvoz i to je vanjski dug. Vanjski dug u ovom trenutku dostiže 28,9 milijardi EUR-a. Do konca godine to će biti 32 milijarde EUR-a. To je gotovo ili više od 40 milijardi dolara. Ponavljam treći puta u tri tjedna. Hrvatska samo ove godine na ime zajmova mora vratiti ili podmiriti svojim kreditorima 7,8 milijardi EUR-a kredita. To je 20% bruto društvenog proizvoda. Nije bitno da li je sad riječ o državi, da li je riječ o bankama, da li je riječ o poduzećima. Sto posto ovdje sad treba stati iza guvernera Hrvatske narodne banke, gospodina Rohatinski, Rohatinskog koji na neki način pokušava destimulirati rast ovih kredita kod poslovnih banaka iznad 12%. Poštovana gospodo mi jednostavno moramo shvatiti da u narednih 5 godina računajući i ovu 2007. kada trebamo vratiti 7,8 milijardi EUR-a zajmova Hrvatska će trebati vratiti preko 30 milijardi EUR-a. A za 5 godina hrvatski vanjski dug iznosit će najmanje 45 milijardi EUR-a ako se krećemo po ovoj dinamici. To će biti negdje između 65 i 70 milijardi dolara. I postavlja se pitanje da li će se to za 5 godina moći servisirati? Bojim se da neće. Zašto? Jer se u Hrvatskoj naprosto malo toga proizvodi. Pogledajmo trgovinski deficit. 2006. izvoz je bio 10,5 milijardi dolara. Uvoz je bio 21 zarez recimo 5 milijardi dolara. 5 milijardi dolara. Imamo manjak 11 milijardi dolara. Ili 2004. pokrivenost uvoza izvozom bila je 48,7%. 2005. 47,3%, 2006. 47,2%, 2007. 46%. U Istri bez turizma samo Pula sa 70 tisuća stanovnika ima veći izvoz od Primorsko-Goranske sa 310 tisuća stanovnika. Ni to nije ove godine to je zanimljivo, siječanj, svibanj izvoz hrvatskih roba dosiže 25,7 milijardi kuna. A uvoz 55,9 milijardi kuna. I sad se postavlja pitanje što je ostalo od naše izvozne ofenzive. Nije da smo međutim Hrvatska ima problem. Jednostavno ne radimo, ne proizvodimo robe za izvoz i to stoga što radi Rohatinski. da zaustavlja plasmane banaka zbog toga što ima nešto protiv građana ili gospodarstva već stoga što zna da hrvatski je izvoz u ovom času 10 milijardi dolara roba, da se Hrvatska zadužuje za negdje 5 milijardi EUR-a na godišnjoj razini, prodajemo imovine za milijardu do dvije milijarde EUR-a. blokirani zbog fonda. Hrvatska u turizmu ostvaruje recimo 7 milijardi dolara iako ja u to sumnjam. Hrvatska od transporta dobija još jednu milijardu EUR-a što će reći da su izravna strana ulaganja su negdje oko 3 milijarde EUR-a i to je tih 25 milijardi EUR-a godišnje. S druge strane uvozimo 21 milijardu dolara robe. Ove godine će biti sigurno 24 24 milijarde. Plaćamo zajmove 7,8 milijardi EUR-a ili 10,5 milijardi dolara i to se nekako u ovom trenutku usklađuje ali se postavlja pitanje dokle? koliko ćemo raditi to ćemo vidjeti, s druge strane ništa nećemo. Nećemo "LNG", nećemo ceste, nećemo hotele, … /Govornik se ne razumije./ … ništa nećemo, želimo dobro živjeti. Jasno, svatko na to ima pravo ali kako? I onda se postavlja pitanje dokle će ta preraspodjela između jednih krajeva ove zemlje i onih drugih. Jednostavno treba početi raditi i tvrdim da svi u ovoj zemlji mogu pristojno živjeti. Rekoh još jedanput, čudna smo zemlja. Porušeni smo izašli iz rata. 4 godine smo imali rat. Otuđeno je kroz pretvorbu i privatizaciju ono što nije razoreno. Na jednog penzionera dolazi 1 radnik i na neki način nas i ide. Ali se postavlja pitanje dokle će to ići ići i bojim se da će u jednome trenutku naprosto po onome filmu i "Bogovi pasti na tjeme". Samo da kažem vanjski dug 2003. bio je 75,5% bruto društvenog proizvoda. 2006. 84,7% bruto društvenog proizvoda. 2007. sigurno će dostići najmanje 88, možda 89%. I zato bi trebalo staviti glave skupa. Ne treba se dijeliti već na neki način eto povezati što je moguće najbolje u datom trenutku učiniti i sa dobivenim novcima nešto početi Ono što treba sigurno učiniti je izjednačiti ove stare nove umirovljenike jer u Hrvatskoj još uvijek kada govorimo o penzijama 60 tisuća ljudi prima penziju do 500 kuna. 116 tisuća između 500 i tisuću kuna. 156 tisuća ljudi prima penziju između 1000 i 1500 kuna, i 1500 kuna, a negdje oko 300 tisuća između 1500 i 2000 kuna. I sada što još možda reći? Zdravstvo, znači ovih milijardu 200 milijuna kuna sigurno plus onih 500 neće ozdraviti hrvatsko zdravstvo. Trebalo bi zaustaviti curenje vode dok majstori ne odu. Zdravstvo je sigurno ogroman problem uz brodogradnju. Ovako se mislim to teško može riješiti jer proračun za lijekove za ovu godinu iznosi 2,3 milijarde kuna. Mjesečno za lijekove Hrvatski zavod, zavodu je potrebno 250 milijuna kuna, a lani je za lijekove potrošeno 3,2 milijarde kuna. I tu je sad vidite i sami razlika očita. No ne može se zaobići ni činjenica da se ministar financija nije smilovao izdvojivši za zdravstvo toliki novac. Zdravstveni su godišnji prihodi – znači doprinosi, pristojbe, dopunsko osiguranje, konvencije s drugim zemljama 17,8 milijardi dok je zdravstveni proračun za ovu godinu 16,8 milijardi. Uz to zakonska je obveza da se iz državnog proračuna s 2 milijarde kuna financira liječenje nezaposlenih poljoprivrednika i nekih drugih socijalnih kategorija. Dakle, zdravstvo je dobilo čak i manje nego što mu realno pripada. Ovdje na žalost nije uključeno ništa dodatno za borbu protiv droge. U zadnja dva mjeseca u Rijeci od ove doze stradalo je 8 ljudi. U Istri tijekom ove godine dvoje ljudi. To je sigurno jedan od najvećih hrvatskih problema i zato bi u ovom rebalansu trebalo osigurati ne znam 30 ili 50 milijuna kuna i za testiranje djece na drogu. I za kraj možda još dvije rečenice oko “Lenca“. “Lenac“ sigurno treba spasiti iako je u gorem stanju preostala hrvatska brodogradnja, a bojim se da jednostavno to neće biti moguće bez da se ruka zavuče i u državni proračun, a slažem se sa svima koji tvrde da on nije više političko pitanje, nego egzistencijalno i prvorazredno gospodarsko pitanje. ministar Šuker sigurno ima sreću da može dijeliti eto i van proračuna. To je dobro, ali bi bilo možda bolje da se novac ostavio građanima kroz manji PDV i kroz bržu decentralizaciju. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo ispravljam krivi navod kolege Kajina da se država igra djeda mraza. ne znam kako on zamišlja djeda mraza i poklone, ali ova država odnosno Vlada ako promatramo ovaj rebalans ulaže u školstvo, ulaže u zdravstvo. Zatim, vrlo uspješno pregovara i sa umirovljenicima, a mislim da je najveći problem naše oporbe upravo to što Vlada uspješno dogovara i potpisuje sporazume sa sindikatima jer to je ono što im definitivno ne ide u prilog. Drugi ispravak poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega Kajin se je zabunio vjerojatno kada je netočno izjavio da bi trebalo zaustaviti curenje novca u zdravstvu i da je ovo milost ministra financija. Kad bi pratio podatke u zdravstvu vidio bi slijedeće. Ukupne obveze općih bolnica po prvi puta su smanjene za 11% tijekom 2006. Ukupne obveze kliničkih bolnica po prvi put su smanjenje za -13% 2006. godine. Ja ću o tome opširnije govoriti u pojedinačnoj raspravi. To je prvi puta da je bolnički sustav financijski pod kontrolom i da nema nepotrebnih rashoda, a cijelo to vrijeme se povećava postotak izvršenih usluga. Dakle, to je racionalizacija koja jest provedena. I drugi podatak koji je također netočan da zdravstvo srlja u nove dugove HZZO će nakon ovoga po prvi puta u svojoj povijesti biti bez dospjelih dugova kolega Kajin. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I slijedeći ispravak poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite. Hvala lijepo. Pa kolega Kajin je isto naveo te podatke o curenju troškova i novaca u zdravstvu. Ja bih ga podsjetio da smo 2004. naslijedili trend porasta troškova u zdravstvu 24%, da je on sveden na 5 do 6%, da se racionalizacijom sa listom lijekova zaustavljen trend i potrošnje lijekova i da su zapravo u nekoliko godina unazad praktički dospjele obaveze manje-više stabilizirane na milijardu i šesto. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Šime Prtenjača.

da je vrlo zgodno vrijeme donošenja ovog rebalansa jer smo prošli tjedan cijeli tjedan raspravljali o makro ekonomskim kretanjima, o izvješću proračuna obračunu proračuna za proteklu godinu, o izvješću HNB-a isto tako makro ekonomskoj fiskalnoj i monetarnoj politici i izvješću HBOR-a i drugih institucija koji jasno ukazuju na pozitivne trendove u makro ekonomskom okruženju u državi. Ovo je temelj zašto upravo danas i u ovo zgodno vrijeme pristupamo tom rebalansu. Naravno da smo svjesni toga da svaka rasprava o proračunu u bilo kom smislu ili izmjeni proračuna izaziva znatiželju i pozornost svih onih koji očekuju vlastita, vlastita, po vlastitoj ili osobnoj procjeni velika očekivanja od takvih izmjena proračuna. Naravno da proračun mora voditi računa o okruženju, ali i stabilnosti unutar državnih financija. Prema tome, mi polazimo od realnih pretpostavki makro ekonomskog okruženja u svijetu, makro ekonomskog okruženja u državi, procjena do kraja godine jer je riječ o polugodištu i jasno ciljeva koje želimo postići na onoj rashodovnoj strani. Ja sam u pripremi ove rasprave malo pregledao, prelistao uz ova prošlotjedna izvješća ostala i pripremu proračuna, donošenje proračuna za 2005. godinu jer smo tada donijeli i smjernice za 2006. i 2007. godinu i jasno postavili i detektirali određene ciljeve koje smo željeli postići i sad kad se u korelaciji prati i to, a tada smo bili optuženi da je to nerealno, da je predizborno, da je netransparentno da je itd. a danas ću pokazati kroz ove pokazatelje potpuno suprotno i zapravo postizanje upravo onih ciljeva koje su tadašnjim smjernicama bile utvrđene za 2006. i sada za 2007. godinu. Evo, polazim prvo od makro ekonomskog okruženja pozitivnog i negativnog utjecaja na kretanja kod nas iz svijeta. Prvo, pozitivni utjecaj za koji mi cijenimo da će iz Europe i svijeta doći na našu ekonomiju to je znatni oporavak njemačkog gospodarstva. Kako je ona glavni vanjsko trgovinski partner Hrvatske, a najveći broj turista dolazi upravo iz tog područja apsolutno s pravom očekujemo to oživljavanje efekte pozitivne na kretanja ekonomije Hrvatske. Drugi efekti koji mogu biti pozitivni jesu i oživljavanje određenih ekonomija manjih država, ali tu je dvostruki rizik izvoznica nafte radi porasta cijena i utjecaja cijena nafte i količina. Oni utječu i pozitivno na inozemnu potražnju roba iz Hrvatske i usluga iz Hrvatske. Ali s druge strane jasno onda to i utječe kroz input nafte i naftnih derivata i cijena čelika. To su dva razloga koja možemo utjecati blagi negativni utjecaji iz svijeta i politički naravno ako IRON ili bilo koje druge političke rizike izuzmemo onda je ova stabilnost vanjskog makro ekonomskog okruženja sigurna. Makro ekonomsko okruženje unutar Hrvatske države. Za sada smo pokazali da sva kretanja unutar države imaju pozitivne trendove i unutar toga smatramo da ovi ciljevi koji se sada postavljaju ovdje kod nas jasno se mogu ostvariti kroz one obračun proračuna iz prošlog tjedna kažem i kratku korelaciju sadašnjeg kretanja na makroekonomskom planu unutar Hrvatske države. No, unutar toga želim se kratko vratiti i istaći posebno one smjernice iz 2005. koje smo donijeli i utvrdili za 2007. godinu. Tada je jasno bio uspostavljen cilj ili želja u tom vremenu koja je utvrđena tada od nekih u prigovoru kritizirana kao neostvariva i nerealna, sada evo se pokazuje da je upravo moguće i da je realno ostvariva. Zašto? Tada je država bila glavni investitor prvenstveno u infrastrukturu, a da bi bila investitor morala se zaduživati. Isto tako glavna potrošnja kretala se kroz potrošnju stanovništva kreditirana ili financirana snažnom bankarskom ekspanzijom. Ova dva elementa smo ili generatora razvoja kao nestabilna, nesigurna htjeli zamijeniti stabilnim i sigurnim generatorima i alocirati ili preusmjeriti instrumente razvoja, odnosno nositelje razvoja tako da država ne bude prvenstveno najveći dužnik u inozemstvu nego da taj kotač razvoj i zaduženje preuzmu drugi i sada je na prvom mjestu grupacija tzv. ostali, a to su privreda, zaduženje bilo direktno bilo uvoznih strojeva i opreme i to su oni ostali, a to je kroz dio stanovništva koje ima manje mogućnosti, ali ima mogućnost zaduženja na ino zaduženja. Prema tome, na prvo mjesto dolaze one, na drugo mjesto dolaze banke. Banke i dalje generiraju jedan dio, a vidjeli smo monetarne mjere i prethodnog, prekjučer čini mi se HNB-a da također reagira na ponašanje banaka unutar toga i banke za sada još uvijek vode drugo mjesto sa jasnim ciljem kreditiranja i dalje ekspanzije. Država tu mora i ne slažemo se s onima koji zagovaraju liberalizaciju kapital tržišta na hrvatskom tržištu. Zato i jeste nacionalna banka da vodi računa i štiti nacionalne interese. Prema tome mi snažno podržavamo aktivnosti u ograničenju tako da ovim mjerama i mjerama smanjenja potrošnje država je došla na treće mjesto sa značajnim smanjenjem zaduženja u odnosu na prethodnu godinu. To su pozitivni trendovi i preusmjeravanje na vanjskom okruženju. iz države kao glavnog nositelja investicije i razvoja to prvo mjesto preuzmu stabilni generatori privatnog kapitala. Evo u ovom trenutku privatni kapital sa 60 i 5, 6 posto već postaje kao najjači, najsnažniji generator razvoja i nositelja razvoja u Hrvatskoj državi, a time i stabilnosti punjenja proračuna, odnosno društvenog bruto proizvoda. Kroz ovu značajnu mjeru u ovoj godini kao i u prethodnoj, i u ovoj godini također imaju investicije u kapital. Investicije u kapital su također van države i ekspanzija i sloboda tržišta kapitala u Hrvatskoj javlja se već sada kao često često puta na prvom mjestu, a ponekad na drugom mjestu kao glavni generator razvoja i nova zapravo industrija, a industrija tržišta kapitala je zamjena za mnoge one druge industrije. Dalje u tim pokazateljima, odnosno smjernicama ističemo i daljnju fiskalnu konsolidaciju što jasno ukazujemo kroz smanjenje GDP-a uz sve one druge mjere koje se poduzimaju u ovom vremenu. I kratko rekapitulirano s obzirom na vrijeme, želim ponoviti nekoliko osnovnih pokazatelja na kojima temeljimo procjenu da je ovaj rebalans proračuna realan i d će se ostvariti do kraja godine. To je prvenstveno porast bruto društvenog proizvoda u ovom vremenu koje imamo i u podacima koji su raspoloživi otprilike s mjerama iz svibnja čini mi se, zadnjim procjenama. On se kreće između 6 i 7, mi cijenimo da je realno očekivati s obzirom da je oscilacija, odnosno sezonski utjecaj u punjenju, odnosno formiranju bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu najniži, zatim raste u drugom i trećem kvartalu da bi ga krajem godine stabilizirao, a sada baziramo na prvom kvartalu i dijelom porasta u drugom kvartalu, dakle kada bi trebao biti niži, a u idućem očekivanom vremenu puno većim jer smatramo to realnim realnim indeksom koji je moguće ostvariti. Najveći realni rast od 11,2 u prvom tromjesečju zabilježen je od investicija u kapital. To sam kratko već komentirao. Prema tome investicija u kapital sa 11,2 zauzimaju iznimno značajno mjesto kao snažan generator razvoja našeg gospodarstva. Zatim ostali makroekonomski pokazatelji poput industrijske proizvodnje, građevinarstva, trgovina na malo i turizma, vidjeti ćemo kratko poslije koliko vrijeme dopusti, stečeno po pojedinim skupinama što se unutar toga događa. Industrijska proizvodnja u prvih pet mjeseci čak na 8,1% što je iznimno snažan rast, a po procjeni tada projekcije je bio negdje planiran čini mi se 6,9. Prema tome značajno pozitivno odstupanje i ovdje. Dok je tijekom prva četiri mjeseca zabilježen porast građevinskih poslova 5,5 i to po prvi puta ističemo značajno, on se alocira iz onog dijela investicija u infrastrukturu i uloge države, a locira se na sektor građenja privatnog kapitala, a to je stambena i ostala izgradnja koja značajno utječe na porast. Zatim porast trgovine na malo 7,5%, a značajni u prethodnoj godini a i ovdje najznačajniji porast u toj skupini su bili automobili, nafta, naftni derivati i ostala potrošnja. Vjerojatno multiplicirano, utječe na to i količina, ali utječu na to i cijene i jednog i drugog sektora koji se uvozi. Ako je riječ o podacima od 13,9 i 8,5% u dolasku u noćenjima onda riječ je o prvih pet mjeseci, sezona tek dolazi, smatramo da je realno da takav efekt, e sada mi mislimo da pitanje metodologije što smatra tu bruto deviznim prilivom, odnosno što je to efekt koji će se postići ali u svakom slučaju pozitivan koji će regulirati i maksimalno utjecati na smanjenje vanjskotrgovinskog zaduženja kroz izvoz roba. Jer jasno da izvoz roba popunjavamo izvozom usluga ili realizacijom usluga u svim sektorima. Evo to su osnovni pokazatelji na kojima mi temeljimo posebice ovakav gospodarski rast i oporavak jasno pokazuje da u ovoj godini je predviđeno, a za pet mjeseci već imamo i značajan porast, odnosno pad nezaposlenosti i porast zaposlenih u ovoj godini čak za sada već oko 20-tak tisuća ljudi što jasno ukazuje na gospodarsku aktivnost već sada kontinuirano svakog mjeseca. Nema onih ekstremnih sezonskih utjecaja koji su bili karakteristični za prethodno razdoblje. Po nama je dosadašnji efekti dobre naplate prihoda što znači i efikasnosti države, a tu i transparentno se državnih financija i ovaj realni rast u sektoru gospodarstva su dva temelja na kojem temeljimo procjenu sigurnosti porasta bruto društvenog proizvoda i stabilnosti i gospodarskih kretanja u ovoj godini. Po prihodima nema potrebe iznositi jer su svi napisani ovdje, a i kratko je vrijeme, no kod rashoda između zapravo prihoda i rashoda želim vrlo kratko interpolirati monetarne mjere. Kratko sam već rekao one koje su poduzete, ali i druge koje prate često kažemo da je stanovništvo ili država, neki to kažu zaduženo do guše. Ali gle čuda i stanovništvu rastu polozi, rastu depoziti. Pa do sada ukupno negdje oko 130 milijardi kuna od stanovništva je u depozitima banaka što je jedan od glavnih generatora funkcioniranja tih banaka, uz ono zaduženje i ostalo ukupni depozit. U prošloj godini samo stanovništvo je položilo oko 30 milijardi kuna što jasno ukazuje kad se komparira da ta zaduženost se onda različito raspoređuje unutar stanovništva. Pokazatelji pokazuju za sada da smo negdje u prosjeku zaduženost kada je riječ o stanovništvu, ali u svakom slučaju stanovništvo itekako mora voditi računa u koji sektor i za koje namjene, da li je to potrošnja ili su investicije zaduživati i na taj način eventualno također utjecati na smanjenje vanjskog duga kad je riječ o zaduženju, transferu kapitala banaka. Kod rashoda ističemo da su dalja ulaganja, značajne mjere daljeg ulaganja u ravnomjerni razvoj Hrvatske. To jasno pokazujemo s nekoliko podataka koji će slijediti iza toga, znanje i znanost jer se ranije početkom godine sjećamo komentiralo kako to nema sredstava za razvoj, nema, zapostavljanje određenih regija itd. Ovo ukazuje da se ipak vrši usklađenje koliko to proračun dopušta. Veća izlaganja za sustav potpora, ovo je značajno ono alociranja iz rashoda u potrošnju kada je riječ o poticajima i potporama gospodarstvu da ono preuzme onaj stabilan kotač razvoja. Evo još jednog od pokazatelja koji jasno ukazuje da se ovim rebalansom usmjerava veći dio sredstava za poticanje i razvoj, što znači dalje stabilnost razvoja. Socijalno pravedno društvo, to već neprekidno ističemo, a ono je jasno i kod branitelja i kod umirovljeničke i kod ostale populacije i želim sada pri kraju istaći, prije sam ispričavam se za onu digresiju rekao da je bolesno zdravstvo. Ispričavam se još jednom. Ali kad sam rekao to onda sam mislio da u godinama Hrvatska država uvijek vodi probleme sa stanjem, financijskim stanjem u zdravstvu. Naravno da sam mislio na financijsko stanje, a ne ono drugo jer imamo izvanredne stručnjake i nepotrebno je o tome govoriti. Ali zdravstvo je karakteristično da će ovim mjerama sada po prvi puta dovesti sa recimo na nulu ili podmiriti sve obveze. Što će se događati kasnije. Ma naravno da nam slijede i određene mjere koje ćemo u restrukturiranju ostatka gospodarstva koje je u vlasništvu države, jer svi se slažemo država nije dobar gospodar, morati prenamijeniti, a i u ovom dijelu restrukturiranja zdravstva, odnosno državne službe koje slijede nakon toga značajna sredstva su izdvojena što je premijer istakao za podmirenje obveza koje su bile dug od ranije kolektivne ugovore što ja to volim reći, a kolektivni ugovori se nisu poštivali. Ako ih država nije poštivala, a tko ih je onda bio dužan poštivati. Prema tome, sad država po prvi put poštiva i kolektivne ugovore i prethodne i sadašnje. Kod prihoda i rashoda evo jasno pokazuje ovaj dijagram u kojem negdje između 2005., 2006. u drugom dijelu godine po prvi put prihodi nadmašuju rashode i taj trend ukazuje pomak prema podacima da da će se i dalje odvijati. Dakle, mi smatramo kroz sve ove podatke da će se izvršiti dalja fiskalna konsolidacija, ubrzati tržište kapitala, a time podržati i ukupni razvoj države i da će se usklađenim mjerama monetarne i fiskalne politike apsolutno osigurati i vanjska stabilnost kako država ne bi bila u bilo kom svom segmentu ugrožena. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Ispravljam dva netočna navoda uvaženog zastupnika. Rekao je prema smjernicama 2005. do 2007. sva kretanja unutar države imaju pozitivne trendove. To je potpuno netočan navod, a ja ću navesti samo neke trendove. Broj insolventnih tvrtki prema izvješću, službenom izvješću FINA-e 2005. godine bilo ih je 21 tisuća, 2007. 23 tisuće. Nepodmireni nalozi za plaćanje 2006. bilo je 11,2 milijarde kuna, 2007. 12,6 milijardi kuna. Blokiranih obrtnika 2006. bilo je 35 tisuća 700, 2007. 39 tisuća 200. Nećemo o vanjskom dugu koji je u kolovozu 2004. bio 21,5 milijardi eura, a u prosincu 29 milijardi eura. Drugi ispravak netočnog navoda. Pa poštovani zastupniče vi ste bar 13 puta spomenuli investicije u kapital. Što je to? Vi kao predsjednik Nadzornog odbora Fonda za privatizaciju koji se niti jednom nije sastao ipak bi trebali znati da je to čista tautologija, a postali ste ekspert za investicije u kapital. Za Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Naravno da nije loše kada se u državnom proračunu pojavi 5 milijardi kuna više, pogotovo što su dvije trećine toga porezni prihodi. Naravno ostaje pitanje zašto to nije preciznije planirano. To ipak nije malo odstupanje, radi se o 5% odstupanja od proračuna, ali dakle nije loše kada se takva stavka pojavi u proračunu, ali ostaje uvijek pitanje kako se onda sa takvim stavkama u proračunu ponašati i što se ima učiniti. Što je učinila Vlada Republike Hrvatske predlažući Hrvatskom saboru ovaj Proračun? Ona je uglavnom izvršavala neke obveze koje su već ranije bile zapisane u raznim kolektivnim ugovorima, dokumentima, neke dugove koji su postojali, a to je ponajprije dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji nosi više od jedne trećine ukupnog povećanja proračuna i gotovo polovicu troškovne strane povećanja proračuna, a onda su to naravno troškovi koji su stvoreni ranije nekim kolektivnim ugovorima kao što su povećanje plaća za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, zatim su to povećanja na stavki Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povećanje plaća u Ministarstvu unutarnjih poslova u iznosu od 354 milijuna kuna i pomoći unutar Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i ovih 5 stavki u biti nosi većinu, 90% povećanja ovoga Proračuna. Prema tome, ovo je rebalans proračuna koji se može označiti kao rebalans sanacije, sanacije ponajprije onoga što je bilo u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i rebalans potrošnje. Ovdje, u ovom rebalansu nema prostora da se može tvrditi da se radi o rebalansu razvoja ili perspektive. Ja ću to pokušati dokazati ovim što ću govoriti u nastavku. Kada se radi o ovom velikom dugu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dakle radi se o milijardu i 200 milijuna kuna i 500 milijuna kuna za redovno funkcioniranje dakle ukupno milijardu i 700 milijuna kuna, dobro je da je konačno došlo do kakvog takvog izravnanja naših stavova. Mi smo ovdje stalno upozoravali na veliki dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Novinski napisi su to potvrđivali, ali nikada decidirano od strane Vlade, ministra financija nismo dobili priznanje da taj dug tako veliki postoji. Ovim rebalansom proračuna u najmanju ruku priznato je da postoji taj dio duga odnosno problematičnih financijskog stanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od milijardu i 200 milijuna kuna, makar se zna da je ukupno dugovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno zdravstvenog sustava Republike Hrvatske 5,5 milijardi kuna. Ovo je svakako dobra stvar da se to pokuša sanirati, da se najteži oblici duga pokušaju smanjiti. Ali vidjet ćemo šta će biti za nekoliko mjeseci, da li će to biti dovoljno da se ta ogromna rupa u našem zdravstvenom sustavu pokrpa. radijska izvješća dakle Hrvatskoga radija govore o dugu oko 5,5, milijardi kuna, pa volio bih da me naravno u tom smislu i ministar financija ili možda kolege koji misle da o tome više znaju da me demantiraju. Što se tiče dakle ukupne orijentacije proračuna ponavljam. To je proračun potrošnje i sanacije ali nema govora da bi mogao biti proračun razvoja i perspektive. I ja ću to pokušati pokazati dakle na nekoliko primjera. Hrvatska banka za obnovu i razvoj ove godine ima isti proračun kao što je imala i prošle godine. Ovim rebalansom proračuna prihodi odnosi kreditne mogućnosti kojima raspolaže ta banka padaju. To nije veliki pad, ali ako nešto treba rasti on da trebaju rasti kreditni potencijali da bi došlo do razvoja gospodarstva. A jednako tako Fond za razvoj i zapošljavanje koji ionako nije osobito rastao prilikom ovoga ovogodišnjeg proračuna, prilikom ovog rebalansa pada. I naravno da je onda u nekim temeljnim pokazateljima našega gospodarskoga razvoja situacija takva kao što je. U prvih pet mjeseci prema podacima Državnog zavoda za statistiku pokrivenost uvoza izvozom najmanja je u cijelom mandatu ove Vlade Republike Hrvatske. Iznosi samo 46%. Inače se sve kreće oko 46, 47, 48, prema tome radi se o stagnaciji. Ali prema Izvješću Državnog zavoda za statistiku u pravih pet mjeseci ove godine pokrivenost uvoza izvozom je najmanja u cijelom mandatu ove Vlade. A naravno da je to najsnažniji, najvjerodostojniji pokazatelj gospodarskih aktivnosti i razvoja jedne zemlje. Govori se i to je gospodi predsjednik Vlade rekao u svom uvodnom izlaganju kako će se smanjiti anketna stopa nezaposlenosti, ali rezultati Vlade u protekle četiri godine govore o tome da Vlada u tom smislu nije imala rješenje. Ukupno smanjenje nezaposlenosti ako se ne računaju ove sezonske oscilacije na kojima se često Vlada zna predstavljati kako se radi o velikim smanjenju je svega 30.-tak tisuća ljudi. A za više od 20 tisuća ljudi je došlo do povećanja umirovljenika hrvatskih ratnih vojnih invalida. Prema tome, to su gotovo dvije jednake brojke. Ti ljudi ili su bili nezaposleni pa se onda njihovim umirovljenjem smanjuje stopa nezaposlenosti ili su bili nezaposleni pa se otvaraju dakle prostor za za zapošljavanje drugih. Prema tome, te dvije brojke poništavaju de facto jedna drugu i nema govora o nekom velikom povećanju nezaposlenosti. I doista je onda čudno kako će se u idućem mandatnom razdoblju o čemu je predsjednik Vlade govorio ta anketna stopa smanjiti sa 10,2, 10,3 na 7% što bi značilo zapravo smanjenje za oko trećinu nezaposlenih što bi bilo dakle novih 100 tisuća radnih mjesta. Vlada to u dosadašnjem mandatu nije uspjela postići. Ovaj rebalans je ionako prekasni da bi u tom smislu nešto pomaknuo. Ali i stavke Fonda za razvoj i zapošljavanje i Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne samo da stagniraju ovih godina nego u ovom proračunu padaju. Htio bi nešto reći i o velikim najavama o tome da se povećava proračun za znanje i izvrsnost. Treba ponoviti opet i ovdje da proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa sa 290 milijuna kuna i 2,78% rasta raste opet sporije kao što je to bilo i dosada u odnosu na cijeli proračun koji raste 3,97%. Pa se ponovo događa efekt da se udio znanosti i obrazovanja smanjuje u ukupnim državnim troškovima umjesto da se povećava, a da ne govorim da se tih 290 milijuna kuna uglavnom troši na plaće. Na niske plaće, to je opravdano. Ali ako se tih 290 milijuna kuna u većini trošiti na plaće onda nema govora o podizanju pedagoškog ili obrazovnog standarda. Govori se o uvođenju srednje škole za sve. Govori se o 80 milijuna kuna za troškove udžbenika u prvom razredu srednje škole, a zna se da to može biti samo kap u moru. Ako hoćemo imati 20% više učenika u našim srednjim školama onda da bi sačuvali isti obrazovni standard moramo imati 20% više učioničkog prostora i 20% više nastavnika. A to je vrlo zahtjevan i vrlo kompliciran i vrlo skup posao. Prema tome, reći da sa 80 milijuna kuna besplatnih udžbenika za prvi razred srednje škole, što naravno treba pozdraviti da se bilo što čini u tom smislu je gotovo iluzorno. Jer taj pomak, ta priprema uvođenja dakle obavezne srednje škole u Republici Hrvatskoj je doista minorna i ne zaslužuje da se milijuni troše na reklamnu kampanju u "Srednja škola za sve", za jumbo plakate, za velike novinske oglase, kad ništa osim toga, osim tih 80 milijuna kuna, te kapi u moru dosada nije učinjeno, a ovim se proračunom to niti ne predviđa. I na kraju jedna važna stvar koja, na koju smo osobito osjetljivi jer su zaključci Hrvatskog sabora koji je Hrvatski sabor predložio na prijedlog, usvojio na prijedlog Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke a to su troškovi, to su zaključci kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje na vrlo široke zahvate u pogledu pripreme za uvođenje zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa koji kao što znate treba stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Vlada se formalno držala zaključaka Hrvatskog sabora i ona se referira na taj zaključak Hrvatskog sabora, ali kad pogledate što je u stvarnosti učinjeno, kolika su stvarna ulaganja, u kojoj mjeri to znači osposobljavanje ove države za provođenje tako jedne zahtjevne odluke onda vidite da je to puka simbolika. Radi se dakle gotovo po svim stavkama koje su u našem zaključku saborskom koji je predložio Klub zastupnika HNS-a su naznačeni, Vlada je nešto učinila. Ali ponegdje je kao što je to primjerice u Ministarstvu gospodarstva jednostavno smanjila jednu drugu stavku, redovitu stavku poticanja male brodogradnje za 42 milijuna kuna da bi na ovoj stavci koja je nova stavka uvedena temeljem ovoga povećala za 23,5 milijuna kuna što je de facto na toj poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dovelo do smanjenja državnih ulaganja u pogledu izgradnje i modernizacije ribarske flote. Naravno da ovo nije prigoda ali trebalo bi progovoriti i o tome što je sa diplomatskom pripremom uvođenja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Znamo kako stojimo sa susjedima u tom smislu. O tome se ne govori. Bojim se da će o tome biti govora onda kada se ta odluka, odluka Hrvatskoga sabora nađe pred provedbom. Ja ništa ne znam niti u javnosti bilo što piše o tome kakva je diplomatska priprema uvođenja tog pojasa a znamo kako u tom smislu stoje dva naša najvažnija susjeda Slovenija i Italija. Jednako tako nije jasno što je sa organizacijskom pripremom, što je sa obalnom stražom. Zakon o obalnoj straži je odbijen ali kakve su unutrašnje reorganizacije provode, kakvi su odnosi svih institucija, Ministarstva obrane, unutarnjih poslova, carine koji u tome trebaju sudjelovati mi o tome doista ne znamo ništa. Nikakvu odluku u tom smislu koliko ja znam Vlada nije donijela nego sve više funkcionira onako kao što je bilo do sada pa Hrvatska mornarica samo jedan svoj dio pretvori u obalnu stražu a da se ne zna zapravo koja je pozicija tog dijela mornarice unutar Ministarstva obrane i kakav je odnos toga dijela mornarice prema ostalim segmentima državne uprave koji bi trebali osigurati zaštitu našeg obalnog prostora. Prema tome, ni ta organizacijska priprema nije provedena a po ovome što se ovdje dakle navodi u rebalansu proračuna kao striktnoj odluci Hrvatskoga sabora sa ukupnim povećanjem od oko osamdesetak milijuna kuna nema govora da bi mogli učiniti neki ozbiljniji pomak. Obnova ribarske flote, njeno projektiranje onako kako nama odgovara a ne odgovara Talijanima i Slovencima u Europskoj uniji neće biti diskriminacije. Sve što odlučimo sve ćemo morati prepustiti, na jednak način omogućiti i drugima. Zato sada moramo donijeti odluku kakva će biti naša ribarska flota i ona mora biti dovoljno brojna da se suprotstavi eventualno takvoj i sličnoj ribarskoj floti Italije i Slovenije. Sa 80 milijuna kuna nema govora o tome. Jednako je to pitanje i brodovlja bilo u Ministarstvu obrane bilo Ministarstvu unutarnjih poslova koji će čuvati naš zaštićeni ekološki ribolovni pojas dvadesetak milijuna kuna o kojima se ovdje govori može biti govora samo o nekakvim projektima, idejnim projektima, o nekom ozbiljnijem radu, učinku na stvaranju organizacijskih i materijalnih uvjeta za zaštitu našeg zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa nažalost ovdje ne može biti niti govora. Evo, to su razlozi gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zašto klub zastupnika HNS-a neće podržati ovaj proračun. Hvala. Imamo seriju ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega je netočno rekao kako je negativno što ova Vlada nije mogla predvidjeti porast prihoda od 5%. A nije rekao da Vlada nije mogla predvidjeti zbog toga što ministar Šuker još i danas iskopava dugove iz prethodne Vlade koje ne može nitko predvidjeti. Recimo, samo 3 milijarde kuna duga za nepoštivanje kolektivnog ugovora. Drugo što je netočno da je dug zdravstva kako kaže kolega 5,5 milijardi kuna. Naslijeđeni dug je bio 7 milijardi 300 milijuna, današnji dug je 3 milijarde a sa ovim će se svesti u likvidne zdravstvene sustave jer HZZO neće imati dospjelih obveza a bolnice će imati oko milijardu kuna dospjelih obveza koje su u oštrom smanjivanju po stopi od 11 do 13% godišnje te ukupne obveze. I na kraju, nije točno da je za ZERP osamdesetak milijuna, za ZERP je 114 milijuna i točno je definirano što u to ide. U to ide i poticaji za izgradnju ribarskih brodova i za obalnu stražu, i za ribarska pristaništa, i za ribarske veletržnice. Dakle, sve je točno definirano. Drugi ispravak poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, zastupnik Radoš je rekao da ovaj rebalans proračuna za 2007. godinu nije rebalans razvoj i perspektive. To uopće nije točno onaj glavni proračun za 2007. godinu bio je proračun razvoja i perspektive, samo to trebate vidjeti. A rebalans ovaj to još jača i potencira. Najbolji primjer za to su ulaganja u regionalni razvoj koja su evo rebalansom je osigurano dodatnih 135 milijuna kuna. Dodatna izdvajanja u obrazovanje i znanost a znamo da znanje i obrazovanost daje perspektivu i utječe na razvoj dodatnih sredstava 291 milijun, potpore u poljoprivredi dodatnih 243,8 milijuna kuna. To je samo jedan dio direktnog ulaganja u razvoj, prema tome nije točna vaša tvrdnja.

Ja bih ispravila kolegu Radoša i stala ipak u obranu Vlade bar djelomično jer je Vlada koliko toliko ipak iznašla način za smanjenje nezaposlenosti bar što se tiče zaposlenja u državnom državnom sektoru tj. u državnoj administraciji, pa je tako za vrijeme ove vlasti evo čiji mandat ističe zaposleno oko 10 tisuća novih oko 10 tisuća novih ljudi što u državnoj administraciji što u pojedinim poduzećima u vlasništvu države, istina mnogi i mimo natječaja što sada vidimo iz HEP-a i mimo Zakona o prvenstvu prava branitelja. To poreske obveznike košta milijardu kuna. Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Evo, zastupnik Radoš rekao je u svojoj raspravi da je umirovljeno 15 tisuća više branitelja od mandata prošle Vlade i da to danas Vlada prikazuje kao smanjenje nezaposlenosti. Kolega Radoš, ja ću vas ali i cjelokupnu hrvatsku javnost, ali i sve branitelje prisjetiti da je tih 15 tisuća branitelja upravo onih ljudi koje ste vi kad ste bili na vlasti uveli institut prevođenja i na temelju toga ste vrtjeli u krug ne poštivajući njihova prava. Ljudi koji su bili bolesni, ljudi koji su bili ranjeni, invalidi već i 50 i 60% koji nisu bili sposobni za rad. Vi i dalje, vi i dalje iz vaših redova

ništa govori o tome na koji način je došlo do povećanja. Ja nisam ocjenjivao makar bi se o tome realno moglo govoriti. Radi se više od 20 tisuća, ne 15 tisuća nego sam rekao da je to automatski matematički smanjenje nezaposlenosti, da je to smanjenje lažno. Prema tome niste ispravili nijedan moj netočan navod,

Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Radoš izjavljuje odmah na početku svog izlaganja da ovaj rebalans i nije ništa drugo nego Vlada s njim ispunjava dugove ranije zapisane u kolektivnim ugovorima. Pa koliko ja znam ova Vlada sve kolektivne ugovore koje je potpisala na opće zadovoljstvo ispunjava, prema tome tu nema problema. Pored tog dodatno se ulaže u školstvo, dodatno se ulaže u zdravstvo. Dakle ima puno dodatnih ulaganja međutim interesantno je da kolega Radoš je zaboravio reći da po kolektivnim ugovorima koje njegova Vlada nije poštivala na isplatu božićnica, regresa javnim državnim službenicima, namještenicima, smjenskog rada u osnovnim i srednjim školama, prekovremenog i noćnog rada djelatnicima MUP-a ova Vlada ovrhama u 4 godine za sad negdje oko milijardu i po, milijardu i po kuna mora platiti. Pa se onda pitamo što bi mogla ova Vlada sa milijardu i po kuna sredstava još napraviti da ne mora zapravo vaše grijehe tamo plaćati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Vlado Jelkovac, sljedeći ispravak. Nema ispravak na ispravak.

Nevjerojatna količina energije kojom gospodin Radoš pokušava dokazati neuspjehe ove Vlade iako je iz podataka vidljivo sasvim drugačije. Ja bih ispravio dva navoda. Prvi njegov navod koji želi ispraviti je ona izjava da nema govora o nekom smanjenju nezaposlenosti kad brojke pokazuju apsolutno suprotno. Dakle za isto razdoblje u odnosu na prošlu godinu je 20 tisuća nezaposlenih manje ili 6,4%. Anketna stopa nezaposlenosti sa 11,2 pala je na 10,5. I drugi dio kaže da se ne radi o rebalansu razvoja i perspektive. Pored toga što doista jeste rebalans sanacije ali sanacije vaših obveza koje niste ispunili u prethodnom razdoblju ovi podaci o ulaganju u ravnomjerni i regionalni razvoj, u izdvajanje obrazovanje i znanost. Obrazovanje odnosno ulaganje za potpore u poljoprivredi pokazuje da je to itekako proračun rebalans razvoja i perspektive. Sljedeći ispravak poštovani zastupnik Jure Bitunjac. **Šeks, Vladimir Kolega Radoš komentirajući stopu nezaposlenosti na način na koji je komentirao ustvari dovodi i u pitanje rezultate koje je Vlada Republike Hrvatske postigla u ovom mandatnom razdoblju kada je riječ o zaposlenosti. Naime on je ustvrdio da je to samo rezultat zbog toga što je određen broj ljudi išao u mirovinu. Naprosto to nije točno. Ako usporedimo aktivno radno stanovništvo i ukupno zaposlene u zadnjih nekoliko godina možemo doći do sljedećeg podatka. Da u 4. mjesecu ove godine ukupan broj zaposlenih je milijun i 470 tisuća, a da je 2003. godine bilo milijun i 392 tisuće. Drugim riječima razlika je gotovo 80 tisuća samo kad usporedimo travanj i 2003. godinu. Također kad je riječ o stopi nezaposlenosti onda prema, prema Državnom zavodu za statistiku ta nezaposlenost je 2002. godine iznosila 22,3% odnosno 2003. 19,2%. A ona danas iznosi 15,9% dok je anketna stopa nezaposlenosti u 4. mjesecu bila 10,6%. Prema tome radi se gotovo o 85, 90 tisuća novih radnih mjesta bez efekata koji će nastupiti tijekom ove turističke sezone. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravila bih dva navoda kolege. Prvo da je 80 milijuna kuna kap u moru i da ova, a drugo da ova Vlada nije ništa učinila u sustavu obrazovanja. Mislim da bi se kolega trebao ispričati roditeljima koji trebaju kupiti knjige u prvom razredu i koji predstavljaju značajni dio njihovoga, potrošnje njihovog kućnog budžeta. A da ova Vlada nije učinila ništa je netočno. U odnosu na njegovu Vladu ova Vlada je u sustavu obrazovanja povećala stavku za 33,7%. U sustav obrazovanja uposlila je preko 3000 ljudi. Za znanost izdvojila je u proračunu 290 milijuna kuna i jednu milijardu kuna za isplatu prekovremenih koje oni nisu isplatili. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospođa Caparin je povrijedila članak 209. Poslovnika jer se javila za ispravak netočnog navoda a nije ispravila netočan navod. Ponajprije ja nisam rekao da u pogledu obrazovanja tih, ti besplatni udžbenici nisu ništa. Nego da je to simboličan pomak i da se ne može govoriti o iole ozbiljnijoj pripremi tako krupnog projekta kao što je uvođenje srednje škole, jednako tako kao ona su postupili kolega Jelkovac i kolega Bitunjac. Hvala lijepa. Kolega je rekao da ovaj rebalans nije razvojan nego da je to samo krpanje dugova iz kolektivnog ugovora. Istina je da je Vlada morala platiti preko milijardu i pol kuna za dugove koji su nastali u prošlom mandatu iz kolektivnog ugovora kao što su božićnice, uskrsnice i prekovremeni rad. Ali rebalans je itekako razvojan. Evo samo uzet ću neke stavke. Ulaganje u regionalni razvoj više 134 milijuna Zatim ulaganje u Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa 290 milijuna. Jel' to nije ulaganje u razvoj? Isto tako ulaganje u poljoprivredu, više 244 milijuna, to je itekako ulaganje u razvoj. priznavalo dug. Nije se priznavao napuhani dug. Kao što se i sada govori da je to pet i pol milijardi, a evo čuli smo od onoga koji to sigurno dobro znade profesora Hebranga da je to, ukupne obveze su 3 milijarde a dospjeli milijardu i 200. I ovo je prvi puta da se to vraća bez, bez novih zaduživanja. Hvala. Hvala lijepo. Pa kolega Radoš je rekao jednu netočnost da je Vlada sad konačno priznala dugove u zdravstvu. To nije točno. Mi imamo podatke svake godine mi znamo kretanje izdataka i prihoda u zdravstvu. I oni su sada stabilizirani da se razlika između prihoda i rashoda kreće oko 500 milijuna godišnje. Ja bih podsjetio da je 2002. godine razlika između prihoda i rashoda bila milijardu i 400. Dakle manjak prihoda je bio milijardu i 400. Sadašnjom politikom vođenja zdravstva ona se kreće na razini evo prošle godine 437 milijuna. Hvala. U 10,51 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Za raspravu su prijavljeni još 4 kluba i 23 zastupnika i zastupnice. Klub HSLS-a poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Parlamenta, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dopustite mi da izreknem nekoliko objekcija u ime kluba HSLS-a na Prijedlogu izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu. Čini mi se da je i sam premijer Sanader u svom uvodnom izlaganju na neki način spomenuo je Konvenciju vlastite stranke od prošloga tjedna upravo govoreći o ovim gospodarskim kretanjima i to me je podsjetilo da su odmah poslije te Konvencije mnogi naši neki kolumnisti i analitičari vidjeli vidjeli da je glavna gospodarska strategija vladajuće stranke da pokušava implementirati socijalno-liberalne vrijednosti i stvoriti Hrvatsku kao socijalnu i liberalnu državu. ako bi tome bilo tako onda bismo mi liberali morali biti itekako zadovoljni, jer nema ništa veće sreće kada se uprakticiraju upravo svjetonazor vrijednosti za koje se mi zalažemo, koji su u našim programima. u našim programima. To znači da doista da nam društvo bude socijalno osjetljivo, da princip solidarnosti bude jedan od dominantnijih principa, a isto također da se promoviraju ove liberalne vrijednosti u gospodarstvu koje će zapravo neprijeporno učiniti Hrvatsku jednom sređenom odgovornom zemljom, modernom, građanskom, liberalnom i tako. Ali to je očito želja projekcija. Sada bi trebalo vidjeti koliko se to ostvaruje. Ja bih volio podsjetiti zapravo i na nešto na onu prošlost koja nas uvijek na neki način opterećuje i koja u mnogo čemu i određuje zapravo i ovu našu trenutnu današnju situaciju, a to je da mi ovako olako poneki puta zaboravljamo da su naši devedesete godine bili opterećeni ratom, da je taj rat imao svoju cijenu, da ta cijena nije mala, je ta cijena negdje oko tridesetak milijardi eura, da ona i dalje zapravo generira čitav niz gospodarskih, političkih i inih kretanja. S druge strane tu je i ono što je kolega Letica zapravo dosjetio se u jednoj vrlo spretnoj sintagmi, a to je naša nesretna povijest koja nas također godišnje košta otprilike oko milijardu eura i to sve zapravo čini jedan kontekst u kojem mi djelujemo u kojem mi djelujemo i u kojem i Vlada vlada i u kojem i Vlada donosi određeni proračun s kojim pokušava, želi da taj proračun bude razvojni, da bude socijalni i da zapravo po neki puta ima pomalo jedan gotovo nemoguće ambicije da zapravo kažem u isto vrijeme bude i razvojan, a da i također vodi računa i onim populacijama koje na bilo koji način ne mogu pratiti ritam koji su koji su hendikepirani ili jednostavno kažem iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne mogu sudjelovati u ovoj gospodarskoj utakmici. I upravo isto kažem ako je doista želja da da projekat bude socijalno liberalni i da naše društvo upravo se, upravo prepoznaje i po tim elementima onda ćemo upravo pohvaliti ono što se, što treba pohvaliti, da svakako da je ovaj višak u u proračunu na neki način će se između ostaloga itekako djeluje na nešto što se zove tržište rada i da ne znam i da se primjećuju trendovi koji idu k tome da broj nezaposlenih u Hrvatskoj pada i da se eto ne znam u nekoj vrlo skorašnjoj perspektivi i dogodi da padne konačno ispod 10%. To je na ovoj globalnoj razini i to je svakako pohvalno, ali sada ono što mene, što ovako sada da na advokat sotone, da se vidi kako se to zapravo u svim našim prostorima ne reflektira jednako. S jedne strane doista imate prostore koji se razvijaju normalno u kojima je taj trend nezaposlenosti dramatično pada, ali na žalost postoje i prostori u Hrvatskoj koji koji dalje zapravo gdje je stopa nezaposlenosti otprilike između 15 i 20%. I ta priča o ravnomjernom razvoju Hrvatske ima smisla i to upravo se pokazalo. Znači, sada sve ove napore koji su pozitivni i sav ovaj neki višak zapravo trebalo bi raditi na tome da stvaramo pretpostavke da tamo gdje doista dolazi do dramatičnoga, dramatične razlike između ne znam jednoga razvijenoga Zagreba, Istre, sjeverozapadne Hrvatske i sada da isto postoje područja u kojoj na žalost te blagodati dobre gospodarske politike ne dolaze tako brzo. Tu je nužna država da intervenira. Ne smije država, odnosno da se samo svede ovoga, na ulogu djeda Mraza pa da onda upravo dijeli ne znam uz zdravstvo, obrazovanje, u braniteljima, da rješava probleme iz kolektivnih ugovora nego upravo mora da vodi kud i kamo jednu važniju važniju politiku, a to je kako da svojim intervencijama, kako da ona ima te mehanizme koji doista mogu pripomoći da oni prostori u Hrvatskoj koji su upravo zbog događanja devedesetih godina itekako stradali i koji neopravdano zaostaju kako ih ispraviti. I mi, budući smo mi ovo predstavničko tijelo i dolazimo upravo iz tih, svih tih prostora moramo o tome voditi računa, o tome se mora govoriti i o tome moramo inzistirati u ovome Parlamentu da kada doista se i radi projekcija proračuna i njegovog rebalansa da doista to bude u prvom planu. Ja dolazim upravo iz tog područja koji je doista skupo platio cijenu rata, koji vrlo teško hvata ritam sa ovim dijelovima koji su imali i hvala Bogu da je bilo tako sreću da ih doista ono najgore zlo nije pogodilo. I sada upravo tražimo, upravo i moramo tražiti, inzistirati da ovo što se dogodilo ali sada kako upravo naći taj jedan selektivan pristup koji će doista onda na neki način revalorizirati one vrijednosti, resurse koji ti prostori imaju. onda kad se govori o koridoru 5C, kad se govori o plinifikaciji ne znam istočne Hrvatske, kad se govori o kanalima Sava – Dunav – Sava. To su sve zapravo stvari koje doista, odnosno onda će to stvarati one pretpostavke da se i tamo počinje ostvarivati taj višak vrijednosti koji će onda biti ulagan i koji će nam moći servisirati upravo one segmente društva kao što su zdravstvo, obrazovanje koje ovoga momenta su na nižoj razini. Govori se o društvu znanja, društvu izvrsnosti i pohvalno je upravo da će se određeni viškovi transferirati prema obrazovanju. Ali isto također i tu ne stoje stvari istovjetno. Evo upravo već pred nekoliko godina mi pratimo da su rezultati koje naši srednjoškolci iz Osječko-baranjske županije, Virovitičke županije pa upravo znači ove istočne Hrvatske su jedni od najslabijih u Hrvatskoj. To je doista … znači to je jedan trend zašto je tome tako i tu treba pronalaziti upravo prave razloge, odnosno prave razloge zbog čega upravo ljudi, srednjoškolska populacija iz tih prostora postiže najslabije rezultate i tražimo i moraju se tražiti određena rješenja. Očito je da je to doista povezano sa jednim općim zapravo stanjem u društvu. Upravo taj viši standard omogućava zapravo onda i bolje obrazovanje, omogućava upravo da u nekim prostorima imate taj program plus i onda normalno da onda kada počinje upis i na fakultetima i zapravo u startu su ta djeca nepravedno hendikepirana. Znači to odustajanje od ove precentralizirane filozofije koja je na neki način, koja je možda 90-tih godina i imala nekog svoga smisla, u 2007. i 2008. godine postaje zapravo suvišna, neki način pridonosi, neću reći da generira, ali pridonosi upravo ovome neravnomjernom razvoju upravo zbog toga što ti neki principi moraju biti selektivni i doista je moguće upravo tim različitim mjerama, stopama voditi računa o tome. Doista nemamo smisla da kažem da doista počnemo kažnjavati i da su i ova najmlađa populacija u startu hendikepirana i onda se teže upisuju na fakultete, a onda to sve doista zapravo proizvodi čitav niz drugih drugih negativnih učinaka od političkih, demografskih ili ne znam čemu. Doista nije prirodno da Zagreb godišnje raste za jedan Vukovar. Isto tako uopće nije prirodno ne znam da ne znam Osijek, Rijeka ili Split zapravo na neki način … svoju okolinu i upravo da Hrvatska ne bude u u svakom svom mjestu, selu, općini da društvo jednake odnosno podjednake šanse. To su oni realni problemi koji se zapravo neprestano generiraju upravo zbog toga što smo tamo 90-tih godina startali iz jednoga konteksta koji nije bio sjajan, koji je onda ovako već u desetak, evo više od desetak godina proizvodi te negativne učenike i upravo tu očekujemo od inače optimističnoga ministra što je uvijek, dobro je kada nam je šef financija u državi optimist čovjek koji kao po toj definiciji starta, jer isto ja se ne slažem da doista ništa se ne događa, da se ništa ne pokreće, mislim da takav jedan pristup koji je … nije dobar jer bi se raspao da baš ništa ne funkcionira. Pa i mi se zapravo ne raspadamo što je kolega Kajin govorio zapravo kad sve to uzmete, uzmete taj kontekst, tu cijenu rata, te nesigurne, odnosno nesretne povijesti i svega onoga što ste zapravo imali, pokazalo se ipak da su se ovdje mnoge stvari ali ali opet isto da budemo iskreni zahvaljujući radu svih vlada, ovih svih vlada su dali svoj doprinos da se učine određeni mali, ali sitni pomaci koji ipak su nas na neki način dovodi u ovaj red jedne zemlje koja svakako teži da bude uređena, da bude odgovorna i da doista odgovara onim uzusima, standardima koji vrijede u ovome kompleksnom okruženju, europskom okruženju. u tom smislu klub Socijalno-liberalne stranke pokušava zapravo još jedanputa da vidimo kako i ovo transferiranje, ovaj višak kako ga zapravo raspodijeliti upravo tamo gdje je to najpotrebnije kako doista ne bismo ponavljali i onda sami zapravo imate kao bumerang vam se vraćaju i čitav niz i ovim političkih, regionalnih nekih akcija koje su, koje nepotrebno stvaraju ove dodatne konflikte, a da ne govorim da zapravo uvijek

konflikte unutar zapravo istoga društva. Mislim da to što tražimo nije nemoguće, tu traži još jedne dodatne napore, jedne neprestane simulacije, projekcije koje će upravo pokazati i pokazati tamo gdje je najnužnije da se onda reagira upravo jednim selektivnim pristupom koji će shvatiti doista da neki prostori u ovoj državi ne razvijaju se na onaj način na koji bi se morali razvijati i da kažem nemamo ovu jednu generalnu, to je uvijek statistika znate, statistički gledajući imamo generalni pozitivan trend, ali onda kada ga to spustimo kap dolje kapilarno onda se može primijetiti kako stvari i ne stoje baš najbolje. … /Ne razumije se./ … već i prije mene su, da mislimo da nema potrebe da se smanjuju sredstava za fond za razvoja i za zapošljavanje, mislim da i dalje kažem taj problem on ovako na prvi pogled to djeluje obećavajuće, ali svakako da postoje kažem ti prostori u Hrvatskoj gdje je ta stopa nezaposlenosti doista dramatična i koja pokazuje upravo tu daljnje moguće zaoštravanje svih ovih naših problema koji danas živimo. Isto također, moram sada za kraj isto ovako reći, da kada se spominje ili kada imamo ovu priču apoteozu industrijalizacije onda pomalo me hvata strah znate da li će industrijalizacija riješiti sve naše probleme. Mislimo da nas povijest tamo od poslije 917. uči da industrijalizacija ne donosi zapravo sva moguća rješenja jer kažu kada, jer poslije toga uvijek nužno slijedi i smanjenje stopa rasta i uvijek je kažem loše staviti akcenat samo na ekstenzivno povećavanje, a zanemariti ovu djelotvornu i efikasnu uporabu ekonomskih resursa. Kada se to dogodi kažem, onda uvijek dolazi do opadanja i i to opadanje je uvijek logično i zakonito i to je ekonomska zakonitost i kažem i tu itekako moramo biti oprezan, da doista vidimo kako ćemo na jedan pametan način disponirati našim resursima resursima koji svakako nisu mali. I ono što liberali uvijek ponavljaju, a to je da je krajnje vrijeme gospodine ministre, da napravimo popis konačni jedan, registar naše imovine, mislim da tu također da mi još ovoga momenta 2007. godine zapravo ne znamo s kojom mi to sve imovinom disponiramo i kada bismo tu imovinu onda na mudar način služili se kao dobri gospodari onda bi se doista mogli i ove reforme koje su nam nužne i u pravosuđu, u zdravstvu, socijali,

Za Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja uživam kada vidim ministra ovdje u Saboru kako bezbrižno sjedi, pa čak nije niti poslovično polemičan, a razlog je vidim u dobrom rebalansu koji je povećan za 5 milijardi i on je potpuno siguran da će to ostvariti jer jedna trećina proračuna će se ostvariti kroz PDV, a više od 50% tog PDV-a ćemo naplatiti na granici, znači čim roba dođe u Hrvatsku, već treći dan je na njegovom žiro računu i eto zašto bi on bio zabrinut. A pogotovo smatram da nije zabrinut jer vjerojatno mu se dogodilo da je uspio uhvatiti zlatnu ribicu koja mu je kako to već priča ide ispunila tri želje. Mislim da je jedna želja bila da smanji deficit proračuna pa da se više svidimo Europi na taj način. Potpuno sam siguran da je druga želja bila da se pokrpaju proračunske rupe, evo to se sada i radi. A treća i najvažnija želja je bila da se novac iskoristi za izvorne potrebe i naravno to piše u proračunu slovima i brojkom. Tako će nezaposleni dobiti 200 kuna više, neki. Ako slučajno obrtnik je nezaposlen, naravno da neće on dobiti ništa, jer mu to ne pripada, jer nismo zakone htjeli promijeniti. Dobiti će i nezaposleni još neke druge sitne privilegije, i seljaci će dobiti nekoliko stotina kuna više u prosjeku, međutim tko će dobiti najviše? Pa naravno da će najviše dobiti veliki …/Govornik se dobivaju najviše jer stotinu velikih korisnika poticaja u Hrvatskoj dobiva 25% tih istih poticaja. Znači znamo u kojim džepovima će to završiti. Pa i radnici u državnim poduzećima će dobiti regres od nekoliko stotina tisuća kuna. Djeca će dobiti najmanje. Naravno pa djeca nemaju pravo glasa pa zašto bi ovaj puta i trebali dobiti. Eventualno će možda nešto više dobiti kroz knjige, plaćne prijevoze, ona malo veća djeca koja idu u srednju školu, a možda čak ako se procijeni da bi oni to honorirali dobiju i pravo glasa. Evo to su te tri želje koje pretpostavljam da je dao zlatnoj ribici naš ministar, međutim ja pitam što je sa onima koji nisu uhvatili zlatnu ribicu i nemaju pravo na ispunjenje želja? Što je sa novim umirovljenicima o kojima je HSS govorio 15-tak puta ovdje u Saboru? Njih ne vidim ja u proračunu. Očito njima je obećao netko drugi, a ne zlatna ribica da će im se želje ostvariti do 15.7., da ćemo vidjeti zakon, da ćemo vidjeti rješenje kojim ćemo tu nepravdu ispraviti. Što je sa onim poduzetnicima koji su očekivali ako se proračun ovako fenomenalno puni da ćemo barem napraviti mini poreznu napraviti, da ćemo im smanjiti doprinose, da ćemo im pomoći u deblokadi žiroračuna? Što je sa onih 30 tisuća nezaposlenih koji rade u firmama, a ne primaju plaće? I konačno što je sa onih 270 tisuća nezaposlenih, da li i oni imaju pravo očekivati nešto više da pomoću ovih proračunskih mjera i alata pokušamo djelovati da oni na posao ne čekaju godinu, dvije, tri, nego da do njega dođu prije. Naravno ne u manjem ove trendove u zapošljavanju koji su se dogodili. Međutim, ono što je ja imam pitanje za sebe, a i za vas, pa možda i za ministra, ima li kakve želje hrvatski uvoznici, imaju li kakve želje hrvatski lobisti, imaju li kakve želje eventualno hrvatski monopolisti? Imaju li kakve želje 200 najbogatijih obitelji u Hrvatskoj? Ja smatram da ne. Njihova jedina želja je zapravo da se ništa ne promijeni i njihova želja je očito ostvarena. Ništa se tu neće ozbiljnije promijeniti. Ministar kao što to u priči već ide pretpostavljam je održao obećanje. Pustio je zlatnu ribicu koja mu je ispunila želje, naravno na dobrobit svih građana i ona će otplivati. Većina u Saboru će usvojiti rebalans i nakon toga krenuti na plivanje na more. Počinju godišnji odmori i zašto se zapravo baviti problemima, koga zanima što ministar nije kod zlatne ribice poželio npr. da nam se smanji vanjski dug sa 30 milijardi dolara na niže ili zašto npr. nije poželio da nam pokrivenost izvoza uvozom bude veća od 46%, da nam npr. bude 56%. Da nam nije pala u ovom vremenu sa 47 na 46. Zašto npr. nismo vidjeli i što se događa sa onima koji ulažu u proizvodnju, koji zapošljavaju, koji izvoze? Da li je ministar poželio da i oni dobe snažniju podršku? Ne. Poduzetništva ovdje u rebalansu proračuna nema. Nema ga niti sa jednom kunom, niti sa jednom lipom. Ali zašto da se mi zamaramo problemima poduzetništva, kad nama u Hrvatskoj ide fenomenalno. Ostvarili smo stopu rasta BDP-a za prvo tromjesečje od 7% i koga briga što će se to ispleglati do kraja godine negdje na prosjek od oko 5% kao što se to uvijek događa i koga zanima što za plaćanje kamate visokog duga od 30 milijardi duga nam treba rast BDP-a u svakom slučaju veći od 4%. Mi ćemo o tome razgovarati nakon izbora. To je tema koja se događa nakon 25.11. najvjerojatnije. Ovdje je netko spomenuo kako je bivša Jugoslavija bila dužna 17 milijardi dolara i kako je dug Hrvatske danas duplo veći. Sjećamo se i tih vremena. Neučinkovitost se pokrivala zaduživanjem u inozemstvu i kupovao se socijalni mir. Eventualno je poneki put bilo nestašice kave i benzina. Mi u Hrvatskoj imamo sreću jer nama baš ništa ne nedostaje. Strani trgovački lanci su puni uvozne robe, a ukoliko vam eventualno usfali novaca da kupite takovu robu na raspolaganju su vam banke, koje li slučajnosti također u stranom vlasništvu, kod kojih se za kupnju takove robe može zadužiti u roku nekoliko dana. Eventualno ukoliko želite uložiti u proizvodnju, dići investicijski kredit, e onda je tu problem nešto duži i tu je procedura puno složenija. Uvjeti osiguranja za povrat tih kredita. Sitnica. Hipoteka na ono najvrednije što imate. Možemo li mi zapravo optuživati građane koji žele dugo očekivani standard i tom prilikom se zadužuju kako bi ga ostvarili i zapravo kako bi se više svidjeli i sami sebi, svojoj djeci, susjedima. Ne. Naravno da ih ne možemo optuživati. Međutim možemo li mi optuživati pod navodnicima državu koja stvara dužničku ovisnost od stranog kapitala? Možemo li mi dozvoliti isti obrazac ponašanja? Od kud nam pravo da za privid blagostanja i razvoja uzimamo tolike kredite da bi se svidjeli biračima? Od kud nam pravo da za iste ciljeve rasprodajemo državnu imovinu? HSS je ovdje govorio u Saboru o namjeri Vlade da u rujnu izađe sa prodajom dionica Telekoma. Međutim toj istoj Vladi ne pada na pamet da dionice podijeli građanima koji su kupovali priključke za taj Telekom. za taj Telekom. Ministar se smije! Ali recimo isto rješenje, isti problem je postojao u Sloveniji. Slovenija je donijela poseban zakon, dala novac ne samo građanima, nego čak i gradovima i općinama koji su ulagali u tu mrežu. Pa, moglo bi nam to pasti na pamet na primjer. Mogli bi izučiti model Slovenaca pa reći, e građani sanirat ćemo vam ovo stanje loše u privatizaciji, vi ste razvijali taj Telekom, vi imate neka prava. Pa zbog čega umjesto da plaćate dionice, zbog čega ih vi ne bi mogli dobiti? Ili eventualno neku naknadu za ulaganje. Jednako tako kod tih prodaja i rasprodaja mi više uopće ne govorimo o radničkom dioničarstvu. Mi ne govorimo o 500 tisuća onih malih dioničara kojima su ugovori raskinuti u fondu. Ma nitko to više ne spominje. Nitko se više toga ne sjeća. Da li bi trebali napuniti fondove sa dionicama? Da. Pa to smo obećali. Da li toga ima u planu do kraja godine, ili eventualno u ovom proračunu? Ma nema toga. Nema toga, mi smo to zaboravili. Mi nećemo niti promijeniti Zakon o privatizaciji, to je očito. Zaboravili smo na radničko dioničarstvo. Mirovinski fondovi se neće napuniti. I to je potpuno sigurno. Možemo li razmišljati eventualno o vaucherima za one koji su ostali bez dionica jer ih je famozni fond silio da plaćaju ono što nije vrijedilo u neko vrijeme, pa im je raskinio ugovore? Međutim ovo je očito neka druga bajka. Ovo nije banka o zlatnoj ribici. Ovo je možda basna. To je basna o lisici i rodi, možda. I to je poruka građanima tko ti je kriv? Tko ti je kriv što si ostao gladan? Jelo ti je bilo u ćupu, jelo ti je bilo na tanjuru, ali ti si bio ili lisica ili roda i jednostavno to ti se dogodilo. To se dogodilo po istom modelu i poduzetnicima. Ja sam govorio isto nekoliko puta o tome kako smo ih podržali u proračunu i kako to ovdje ide u rebalans. Ti poduzetnici gospodine ministre su dobili 130 milijuna kuna u čitavoj godini, a 130 milijuna kuna vrijedi koliko četiri kilometra brze ceste od Zadra prema luci Galženica. Znači, 150 tisuća malih poduzetnika i obrtnika su dobili četiri kilometra ceste. Slušam o zonama za poduzetništvo. Navodno ih je bilo prije četiri godine tri, pa ih sad imamo Iako se to priča u javnosti pa možda će to postati istina. Ali gospodine ministre, vi znate da kod vas postoji izvještaj da je bilo krajem 2003. godine 187 zona. Međutim, ovdje u rebalansu i u proračunu za svaku zonu smo mi izdvojili po 300 tisuća kuna. Pa što će grad ili općina koju smo zadužili da kreira i razvija tu zonu sa 300 tisuća kuna? Ili još tragičnije. Evo pred godišnjim smo odmorima. odmorima. Međutim niti jedan grad niti općina nije dobio niti kunu u ovoj godini iz proračuna za tu zonu. Pa mi smo poslovično neefikasni prema onima od kojih očekujemo da grade, da zapošljavaju, da razvijaju, da proizvode i izvoze. Znači, ta neefikasnost očito rezultira i nečim drugim. Da se nema niti volje da se njima ozbiljnije pomogne i naprosto u ovom rebalansu proračuna njih niti nema. Da li smo omogućili općinama i gradovima da ozbiljnije pomognu poduzetništvu? Ma ne. Zašto? Digli smo prašinu oko poreza na dobit i poreza na dohodak koji se kroz izmjene zakona vrtio na relacijama nekoliko stotina milijuna kuna. Sada kada razgovaramo o pet milijardi kuna za općine i gradove ili za regionalni razvoj smo izdvojili 135 milijuna kuna. Znači potpuno je sigurno da jedinice lokalne samouprave sa novcom koji je u proračunu i u rebalansu ne mogu provoditi horizontalne mjere ne samo za poduzetništvo nego i za obaveze koje imaju prema školstvu, zdravstvu i prema ostalom. Ono što bi mi htjeli da smo vidjeli u ovom proračunu, da smo vidjeli i u ovom rebalansu su naznake da želimo i da možemo spriječiti daljnju privatizaciju. Daljnja privatizacija je za mene indirektni porez koji naplaćujemo. I ja sam spomenuo već hrvatski Telekom. Očito je u pripremi i drugo od energetskog sektora itd. Ukoliko mi ostvarujemo pet milijardi neočekivanih dodatnih prihoda u proračunu pa zar je neophodno da prodajemo Telekom? Ili možemo obaveze prema penzionerima ili prema drugim namiriti iz tog neočekivanog viška? To nije mali, to nije 500 milijuna, to je 5 milijardi. Međutim, što ako idući ministar financija ne uhvati zlatnu ribicu? Ništa. Samo će reći da nije imao sreće kao niti svi mi ostali. Čiča miča gotova priča. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi poštovani zastupnik Anto Bagarić. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik Pecek u nizu netočnih navoda rekao je jedan evo kojeg ću ja ispraviti, kako se ministru posrećilo pa je upecao 3 zlatne ribice koje su mu ispunile želju da riješi deficit proračuna, da pokrpa sve proračunske rupe i kako bi stvorio još i sredstva za izbornu promidžbu i kampanju, što je netočno. Naime, točno je da je ministarstvo i ministar zajedno sa Vladom Republike Hrvatske kroz sve mjere koje su imali u smislu financijske discipline, u smislu zahvata u sivu ekonomiju, u smislu ustroja Državne riznice prikupio ovih 5 milijardi kuna s kojima jeste pokrpao i proračunske rupe ali i s kojima je dao mogućnost razvoja Republike Hrvatske kako po njezinom cijelom području tako i unutar same države kroz stvaranje institucija u smislu i većeg fiskalnog kapaciteta i države da bi to učinio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak poštovana zastupnica Lucija Čikeš. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravila bih od niza netočnih navoda gospodina zastupnika jedan kad je rekao da djeca ovim proračunom i rebalansom ništa ne dobijaju. Naprosto gospodine zastupniče ne odgovara istini. Djeca dobijaju i po više osnova da sada ne nabrajam ali je važno i to da dobivaju i sve kategorije djece, kako djeca učenici tako i djeca sa poremećajima u ponašanju, tako djeca i bez adekvatne roditeljske skrbi pa i djeca sa invaliditetom. I na kraju ona vaša ironija da zato jer nemaju pravo glasa u najmanju ruku je neumjesna. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Također bih ispravila kolegu koji je rekao da djeca nisu ništa dobila jer nemaju pravo glasa što je potpuno netočno evo iz prethodnog Ali samo bih još rekla da uz povećanje dječjeg doplatka uveden je i pronatalitetni dodatak od 500 kuna za treće i četvrto dijete a ukupna izdvajanja za dječji doplatak rebalansom su povećana za 107 milijuna kuna. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Povrijeđen je Poslovnik članak 209. u vezi 214. Pa gledajte, dozvoljavate kolegicama da govore ono što ja nisam rekao. Citirat ne čuje./… Kolega Hebrang, strpite se, pa vi ste uskoro na redu. Ja nisam rekao da djeca neće dobiti ništa. Ja sam rekao djeca će dobiti malo, oni nemaju pravo glasa. Tako da vi dozvoljavate da oni ispravljaju što ja nisam rekao. I rekao sam. I to je točno, to je potpuno točno. I kolegice, ispravljate ono što ste eventualno uočili da sam ja rekao na pravilan način jer ovo nema smisla da ispravljate ono što ja nisam rekao. Poštovani zastupnik Zvonimir Sabati slijedeći ispravak. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre. Ja bih ispravio izrečenu rečenicu koju je predsjednik kluba HSS-a rekao da mi nećemo mijenjati Zakon o privatizaciji. To je pretpostavljam bilo rečeno u smislu da mi ovdje u Saboru, ali ja bih htio ispraviti taj netočni navod jer on nije točan. Mi u HSS-u želimo mijenjati Zakon o privatizaciji čak smo i naravno predložili zaključak kojim se obvezuje Vlada da pripremi novi zakon iako mi u HSS-u imamo taj prijedlog i svakako želimo restrukturiranjem fonda u agenciju, zabranu daljnje privatizacije a sama agencija bi se trebala baviti upravljanjem i …/Govornik se ne razumije./… Dakle, nije da mi ne želimo, mi u HSS-u želimo. Ja znam da je predsjednik mog kluba rekao ukupno u Saboru ali mi u HSS-u želimo mijenjati Zakon o privatizaciji. gdje se zakoni mijenjaju. Ne mijenjaju se zakoni u klubu, nego se mijenjaju u Saboru. Poštovani zastupnik Andrija Hebrang slijedeći ispravak netočnog navoda. Hvala lijepo. Kolega Pecek je netočno naveo i to po ne znam koji puta da je naslijeđeno 187 poduzetničkih zona. Od njih je samo pet bilo u punoj funkciji. Danas je u punoj funkciji 150 a novih 150 je u izradi. Drugo što je netočno rekao da je malo poticaja za malo gospodarstvo. Kolega Pecek, treba znati čitati ovaj proračun pa ćete onda vidjeti na primjer na strani 332. Fond za regionalni razvoj stavka 116 plus novih 80 milijuna kuna za malo poduzetništvo. Na stavci 1348 plus 50 milijuna za infrastrukturu za malo gospodarstvo, na strani 96 Ministarstvo gospodarstva plus 197 milijuna od čega za poduzetništvo plus 29 milijuna za poticaj malog gospodarstva. Pogledajte stavke za marketing u malom poduzetništvu, pogledajte druge stavke pa ćete vidjeti da je samo u ovom rebalansu dodano za malo poduzetništvo, dodano za ovu godinu više nego ste vi u cijelom mandatu financirali malo poduzetništvo. Povreda poslovnika poštovani zastupnik Željko Pecek. **Pecek, Željko (HSS)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa ovo je fenomenalno. U nedostatku argumenata služimo se neistinama. Gospodine Hebrang, pa dajte da se mi dogovorimo već jedanput. Ja ću vas odvesti u sto zona koje su bile u funkciji 2002. godine i 2003. godine pa ćemo se mi zajedno slikati u tim zonama zagrljeni kako bi već jedanput kako bi već jedanput u ovom Saboru prestali govoriti neistine. Gospodine Hebrang, krajnje je vrijeme da prestanete govoriti neistine kroz ispravke u ovome Saboru.

Uključite se kolegice. **Lelić, Ruža (HDZ)** Da djeca dobivaju malo, pa bi evo samo podsjetila da izdvajanje za besplatne udžbenike i prijevoz za srednje škole, znači 80 milijuna više i besplatni prijevoz itd. Zatim, da je za dječje doplatke moramo znati da je povećan opseg djece koja su obuhvaćena dječjim doplatcima za preko 50 tisuća i da je sada bilo potrebno 107 milijuna za te naknade a da ne govorimo o pronatalitetnom dodatku. Zatim, rekao je da se država toliko, odakle joj pravo da tolike kredite uzima. Pa koliko je ovdje više puta isticano u dosadašnjim raspravama dug države da je smanjen, mislim da je negdje oko 800 milijuna kuna ali se povećavaju dugovi banaka i privatnih osoba. Također, da rasprodaje imovinu što nije točno. Ne znam da li kolega misli na dionice INA-e koje su imali prilike da kupe naši građani ili na ove dionice sada koje uzimaju radnici. To svakako nije rasprodavanje a drugog rasprodavanja imovine koliko nam je poznato nije bilo. I poštovana zastupnica Ljubica Lalić ispravak netočnog navoda. **Lalić, Ljubica (HSS)** Pa ispravljam navod kolege Peceka koji je rekao ministarstvo, ministar odnosno Vlada ostavila na cjedilu nove umirovljenike. Kolega Pecek, nije Vlada ostavila na cjedilu nove umirovljenike jer je Vlada obećala novim umirovljenicima da će riješiti njihov problem pa će dakle nadalje umirovljenici živjeti od obećanja, oni će se hraniti od obećanja, oni će se odijevati od obećanja, oni će plaćati režije obećanjima isto onako kao što obećanjima plaćaju branitelji Domovinskog rata kojima je obećano da će imati najnižu mirovinu tisuću i 700 kuna a u biti je sasvim obrnuto i oni nisu dobili to pravo. A kuda ta obećanja vode pokazuje i podatak o navodnoj financijskoj disciplini a mi danas imamo 13 milijardi blokiranih sredstava zbog neizvršenih obveza a istinoljubivosti radi pokazuje upravo izrečeni podatak da je dječjim doplatcima obuhvaćeno 50 tisuća djece više što je netočno nego 50 tisuća djece manje. Pozorno sam vas gledao sa užitkom i nisam primijetio tu pločicu. Poštovani zastupnik Poštovani zastupnik Jure Bitunjac, ispravak netočnog navoda. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala gospodine predsjedničke Hrvatskog sabora. Kolega Pecek je ustvrdio da Vlada ne daje podršku, ne daje dovoljnu podršku kad je riječ o razvoju gospodarstva odnosno gospodarskih zona. Ja ću reći samo to da je na poziciji Ministarstva gospodarstva sredstva koja su tu predviđena su samo inicijalna sredstva. Temeljna infrastruktura je ono što se treba rješavati u gospodarskim zonama rješava se putem javnih poduzeća, Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede i jedinica lokalne samouprave koje participiraju u određenim odnosima. S druge strane imamo i Fond za regionalni razvoj kao i sredstva za poticanje malog poduzetništva što sve skupa, što sve skupa daje i jedan veliki zamašan razvoj gospodarstva. Evo Pa opet, ali dobro to me ne čudi. Ispravlja se ono što nisam rekao. Ja sam rekao da Vlada nije dala dovoljno za zone, a ne da nije dala. Međutim gledajte, gospodine predsjedniče vi ste vjerojatno čitali Voltaira. On je rekao ukoliko se laž ponovi nekoliko puta postat će istina. Ali vidite upravo to kolege od Hebranga pa nadalje pokušavaju i napraviti. Ja se sjećam da je Voltaire jednom rekao: "Branit ću vaše pravo govora makar, koliko god mi bilo mrsko to što govorite". Tako nekako otprilike. Mislite da je zastupnik Pecek neshvaćen? I poštovani zastupnik Šime (HDZ)** Hvala lijepo. Pa htio sam izbjeći ovaj, ovu ispravku međutim ona je toliko očita da je ne mogu preskočiti. Kolega Pecek je u zanosu rasprava o preraspodjeli, o pozicijama koje su predviđene kazao doslovno: "Znamo u koje džepove će novac završiti". Međutim ovdje je riječ o pozicijama. A po postojećim zakonima i pravilima će novac biti raspodjeljivan. Prema tome nitko ne zna u čijim džepovima.

U djeliću, opet sam gledao, prekasno. Treba malo startnu poziciju malo brže aktivirati. Da, da, da. Ne, ne, mora se dići u vrijeme dok zastupnik govori. … /Upadica se ne razumije./ … Je autokracija, opet sam ja sada autokrat. Nemojte, nemojte. Izvolite. Izvolite. Ništa. Nemojte mi. Dobro, pa ćemo onda to poslovnički potpuno riješiti. Izvolite zastupnik Pecek, povreda Poslovnika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa vi ste povrijedili Poslovnik jer ste me opomenuli što nisam dovoljno brz kada sam digao pločicu. U Poslovniku našem ne piše da ja moram biti dovoljno brz. Kada dignem pločicu imam pravo dobiti riječ. Ali vi ste mi uskratili pravo da govorim. Uskratili ste mi standardno zbog toga da demantiram gospodina Šimu kojeg niste opomenuli koje je rekao da je ne znam koliko stotina milijuna završilo u nečijim džepovima. Ukoliko on to zna, a vjerojatno zna kao što je nadzirao Fond za privatizaciju tako je nadzirao i bivšu Vladu neka to kaže. Hvala lijepa. Ja vam izričem opomenu zbog teške povrede Poslovnika. Zastupnik Miroslav Rožić, izvolite. Gospodine predsjedniče oprostite, koliko je meni Poslovnik poznat povreda Poslovnika se može zatražiti uvijek. To nije ispravak netočnog navoda niti replika. Hvala lijepo. Može se zatražiti ali se treba zatražiti na način koji je predviđen Poslovnikom. Ministre izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici dozvolite mi da sa činjenicama reagiram na neke neargumentirane i slične nedokumentirane izjave iz razloga što u Hrvatskom saboru se ne pričaju basne a država je preozbiljna da bi joj zlatna ribica ispunjavala želje. No kolega vjerojatno sudi prema svom razdoblju pa onda misli da je to i danas. Ako gospodarski rast od 7% nije osnova kao pojačana gospodarska aktivnost za povećanje prihoda u proračunu. Ako po prvi puta smanjena stopa neanketne nezaposlenosti 10% isto nije preduvjet za pojačano punjenje državnog proračuna i ako 15% ostvareni veći prihodi u prvih 6 mjeseci nisu dokaz da se ova Vlada uspješno upustila u borbu sa sivom ekonomijom onda ja ne znam koje bi činjenice to vama više mogle potkrijepiti. Drago mi je što ste danas ovdje javno rekli da ste protiv odluke koju Vlada, kojom Vlada predlaže da se najviša naknada za nezaposlene podigne na 1200 kuna. To je vaše pravo i vi ste to rekli. Drago mi je također Drago mi je također da ste i protiv toga da se djeci i radnicima plate božićnice, regres,

Izvolite. Ovako, dakle sve ovo sadrži ovaj proračun. Sve ovo sadrži ovaj proračun i nitko ne može reći da to nije istina. To piše unutra, između ostaloga da se djelatnicima MUP-a plaća 350 milijuna neplaćenog mirovinskog i zdravstvenog koje vaša Vlada nije tim ljudima isplatila. Ali vi to niste platili i mi to danas moramo platiti. Prije 6 godina niste isplatili regres i dar za djecu uposlenicima. Niste isplatili smjenski rad i to je ukupno milijardu i 700 milijuna i to sve piše u ovom proračunu tu. Idemo raspravljati o tome. Ne možemo raspravljati o nečemu što nije. Hoćemo raspravljati o 600 milijuna za restrukturiranje poljoprivrede, amandman Kluba HSS-a za Proračun 2003. gdje je ta restrukturirana poljoprivreda? Hoćemo o tome raspravljati? To isto tako piše ovdje u ovom Proračunu su sredstva za poljoprivredu povećana za 240 milijuna. Ne možete restrukturirati poljoprivredu ako ne date sredstva poljoprivrednicima. Kako se mnoge stvari u proračunu mogu izvršiti sa proračunom od 80 milijardi a sa proračunom od 110 milijardi se to ne može napraviti. To je naprosto genijalno a neka veća prava izuzev hrvatskim braniteljima, rodiljama itd. nisu povećana u odnosu na zakone koji su bili prije. Dakle, sa 80 milijardi se sve moglo napraviti, a sa 110 se ništa ne može napraviti. I to je jedna teza koju gospodin Pecek stalno provlači. Druga stvar. Razvoj poduzetništva nije samo ono što se daje za poticanje određenih poduzetničkih djelatnosti. Razvoj poduzetništva je izgradnja autocesta, razvoj poduzetništva i plinifikacija, razvoj poduzetništva i razvoj vodoopskrbnog sustava, razvoj poduzetništva, isto tako sprječavanje onečišćavanja vode i niz drugih infra strukturnih projekata koji stvaraju preduvjet da Hrvatska postane interesantna stranim investitorima. I što je najveća kvaliteta ovog gospodarskog rasta od 7%. Bez obzira što vi kažete on će se do kraja godine ispeglati na ovo ili ono. Učešće privatnog sektora u tom rastu, učešće privatnog sektora u gospodarskom rastu od 7% je 70%. U vaše vrijeme gospodarski rast od nekakvih 4, 5% učešće je bilo 70% javnog sektora. Dakle, generirala ga je potrošnja iz državnog proračuna, a to se može vrlo lako argumentirati sa deficitom koji ste vi imali 2003. 6,3%, imali ste gospodarski rast od 5,2%. Mi u ovom trenutku imamo deficit od 2,6 i imat ćemo na kraju godine gospodarski rast od najmanje 6%. To govori o promjeni kvalitete. To govori o strukturnim reformama koje su provedene. Kad govorimo o privatizaciji naprosto je fascinantno slušati kolegu Peceka kad kaže da bi danas Hrvatska država trebala hrvatskim građanima platiti učešće u izgradnji telefonske mreže. i to kontrolni paket HT-a 2001. vrlo interesantno da tada nitko o tim jadnim hrvatskim građanima nije mislio, nego je prodan paket od 16% bez ikakvog bonusa. Isto tako, Zakon o privatizaciji INA-e je donesen za vrijeme koalicijske vlasti i unutra je definirani proces 25% strateškom partneru, 15% ovako i 7% djelatnicima. Pa zar netko ima nešto protiv što ova Vlada 15% nije prodala pojedincu, nego je dala mogućnost da svaki hrvatski građanin koji ima volju, želju i financijskih sredstava kupi dionice INA-e javno, na burzi po cijeni koja se postigne i na Londonskoj i na Zagrebačkoj burzi. Zar netko ima nešto protiv toga što ćemo u 9 mjesecu konačno svim zaposlenicima bivšim i sadašnjim INA-e dati 7% dionica. Ako netko ima nešto protiv toga, onda neka to jasno kaže. Neka ne govori o tome koliko se financira deficit iz prodaje imovine i tu isto možemo napraviti usporedbu. U četiri godine koalicijske vlasti deficit se financirao sa 15 milijardi od prodane imovine, a ova vlast je svoj deficit sufinancirala samo od prodaja dionica INA-e koje su bile prošle godine i dakle i tu možemo povući paralelu. Udio u vanjskom dugu država je smanjila sa 34 na 23%. Po prvi puta u 2006. se udio javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod smanjio za 2,7% i to su egzaktni pokazatelji Hrvatske narodne banke i Državnog zavoda za statistiku i umjesto da budemo sretni bez obzira na političku opciju što imamo ta pozitivna gospodarska događanja u Republici Hrvatskoj mi ih na sve moguće i nemoguće načine želimo obezvrijediti i to je ono što nije dobro. Govoriti o tome da ima blokiranih 13 i pol milijardi, da je 13 i pol milijardi blokiranih onda te tvrtke ne bi bile blokirane nego bi si ili međusobno ili država naplatila inače … …/Upadica sa strane, ne razumije se./… … Nije blokirano 13 i pol milijardi, nego potraživanja zbog kojih su se međusobno tvrtke blokirale su 13 i pol milijardi, a to jasno govori također da se uvodi financijska disciplina i da u Zakonu o trgovačkim društvima nije na nesreću uvedena ona odredba da se tvrtke mogu osnivati a bez da se dokumentira da li je porezni dug podmiren ili nije vjerojatno bi danas bilo nekoliko tisuća manje blokiranih tvrtki jer on napravi dug, a vi ga blokirate. On osnuje tvrtku i dalje radi.

Vladimir (HDZ)** Nemojte polemizirati, a gospođa zastupnica nemojte dobacivati. Izvolite. Ministre Ministre izvolite nastaviti! **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kad mi se omoguće uvjeti ja ću govoriti. Gledajte, ovo su prevažni pokazatelji da bih ja mogao govoriti ako netko dobacuje po Pa gledajte da li je u interesu naroda ili ne o tome će narod odlučiti, a ne niti vi, niti ja. Također, milijarda i 700 milijuna za podmirenje duga u zdravstvu. 31.12. poslali izvješće Svjetskoj banci MMF-u da su dospjela nenaplaćena potraživanja nula. A dospjela nenaplaćena potraživanja su bila 800 milijuna. Evo vidite, tih 800 milijuna je također sadržano u ovih milijardu i dvjesto. I ono što se sad vidi definitivno iz proračuna da su dospjela nenaplaćena potraživanja po metodologiji koju ste vi radili evidentirana uvijek u deficitu što se tiče deficita u ovom prijedlogu proračuna deficit središnje države predložen sa 1,3%, deficit Hrvatskih autocesta, cesta i ostalih izvan proračunskih fondova 1% i deficit lokalne samouprave 0,3%. Ukupno 2,6% i ovdje opetovano po ne znam koji put ponavljam da je Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna podmirila sve dospjele obveze. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite. **Pecek, Željko (HSS)** Pa kolega Šuker, netočno je da sam ja protiv toga da dobiju nezaposleni 200 Ja to nisam rekao. Rekao sam da je to premalo. Rekao sam da je to podilaženje biračima kao i za ostale kategorije kad dajemo seljacima 100 kuna, kad dajemo za regrese 100 kuna itd. Ali vi fenomenalno optužujete i bivšu vlast, pa ja predlažem da vi u idućem mandatu budete ministar povijesti, jer vi se sjećate što je bilo prije 4, 5, 6 godina na drugi decimalni zarez, a očito se ne sjećate što je danas i što se dogodilo jučer o čemu sam ja govorio. Ali na to se vi niste osvrnuli. Usput da vam kažem kontrolni paket kao što ste vi rekli u HT-u i u bilo kojem trgovačkom društvu nije 15%. Kontrolni paket je 25 Ispravljam netočni navod ministra kojim je tvrdio ono da je kolega Pecek rekao što kolega Pecek nije rekao i gospodin ministar pored toga što je bezočan u izricanju neistina ima i amneziju, pa kad govori o gospodarskom rastu onda je zaboravio sve ono vrijeme do 2000. godine. Gospodine ministre, '99. godine koalicijska Vlada je naslijedila gospodarski rast od -0,8% ostavila vam 5,2% i poziciju odnosno polazišta i jedne i druge Vlade zaista nisu jednaka. Ako vam je ostavljeno 5,2% s čime se vi sada hvalite. Najprije ste stornirali na 3 i nešto posto, a sada ćete biti sretni ako bude 5%. Dakle vaš je zadatak bio da vi nastavite rast, a ne da ga ostavljate i nemate se razloga hvaliti sa svojom uspješnošću. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeći ispravak, poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodin ministar izrekao je doista cijeli set netočnosti i to je fascinantno kako govori neistinu a i ne trepće. Vanjski dug u kolovozu 2004. godine bio je 21,5 milijardu, a za vrijeme ministra Šukera ostat će zabilježeno u povijesti da je vanjski dug narastao na 29 milijardi eura. Broj insolventnih tvrtki u trećem mjesecu 2005. godine, to su sve podaci FINA-e bilo je 21 tisuća insolventnih tvrtki, sada je 23 tisuće insolventnih tvrtki. Prema tome u povijesti ove Vlade ostati će izuzetno velik broj insolventnih tvrtki koje ovaj proračun uopće ne uzima u obzir. Nepodmirenih naloga za plaćanje u 2006. godini bilo je 11,2 milijarde kuna, u 2007. 12,6 milijardi kuna, a broj obrtnika je 39 …

Kolega Pecek vi ste isticali namjeru u pogledu zlatnih ribica pa možda je to bilo. Klub SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre. Dozvolite da ja počnem sa jednom konstatacijom. Očigledno je počela izborna kampanja, to pokazuje obrazloženje ovog rebalansa proračuna a i dosadašnja rasprava. Dozvolite poštovane kolegice i kolege ja ću izraziti zadovoljstvo da se počela povećavati stopa rasta, bez obzira koja Vlada u Republici Hrvatskoj to ostvarila jer to je dobro za Hrvatsku, ali hoću upozoriti na nekoliko stvari u vezi s tim. Ta stopa rasta još uvijek je puno niža nego sa uporedivim zemljama u regiji u kojoj mi pripadamo. Mi smo se mjerili sa zemljama koje su ulazile u Europsku uniju, kao što su Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska itd. i tada krajem 2003. godine imali smo samo manju stopu rasta od Češke i Slovenije, a sada je ta stopa rasta manja od svih njih. Drugo što bih htio reći, ovo je rezultat kvartalnog rasta i pitanje je kakva će ta stopa izgledati do kraja ove godine. Kamo sreće ako bude, onda je za čestitati. Treće što bismo htjeli također ukazati u vezi sa ovim problemom, jeste isto tako jedan podatak koji raduje, a to je da se stopa nezaposlenih smanjuje i to je dobro. No, pogledajmo neke podatke koji su vezani uz ono što je uporedivo, a što se nije prikazalo i što bi trebalo uporediti sa podacima u obrazloženju proračuna. Prvo što valja uočiti jeste činjenica da imamo porast prihoda od gotovo 13,9% kako je ovdje napisano u ovoj godini u odnosu na proteklu godinu i za razmatrano razdoblje, a da u isto vrijeme u odnosu na prve mjesece prema podacima Gospodarske komore u odnosu na iste mjesece prošle godine imamo stopu rasta koja je tri puta manja ili zaostaje prosječne plaće u Republici Hrvatskoj nego što je stopa rasta prihoda proračuna. Postavlja se zapravo pitanje, šta se dešava kod nas. Kod nas se dešava da se prihodi proračuna strahovito povećavaju zapravo povećavanjem poreznih davanja. Ako je plaća jednaka ili manja, onda se postavlja dodatno pitanje iz kojih izvora. Očigledno je da se to povećanje dešava zapravo zbog stalnog povećanja izvoza, zatim zbog stalnog povećanja zapravo deficita robne razmjene jer je sve veća i veća situacija i problem u tome da vrijednost naše izvezene robe je manja od vrijednosti uvezene robe. I u takvoj situaciji je sasvim, a i na to se plaća kao i na uvezenu robu se plaća porez na dodatnu vrijednost i sada se postavlja pitanje odakle krajnjem potrošaču sredstva ako ima prosječnu plaću manju, ako je prosječna mirovina k tome dodatno manja o čemu ću nešto dodatno reći, onda se postavlja dodatno pitanje odakle njima sredstva. Vidite kada pogledate podatke o bruto zaduženju Republike Hrvatske onda uočavate jednu veliku situaciju koja mora zabrinuti one koji pokušavaju kreirati i upravljati društvenom zajednicom, dakle ne samo Vlada, a to je da bruto dug Republike Hrvatske stalno raste i da u tom segmentu se sada dogodilo da bruto dug onaj dio koji odnosi se na stanovništvo sada počinje rasti nešto brže nego što raste i gospodarstvo. Ako gledate sa uskog aspekta Ministarstva financija onda je dobra situacija da se smanjuje dug, državni dug. Ali kada gledate sa aspekta razvoja društvene zajednice onda se postavlja pitanje šta se dešava ako stalno raste dug naših građana koji praktički iz dijela duga ili zaduženja koji predmnijevaju u potrošnju, plaćaju kroz povećane poreze i pune proračunske prihode. Uz to, treba primijetiti još jednu veliku diskrepancu. S jedne strane građani imaju sve sporiji rast plaća u odnosu na povećanje rasta proračuna i povećanja poreznih davanja pa pa i s naslova koji im se uzima iz dijela zaduženja, a s druge strane imate stalno povećanje prihoda iz poreza primjerice na dobit što pokazuje da zapravo jedan dio poduzetnika ili da se špica znate raslojavanja još više zaoštrava. Ima onih koji ostvaruju velike prihode i na osnovu toga plaćaju kroz porez na dobit veliki iznos. Prema tome mi u ovom pogledu želimo i ove argumente da se čuju, da se o njima itekako vodi računa. Drugo na što bismo htjeli u tom segmentu upozoriti jeste dio starog, dakle ne samo zaposlenog stanovništva koji ima niske plaće i inače građani koji su kroz zaduživanje pokušavaju održati ili stvoriti uporedljivu stopu rasta standarda koja bi mogla biti sa zemljama srednje Europe, a to je položaj zapravo starijeg dijela populacije ili populacije koja se popularno naziva treća dob naših umirovljenika. Htjeli mi, ne htjeli mi ne možemo u obrazloženju ovoga Proračuna iščitati da zapravo stalni rast mirovina ili još bolje rečeno imamo stalni pad prosječne mirovine u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj. One se nekih gotovo 44 cijela i ne znam koliko pala od 2003. godine do sada na ispod 395. Ako se tome pak doda jedan ozbiljan podatak da broj, odnosno postotak novih u odnosu na stopu rasta prosječne plaće, da je njima još puno, puno manje i da je negdje ona ispod 30% po nekih pokazateljima u novije vrijeme, onda se postavlja zapravo pitanje tko plaća ili tko snosi najviše srazmjerno svojim mogućnostima kako bi Ustav rekao …/Govornik se ne razumije./… proračuna. Ispada ipak građani, stanovništvo i to onaj dio stanovništva koji je socijalno najugroženiji. Još jedan važan pokazatelj koji moramo naznačiti, htjeli mi ili ne htjeli, ako uzmemo planirani Proračun za ovu godinu onda ćete vidjeti da on nije realan i da nije bio objektivan. Između ostaloga podaci koji pokazuju u obrazloženju ovoga Proračuna i rebalansa proračuna zapravo su u tom mjerodavni. Primjera radi ako uzmete samo planirana sredstva za Zavod za zdravstveno osiguranje onda ćete vidjeti da je on sa 17,8 milijardi kuna koji je godišnje bio planiran prije spušten u ovoj godini na 16,8 milijardi, da je za proračun za lijekove bio planiran sa 2,3 milijarde, a prije je bio sa 3,2 milijarde. I sada jedanput imate gubitak. Logično. Ali ono što je važno da li mi sa rebalansom proračuna pitanje pokrivanja gubitaka u zdravstvu rješavamo problem zdravstva i tendencije koje su vezane uz problem lijekova, uz probleme zdravstvene zaštite i povećanje cijena itd. Ne. Kolege ne. Ne rješavamo. Mi rješavamo zapravo ono što su posljedice i zdravstvu i u socijali i u tom pogledu se zapravo dešava nešto što je gotovo nedopustivo da nam čovjek, građanin, korisnik usluga u zdravstvu, umirovljenik postaje rezidualna veličina, nezaposleni da nam postaje rezidualna veličina kojem zapravo nešto od onoga dajemo i to je ozbiljno za nas zabrinjavajuće kao i na to želimo posebice upozoriti. Svaka povećanja davanja vezano za rješavanje socijalnih pitanja nas raduje, ali s druge strane moramo skrenuti pozornost da nije dovoljno rješavati samo posljedice, mora se početi koncepcijski rješavati ovo pitanje koje mora osigurati kvalitetniji i prosperitetniji i život na višem standardu svim našim građanima i njihovim obiteljima. Isto tako moramo upozoriti još na jedan važan segment o kojem bi htjeli posebice da se vodi računa, a u obrazloženju proračuna ga nema, ali recimo kod gospodarskih izvješća, gospodarske komore ima, a to je situacija da prema podacima za 2007. godinu u odnosu na 2006. godinu broj nelikvidnih pravnih osoba raste. Naravno broj nepodmirenih naloga također raste. Postavlja se zapravo pitanje sada kada se uzme taj broj i uzme struktura uglavnom onda se jedanput uočava da veoma često se radi o malim i srednjim poduzetnicima ili oni koji obavljaju kooperativne poslove sa velikim sustavima. I sad mogu prihvatiti intervenciju ministra da je to sad pitanje međusobno nepodmirenih obaveza itd., ali se postavlja jedno važno pitanje da financijska nedisciplina pogađa uvijek slabijeg u lancu i u tom segmentu se mora početi rješavati ovaj problem na jedan studiozan i kvalitetan način i ja neću reći da neke mjere nisu poduzete, ali očigledno nisu dostatne jer pokazuju negativne stope i negativne daljnje Posebice bi htjeli ukazati na problem koji je važan za Republiku Hrvatsku. To je problem regionalnog razvoja i koliko god, kažem ponovo, raduje podatak da globalno se smanjuje stopa nezaposlenosti, ali imamo jednu stvar o kojoj itekako moramo voditi računa. Periferne naše županije od Slavonije, preko Like, Dalmatinskog zaleđa, Dalmacije, Međimurja, sve više i više zaostaju u razvoju za centralnim dijelom, jer njihova stopa rasta je niža od stope rasta razvoja centralnog dijela. Za to nije kriv centralni dio. Za to je kriva loša regionalna politika, pa i proračunska politika u tom segmentu i mi u tom segmentu moramo postati toga svjesni kao što moramo postati svjesni činjenice da zapravo stopa nezaposlenosti koja se globalno smanjuje se smanjuje zahvaljujući ubrzanom smanjenju tamo gdje su razvijeniji, gdje su gospodarski potencijali veći kao što je Grad Zagreb, Istra, primorje itd., a da ono malo smanjenje koje se dešava primjerice u Vukovarsko-srijemskoj županiji ili ne znam Brodsko-posavskoj ili Požeškoj ili ako hoćete Ličko-senjskoj itd., itd. da ne nabrajam, jer ću neke od njih ispustiti slučajno u nabrajanju, nije dostatno ni da se uhvati priključak da se počinje jednakomjerno razvijati Republika Hrvatska jer je to zaostajanje još veće i veće, a ono što je važno za primijetiti tamo se nalaze veliki potencijali, ekonomski i ljudski resursi koji mogu dati doprinos razvoju ne samo tih dijelova nego i Republike Hrvatske, a u isto vrijeme zbog ratnih razaranja, zbog posljedica rata kao što su miniranje itd., uništavanje gospodarskih subjekata jednostavno ti krajevi sami dostatnih sredstava nemaju da te kapacitete mogu na odgovarajući način staviti u funkciju i njima mora se pomoći ne samo u poticajnom poreznom politiku, ne samo poticajno-investicijskom politikom koja će privući domaće i strane ulagače, nego i direktnim sredstvima koja će trebati društvena zajednica kroz proračun izdvojiti i država zapravo intervenirati i pomagati kroz suinvestiranje da se otvore oni kapaciteti koji će otvoriti nova radna mjesta, ali koji će imati proizvode i usluge koji će tržište prihvatiti koji će se moći realizirati. Ja se slažem da jedan od vidova koji država to radi jest rješavanje infrastrukture i uredsko-poduzetničke zone, ali znate poduzetnička zona je tek mjesto gdje se treba ostvariti proizvodnja. Prema tome, mi moramo vidjeti i dobiti i subjekte koji će tamo brže …/Govornik se ne razumije./… Mi imamo puno poduzetničkih zona koje su napola uređene ili potpuno uređene, a u kojima nemamo dovoljno poduzetničkih subjekata koji su zainteresirani da tu dođu. Prema tome, mi moramo stvoriti uvjete za brže ulaganje i stvarati mogućnost da kroz to brže investiciono ulaganje otvorimo nova radna mjesta, nova zapošljavanja i nova rješenja. Još jednu važnu stvar. Vrlo je interesantno pogledati, uporediti procjene da se proračunska sredstva države puno brže pune i povećano rastu nego što onaj dio ostatka proračunskih sredstava ukupnih koji se dijele između države, regionalne i lokalne samouprave i prihoda koji ostvaruje izborno-lokalna samouprava nego što je to kod lokalne i regionalne samouprave. I to pokazuje da zapravo sve više jača i fiskalna centralizacija kroz ostvarivanje prihoda u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo morati kroz regionalni razvoj vršiti ne samo decentralizaciju sredstava i ovlasti, nego u isto vrijeme zapravo stvarati i pružati veće mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da autonomno upravljaju svojim potencijalima bez nadzora i bez suglasnosti ministarstava i državnih struktura kao što dosada imamo od problema zaduživanja do problema rješavanja nekih problema s jedne strane. A s druge strane u isto vrijeme država na traži nikakve suglasnosti pa čak ni ovog Sabora kada upravlja svojom imovinom i kada se ne samo zadužuje nego i prodaje tu imovinu. Jedino onda poslije saznamo kroz različite subjekte akcije i aktivnosti kao što je primjerice "Maestro" da dobijemo takve podatke da to često puta nije bilo u interesu države i društvene zajednice nego u interesu pojedinaca i grupa koje su se u tom pogledu okoristili. Polazeći od svega toga mi smatramo da ovaj rebalans je osigurao i to je novum da je država po prvi puta došla u situaciju da može podmiriti sve svoje obaveze iz vlastitih proračunskih prihoda. To je dobro. Drugo, da čak može i kamate podmiriti koje je onda dužna plaćati. I to je dobro jer plaća svoju imovinu. Ali nije dobro ono što je veoma važno da mi imamo stalno zapravo jačanje ako smijem tako reći i, pa i bogatiju državu sa toga aspekta a u isto vrijeme da to bogatstvo podjednako ne prati i povećanje standarda i pozicije stanovništva. Ne samo prosječnog stanovništva, prosječnog građanina, srednjeg sloja a osobito onih koji su socijalno ugroženi i koji su na rubu siromaštva kao što su nezaposleni, kao što su naši umirovljenici. I u tom pogledu smatramo da ta pitanja mora se posebice riješiti. E sad kako mi to rješavamo ako se samo mali iskorak napravi izvan proračunskog Prijedloga obračuna proračuna za ovaj rebalans. Mi primjerice onda kažemo u Hrvatskoj će uskoro nedostajati puno energije bilo koje vrste a osobito električne energije. Ajmo onda povećat kilovat sata pa će to potrošač platiti da bi se stvorila sredstva za nove, otvaranje novih pogona za proizvođačku energiju. Mi predlažemo ne. Ajmo iz ovih ostvarenih viškova prihoda državnog proračuna izdvojit 60 milijuna da to platimo a ne da to moramo prebaciti na potrošače da praktički potrošači opet financiraju javna poduzeća od koje će koristi ostvariti prije svega država a ne sami potrošači. Hvala lijepa. Mi ćemo u tom pogledu i sličan amandman predložiti i tijekom ove rasprave. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo ispravaka. Prvi je gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite! **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa štovani kolega nije točno rekao kada je izjavio da je stopa rasta Republike Hrvatske niža od usporedivih država. To nije točno, jer usporedivih država nema. Osim Hrvatske ni jedna država u Europi nije imala srpsku agresiju i zbog nje pad bruto nacionalnog dohotka u jednoj godini '91. u visini od 50%. Ta nadoknada nas ne može staviti u usporedbu s ni jednom drugom državom. Isto tako zbog toga godišnje izdvajamo iz proračuna 10% za obnovu. Kad bi to investirali onda bi bili daleko ispred ostalih država. Ovako smo im barem ravnopravni. Također nije točno da raste dug naših građana. Naime, ukupna zaduženost građana je otprilike 100 milijardi kuna plus, minus 2%, 3% a ukupne štednje građana su u ovom trenutku 171 milijarda. Dakle 71% je više štednja od ukupnog zaduženja. I treći netočan navod kaže da bruto dug države raste citiram. Pa nije točno. Upravo vam je ministar rekao. Upravo država u tom dugu smanjuje svoj udio i smanjila je sa 34 na 23% što je apsolutno za pohvalu. Hvala. Povreda Poslovnika potpredsjednik Arlović. Izvolite! u vezi sa 214. Poslovnika iz jednostavnog razloga jer ste iznijeli neke od podataka koje je teško vjerodostojno i sa istinitog aspekta prihvatiti. A dužni ste govoriti o točnim podacima. A ispraviti netočne. Primjerice rekli ste da ni na jednu državu nije bila izvršena velikosrpska agresija. Šta je sa Slovenijom, šta je sa Bosnom i Hercegovinom, Kosovom odnosno Makedonijom itd.? Ili drugo što ste između ostaloga rekli da stopa rasta zaduženosti stanovništva ne raste i tako redom. Ja bi vam htio pokazati prvo da sam ja taj dio lijepo evo vam grafikon koji to pokazuje, Gospodarska komora koja je izložila sve te podatke. I treće naravno kada je u pitanju štednja ona isto tako jednim dijelom raste ali ne prati stopu rasta zaduženja Republike Hrvatske ne države nego ukupnog duga Republike Hrvatske. I stanje likvidnosti također evo vam grafikon na osnovu kojeg sam ja govorio. Prema tome ako već pokušavate demantirati, onda demantirajte službene podatke Gospodarske komore, a to je dosta teško s obzirom na …/Govornik se U skladu sa mojim stavom mislim koji ja primjenjujem kad predsjedavam nikada striktno se ne držim toga jer ovdje nije, ne otvara se nikakva parnica, pa dokazivanje ovo ili ono, nego ljudi ispravljaju netočni navod po njegovu mišljenju da je to netočni navod. Prema tome mislim da ne bi trebali trošiti vrijeme oko toga jer to ćemo samo, ništa nećemo riješiti osim produžiti zasjedanje i i zapravo potrošiti vrijeme za one koji se prijavljuju. Ja ću primjenjivati i dalje ako netko tvrdi da je netko netočno rekao, to je njegova tvrdnja. Prema tome, ja bi molio da se držimo na neki način na najširoj osnovi pitanja, ispravaka netočnog navoda. Evo i povredu Poslovnika se prijavio i gospodin Andrija Hebrang. Mislim da se ovo što sam sad rekao odnosit će se možda vjerojatno i na to. Hvala lijepo. Pozivam se na članak 209. Poslovnika jer je kolega Arlović ispravljao ono što ja nisam ispravio. Hvala. Imamo ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Gospodine dopredsjedniče! Pa evo meni je prije svega žao što pola od onog što kolega Arlović izlaže mi nažalost ne čujemo, jer kolega Arlović govori malo stranom, malo za mikrofonom, to ne možemo ispraviti ni popravit ali mi je žao. Dalje. E sad ovako. Kolega Arlović ističe, veli, plaće padaju a unatoč rastu mirovina povećava se razlika između plaža i mirovina. Ja ne znam matematički to je dosta teško objasniti ali ne vjerujem i da će svekoliko pučanstvo to shvatiti onako kako je to htio reći kolega. Dalje govori standard umirovljenika pada, što je opet netočno. Evo sad su dobili, već puno umirovljenika je dobilo već sad treću ratu povrata duga, pa uz ona povećanja koja idu i na svake godine ipak bar nešto doprinosi standardu. A ti isti umirovljenici više ne čekaju kao '80.-tih godina u repu za 10 deka kave, za litru ulja, za pola kilograma kruha, na kojekakve bonove i slično. Prema tome, malo se treba prisjetiti vremena kada su vaši prethodnici to obavljali u velikom stilu. bih reći gospodine potpredsjedniče, poštovane kolege, kolega Markovinović povrijedili ste članak 214. stavak 1. osobito podstavak koji glasi: "svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru." U Saboru bi trebalo biti opće pravilo ponašanja da se govori istina i da se činjenice ispravljaju koje se kažu na istiniti način. Ja nisam uopće govorio o rastu plaća i rastu mirovina nego sam govorio o njihovom međuodnosu i govorio sam o međuodnosu plaća i stope rasta prihoda proračuna i to sam utvrdio da tamo je tri puta veća stopa rasta prihoda proračuna prema podacima koje je iznio ministar nego što je stopa rasta plaća od 4,4. A s druge strane sam vam lijepo pokazao da stopa pada jer se stalno povećava mirovina u odnosu na prosječnu stopu rasta plaća u Republici Hrvatske a vi ste govorili o nekim sasvim drugim stvarima. Prema tome vas lijepo molim, rizik. Hvala vam lijepo. Pozivanje na članak 214. stavak 1. i 3. nije u ovom slučaju se ne može primijeniti pa ste kolega vašim drugim traženjem traženjem povrede poslovnika zapravo vi prekršili poslovnik jer u svom govoru ne drži se teme o kojoj se raspravlja. Ja mislim da se drži teme o kojoj se raspravlja. I drugo, svojim upadicama na drugi način ometa govornika. Mislim da nije bilo ni upadica ni ometanja govornika, pa vas molim evo meni je žao što to moram tako da se ne dižu tako olako te tablice jer one. I osim toga, osim što se nije pozvao na ovaj članak nje bilo u redu vi ste u svom izlaganju zapravo replicirali na izlaganje odnosno ispravak netočnog navoda što po poslovniku ne može se činiti. Ja vas molim da ja ne bi i dalje držao ovako ova predavanja koja inače moglo bi se reći da ponavljam stalno jedno te isto već godinama da se suzdržimo oko toga i da nepotrebno, 90% ispravaka netočnih navoda nije ispravak netočnog navoda i to znamo. Pa onda što ćemo sada mi? **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, za Boga miloga pa nemam ništa protiv da vi pomažete kolegi iz vladajuće stranke ali članak 214. uopće nema stavak 3. kojeg vi meni stavljate da sam ja spominjao na stavak 3. Nisam spominjao niti to niti bilo koji drugi nego sam vam citirao podstavak koji je on pogriješio. Prema tome, ako hoćete ih braniti branite, nemam ništa protiv

Nije točno. Ovdje nije nikakva obrana. Ovu istu priču govorim i kad je u pitanju netko drugi, to će posvjedočiti vaši zastupnici ako žele biti objektivni. Prema tome, ovdje nikakvo navijanje nije nego ste u obliku povrede poslovnika replicirali i jednom i drugom, i to je prava istina. ja želim opomenuti sve nezavisno od toga tko sjedi na kojoj strani da se ovi slučajevi ne ponavljaju jer gubimo vrijeme i ne treba. Ja sada postavljam pitanje zašto se onda ne javite za povredu poslovnika kad se radi o nekom drugom nego onda fino uporno šutite. Prema tome, ja jednaku mjeru imam prema svakome i to me ne može nitko u ovom Saboru optužiti, a pogotovo ja mislim da ne bi mogao moj kolega. Hvala lijepo. Gospodin Stjepan Bačić ispravak netočnog navoda. **Bačić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Arlović je rekao jedan netočan navod da se rebalansom ovog proračuna rješavaju samo posljedice u zdravstvu. Ja bih ga podsjetio da to nije točno jer i podaci u ovom rebalansu jasno pokazuju da je za podizanje kvalitete dostupnosti u zdravstvenom sustavu predviđeno više 33 milijuna, u socijalnoj skrbi 8 milijuna, da se transplantacijski program povećao za 10 milijuna, dakle sve trendovi koji idu za podizanje kvalitete usluge u zdravstvu. Prema tome, vaš navod nije točan. A osim toga, sustav ovih zadnjih par godina je stabiliziran i dospjeli dugovi su manje-više kontinuirano ne rastu više od 2%. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a gospodin zastupnik Željko Pecek. Izvolite.

i povrede poslovnika. Nadam se da će se razvedriti nadalje. Danas dakle govorimo o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu. Radi se dakle o ozbiljnom dokumentu, dokumentu koji u velikoj mjeri kreira budućnost Hrvatske. Dakle, dokumentu koji nam govori o tome kako će se rasporediti čak 121 milijarda kuna ako dakle uz proračun tu spomenemo i izvanproračunske fondove. Mi što se tiče pogleda stava regionalnih stranaka, dakle Međimurskog demokratskog saveza, Slavonsko-baranjske stranke, Primorsko-goranskog saveza imamo svoj dakle regionalistički pogled na ovaj proračun. Kad bi se malo slikovito izrazio rekao bih, ili da se filmski izrazim da mi na taj proračun gledamo iz žablje perspektive. Zašto iz žablje? Gledamo ga dakle s dna, s poda prema gore jer ovaj proračun 121 milijarda kuna vjerojatno je 90% a možda i više svih proračunskih sredstava koja se prikupe u Republici Hrvatskoj. Onih desetak posto su proračuni naših općina, gradova i županija. Dakle, naše tri stranke su rekao sam već prije regionalne i regionalističke stranke. Regionalne zato jer preko svog programa zastupaju interese svoje stranke, a regionalističke zato jer promiču regionalističku politiku, znači politiku koja se temelji na razvoju snažnih regija, gradova i općina a temelj toga je fiskalna decentralizacija, regionalizacija Hrvatske i dekoncentracija vlasti u Hrvatskoj. Naše tri stranke ne mogu dati podršku ovom rebalansu upravo iz tih principijelnih razloga jer je on rađen po matrici svih dosadašnjih proračuna proračuna gdje većina te pogače rekli smo već prije ostaje državi, a mrvice, samo mrvice ostaju općinama, gradovima i županijama. Ovaj proračun je zapravo po nama i materijalni dokaz da Hrvatska je trenutno jedna od najcentraliziranijih država u Europi. Neki čak koriste izraz da je Hrvatska dakle danas etatizirana država u kojoj dakle vlast kontrolira skoro 90% svih ukupno prikupljenih poreza, a tko dakle kontrolira novac taj kontrolira i sve ostalo, ima moć, utjecaj i tako dalje. Ovim rebalansom je dakle predviđen porast proračuna za 2007. godinu za više od 5 milijardi kuna. On bi sad iznosio bez izvanproračunskih fondova 108 i pol milijardi kuna. se ne razumije./ … oko 121 milijardi kuna. Za razliku od toga sve naše općine, gradovi i županije raspolažu sa veoma malim proračunima. A time postaju direktno ovisne o centralnoj vlasti koja tako može utjecati na političke odnose u nekim jedinicama i to do te mjere da ustoličuju političke garniture koje su im po volji, a suprotno izbornim rezultatima. Kao ilustraciju odnosa državnog proračuna i proračuna jedinica lokalnih i područnih proračuna navest ću vam primjer Međimurske županije. 2005. godine prema podacima revizije koja je dakle napravila za 2005. godinu ukupni proračuni svih jedinica u Međimurskoj županiji, 25 plus županija bilo je planirano 286 milijuna, a bilo je ostvareno 256 milijuna kuna. Dakle za cijelu jednu županiju, tu su uključeni proračuni 25, 23 općine, 3 grada i cijele županije. Proračuni općina na primjer dakle u Međimurskoj županiji su različiti ali karakteristika je da su zbilja mali. Tako na primjer općina Donji Kraljevec, ukupni prihodi njezinog poslovanja su 880 tisuća kuna. Općina Donji Vidovec jel' tako? To je općina Štrigova koji je ukupni dakle ili izvorni prihod milijun i 100 i 30 tisuća kuna. Najsvježiji podaci na primjer o proračunu same Međimurske županije za ovu 2007. godinu govore nam o tome da je sama županija planirala prihod poslovanja od 102, 102 milijuna kuna. Da je uz to planirala također prihod od prodaje nefinancijske imovine. Dakle naše općine, gradovi i županije prisiljeni su i prodavati ono što imaju najvrijednije. Dakle ukupni proračun bio bi 148 milijuna kuna. A izvorni dakle prihodi bili bi negdje oko 55 milijuna kuna. Govorim o poreznim prihodima. Dakle ti proračuni su mali, premali i ti proračuni su nedovoljni da bi se ispunile obaveze koje naši gradovi, županije i općine imaju prema Zakonu o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi. Taj zakon dakle u članku 19. određuje da jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelovanju dakle općine i gradovi moraju skrbiti o uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnoj djelatnosti, brige o djeci, socijalnoj skrbim, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti. Da li to sve može kvalitetno napraviti općina koja ima proračun od 880 tisuća kuna pa makar da ima proračun od 2 ili 3 milijuna kuna to bi bilo jako, jako teško. Županija ima ovlasti dakle po tom zakonu da se brine o školstvu, zdravstvu, prostornom i urbanističkom planiranju, gospodarskom razvoju, prometu i prometnoj infrastrukturi, planiranju i razvoju mreže obrazovnih, zdravstvenih i socijalnim i kulturnim ustanovama. Da li je to moguće napraviti s proračunom od 100 ili 150 milijuna? Jako, jako teško. Republika Hrvatska je još 1997. tj. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Pa dopustite samo da pročitam nekoliko, nekoliko dijelova uvodnog dijela. države članice Vijeća Europe potpisnice ove povelje smatrajući da je cilj Vijeća Europe ozbiljnije, što tješnje povezati svoje članice kako bi se očuvali i unapređivali ideali i načela koji pripadaju njihovoj zajedničkoj baštini smatrajući da je jedan od načina ostvarivanja tog cilja i sporazumijevanja ne području upravljanja. Smatrajući da su lokalne jedinice jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sustava. Smatrajući da je pravo građana da sudjeluje u upravljanju javnim poslovima jedno od demokratskih načela koja su zajednička svim državama članica Vijeća Europe. Uvjerene da je ostvarivanje tog prava moguće najneposrednije, najneposrednije na lokalnoj razini. Trenutno i ovaj Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi trenutno je Europska povelja o lokalnoj samoupravi ovdje u Republici Hrvatskoj je djelomice, djelomice dakle suspendirana i svi moramo dakle puno, puno toga napraviti prvenstveno što se tiče decentralizacije, regionalizacije da to dakle profunkcionira za dobrobit svih naših građana. E sad da vidimo dalje. Ovaj proračun jednim dijelom svoja sredstva usmjerava i u ulaganja u ravnomjeran regionalni razvoj. Nažalost stav je dakle našega Kluba da on to ne radi na pravi način tj. da on to ne radi i u potrebnoj količini. Da bi se prvenstveno to napravilo onako kako mi zamišljamo moralo bi doći do porezne reforme tako da se povećaju proračuni naših općina, gradova i županije. Dakle da provjerimo porez na dohodak, porez na dobit, da u preraspodjelu uđe također i porez na dodanu vrijednost i da naše općine, gradovi i županije dakle u nekoliko godina udvostruče svoje proračune. To bi bilo dakle idealno. Ali i u ovom proračunu ima određenih dakle projekata koji idu ka jačanju regionalne, regionalnog Republike Hrvatske. Ali po nama nije to dobro napravljeno jer nema određenih kriterija. Na primjer da li je upotrebljen kriterij visine prosječne plaće, prosječno isplaćene neto plaće po našim regijama, tj. po našim županijama jer nam podaci govore o tome da su te razlike dramatične, dramatične da se iz godine u godinu ponavljaju. Najmanja prosječna plaća u 2006. godini prema podacima FINA-e je u Međimurskoj županiji 3314 kuna, najviša je u Gradu Zagrebu 5071, a prosjek za Republiku Hrvatsku je 4421. Da li je to verificirano u ovom proračunu? Nije. Također, bruto društveni proizvod po županijama, imam tu podatke za 2004. godinu. Najniži bruto društveni proizvod je u Vukovarsko-srijemskoj županiji 3367 eura. Najviši je u Gradu Zagrebu 11660, a prosjek za Republiku Hrvatsku je 6461. Također to nije valorizirano u ovom proračunu. U ovom proračunu postoji dakle samo nekoliko stavaka koje po našem mišljenju na pravi način rade preraspodjelu. To je dakle program Fonda za regionalni razvoj gdje je točno definirano koliko u županiju koliko sredstava ide i to su također sredstva iz Ministarstva financija u kojima je točno dakle specificirano u koju županiju, grad ili općinu idu određena sredstva. Dok na primjer imamo druge podatke obnova i razvoj vodoopskrbnog sustava itd. Neke druge podatke, tamo ne znamo u koju županiju ili u koju širu regiju možda ide određena sredstva. Jednostavno ne možemo onda planirati ujednačeni razvoj. Početkom ove godine u Republici Hrvatskoj je izdana jedna značajna, jako interesantna publikacija za koju mislim da bi trebala biti osnova za izradu nacionalne dakle regionalne strategije. Radi se o studiji Svjetske banke “Ocjena životnog standarda, promicanje socijalne uključenosti i regionalne jednakosti.“ Samo tu da napomenem da je raspravu o ovom dokumentu gospodin Letica On se nalazio na dnevnom redu ovog Sabora, ali na žalost do danas je nismo mogli, do danas je nismo mogli raspraviti. Što nam govore, na što nas upućuju glavni nalazi ovog izvješća. Između ostalog u jednoj točci se govori. Istočni i središnji dio Hrvatske su najnerazvijenije regije države sa stopom siromaštva višom od 20% u središnjoj Hrvatskoj i oko 17% u istočnoj Hrvatskoj. Te regionalne razlike trebat će rješavati Nacionalnom strategijom regionalnog razvoja. Mi tu strategiju nemamo. Pomoću programa i projekata osmišljenih na odgovarajući način koji će se koristiti lokalnim komparativnim prednostima i na najbolji način iskoristiti lokalno znanje i inicijative. Ono što je možda zanimljivo za napomenuti da u proračunu postoji stavka izrade Nacionalne strategije regionalnog ravnomjernog razvoja, ali da je baš ta stavka, da je toj stavci, da su smanjena sredstva za njezino provođenje. A da je to bitno, itekako je bitno da ostvarimo regionalni razvoj jer nam podaci iz te studije govore o tome da ima velikih problema i velikih razlika između regija. Ta studija podijele Hrvatsku na pet regija koje otprilike imaju iste sličnosti, karakteristike i došlo se do zaključka po nekim varijablama evo samo na brzinu da navedem. Što se tiče dohotka po glavi stanovnika najniži dohodak po glavi stanovnika je u istočnoj i središnjoj regiji. Potrošnja po glavi stanovnika najniža je u središnjoj, istočnoj regiji. Stopa siromaštva najviša je u središnjoj i istočnoj regiji. Bruto društveni proizvod po stanovniku. Najniža istočnoj i južnom Jadranu. Prosječna mjesečna primanja najniža su u središnjoj i istočnoj regiji. Više i visoko obrazovanje najniža je istočnoj i središnjoj regiji. Dakle, na temelju ovog istraživanja koje je dostupno svima mislim da bi trebali što prije napraviti nacionalnu strategiju regionalnog razvoja, ukoliko bi na takav način dakle formulirali i kreirali povijest, budućnost razvoja Hrvatske mislim da onda ovakvi rezultati između naših regija ne bi bilo ovako fermatično različiti. Hvala lijepa.

znajući za vaš istančan osjećaj za pravednost i pravdu i za težnju da se sjednice vode uredno, htio bih vas upozoriti da je uvaženi kolega ministar Šuker u jednom momentu pristupio kolegi zastupniku dok je izlagao kolega Pavlic i obavijestio ga o potrebi kakav netočni navod treba ispraviti. Ja mislim da to je gotovo slučaj bez presedana i zato se pozivam na članak 213. jer mislim da se treba voditi reda na sjednici, a da se ministar treba prema svim zastupnicima ponašati ako ne jednako ono barem podjednako. To je i prilika da mi zastupnici u raspravama tako jednakopravan položaj. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala i vama, ali se s vama ne slažem da treba uvoditi ovdje usmjereno komuniciranje. Jer ne znam po čemu ste zaključili da je ministar nešto rekao i što je rekao. To u ovom Saboru nikad nije nitko ograničavao, a dok ja budem predsjedavao i neće. Prema tome, to su stvari koje ne stoje i ministri mogu otići za svaku klupu razgovarati ili doći zastupnik kod ministra. To je bilo uobičajeno u ovom Saboru. Nadam se da ćemo takvu takvu komunikaciju održati i da to ne treba zbog toga dizati i nije povrijeđen 213. članak zakona jer 213. članak Poslovnika, oprostite, kaže: “Red na sjednici osigurava predsjedatelj“. U ovom slučaju ja. “Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može zastupniku izreći stegovne mjere.“ I govori se o stegovnim mjerama. Prema tome, vi ste spomenuli članak koji ne stoji i mislim da ste digli ovu palicu nekorektno u odnosu na Poslovnik Hrvatskoga sabora. Hvala lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin Velimir Pleša. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Pa prije svega želim odgovoriti samo na kratko gospodinu Hermanu. Očito ste opterećeni u ovo vrijeme zadnjih dva-tri dana sa razno-raznim tajnim službama pa mislim da bi htjeli i ovdje u Saboru uvesti tajnu službu koja bi prisluškivala tko što o kome govori. Toliko oko toga. Dobro, ali mislim jer on je rekao nešto što ne stoji. A inače što se tiče ispravka netočnog navoda, … **Bebić, Luka gospodine zastupniče. Ako nešto ne stoji onda ovdje po članku 213. ja sam taj koji će eventualno opomenuti. Prema tome, ako će gospodin Herman i digo je ponovo ovu tablicu povrede Poslovnika u tom smislu prigovoriti, ja unaprijed kažem da je gospodin Herman u pravu, pa prema tome ne treba dalje o tome raspravljati. Samo vi ispravite netočni navod. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Pa evo u nizu netočnih navoda samo dva. Gospodin Pavlic veli da se da se radi o najcentraliziranijoj državi i da se ne posvećuje dovoljno pažnje županijama i jedinicama lokalne samouprave. A nije primijetio da je u Fondu za izravnanje povećana sredstva za 217 milijuna kuna i da je temeljem izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave u nekim jedinicama lokalne samouprave u Međimurku o kojem toliko brine gospodin Pavlic, proračuni su povećani 40%. hvala što ste gospodine potpredsjedniče izrekli ono što je naprosto bilo nužno i jedino moguće izreći. Ali opet je 214. red na sjednici, odnosno 213. red na sjednici. Kolega je iz čista mira spominjao neke bube, vjerojatno ima problema i sa mušicama, mene upleo u nekakvu priču a kako mi se uopće može obratiti jer ja nisam imao raspravu. Ja mislim da ste vi dužni gospodine potpredsjedniče izreći jednu nemilosrdnu opomenu kolegi koji je inače vrlo blag i drag, međutim ovoga puta se je zbunio valjda zbog onih mušica. I to je moja nadležnost a ne vaša da li ću izreći opomenu ili neću. Ja ocjenjujem da nema mjesta opomene, jer je bilo i ranije, a ako želimo mi ovu raspravu pretvoriti u dizanje ovih povreda poslovnika i ispravaka netočnog navoda da se ne bi govorilo o ovome o čemu je dnevni red, onda molim možemo mi naći različite načine kako ćemo to postići. Ja vas molim sve bez razlike na lijevu stranu, na desnu ili na središte, da se s time više prekine i da radimo normalno o ovoj točci dnevnog reda. Jer svak od vas može dignut svaki čas i jednu i drugu i treću palicu. Molim vas, ja vas molim, ja sam maksimalno tolerantan pogotovo kada ovdje sjedim. Možda nisam dovoljno kada sjedim ondje, ali kada sjedim ovdje ja o tome svemu vodim računa i nastojim da budem korektan prema svakomu. Idemo dalje.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovani gospodine ministre. Kao i svake godine kad se usvaja proračun on je vječan, savršen i nepromjenjiv sve dok ne dođe do rebalansa. Svake godine čujemo potpuno istu priču. Dakle svake godine se Vlada zapravo prevari u predviđanjima za tričavih parsto milijuna kuna ili milijardi kuna i svake godine oko ljeta ili na jesen nam neki od ministara financija objašnjava kako je upravo sad to onaj savršeni i nepromjenjivi genijalni proračun pa je tako i ovaj. Proračun je naravno kao i ovaj rebalans odraz politike Vlade pa je tako i ovaj rebalans zapravo predizborni rebalans. Izbori su blizu, nužno je pokušati dobiti simpatije birača. Ono što je međutim zabrinjavajuće je to da je glavna argumentacija rasta ovog proračuna nađena u rastu GDP-a od 7% ali pazite ne godinu za godinu nego unutar prva tri mjeseca ove godine. Moguće su naime oscilacije koje su i veće od onih 4% pa je tako moguće da se i doista unutar prva tri mjeseca i dogodio veći rast, ali je pitanje hoće li on takav ostati do konca godine, kao prvo. I kao drugo, taj rast je posljedica uvoza i zaduživanja građana, taj rast je posljedica rasta trgovine, taj rast je posljedica građevinskih radova, taj rast nije nešto na čemu Hrvatska dugoročno može i treba temeljiti svoj rast nego je nešto što može isključivo dakle pružiti obrazloženje Vladi da ide u povećanja proračuna. Posebno je zanimljivo da se kao veliki uspjeh navodi rast turizma i to mjeren pazite ne u prihodu nego u dolascima i noćenju. Oprostit ćete, svuda u svijetu se rast turizma i procjene turizma i ocjene sezone temelje na prihodu, a ne na dolasku i noćenjima. Ali ovdje se zadržava ta stara i loša praksa. Ono što je međutim ključno napomenuti kod ovog rebalansa jest to da on ipak povećava proračun. Ja bih dosita volio doživjeti jedan proračun ili jedan rebalans u kojem će se proračun smanjiti. svaki novi proračun, svaki novi rebalans proračuna znači samo njegovo povećanje. Lijep ste graf stavili ovdje na strani 6. ovih obrazloženja, gdje se fino vidi kako proračun raste tijekom mandata ove Vlade. Taj proračun dame i gospodo treba isfinancirati, taj proračun je sve veći porezni teret za naše građane. Naravno istodobno država ne ubire ono što može, smiješno su mali prihodi od koncesija, prihodi od dividendi nisu ni izdaleka koliki bi mogli biti. Prihodi od privatizacije one provedene na najbolji način, a to je javnom ponudom građanina, nisu zadovoljili očekivanja. Vlada vjerojatno očekuje i neki novac od privatizacije dionica koje ima u HT-u, ali to je zakočeno radi DTK kojeg Vlada nema snage prerezati i reći da je u rukama hrvatskih gradova. Sve to skupa zapravo govori da iza ovog proračuna ne stoji nikakva jasna gospodarska strategija nego stoji očajnički pokušaj da se uoči izbora postigne koji bolji poen pred hrvatskim građanima. Dovoljno je pokazati recimo cijelu priču o ZERP-u, odnosno gospodarskom …/Govornik se ne razumije./… koja se ovdje pokušava suptilno provući kroz povećanje stavki za provedbu ZERP-a. Oprostit ćete tko može vjerovati da će Vlada to doista učiniti, da će to doista realizirati u preostalih tih 6 mjeseci mandata ako to nije učinila u prethodnih 36 mjeseci. To je doista teško vjerovati. Potpore u poljoprivredi pisane su kao da se događaju prije 10-tak godina, kao da nije očito da smo usred globalnog zatopljenja, kao da nije očito da nas ove godine može pogoditi katastrofalna suša. Još je zanimljiviji dio koji se odnosi na zdravstvo. Dakle, odjednom su se u Ministarstvu zdravstva sjetili da postoje veliki dugovi, odjednom se o rebalansu pojavljuju čak sa 1,7 milijardi kuna većim zahtjevima od čega će 1,2 milijarde ići za povrat dugova, a pola milijarde pazite da se ne dogode dugovi do konca godine. Zašto takvog predviđanja nije bilo na početku godine ili koncem prošle godine da bi izbjegli u zdravstvu sve one neugodne situacije koje su se pojavljivale na relacijama bolnice dobavljači ili ljekarne dobavljači. Također ovdje se slavodobitno govori o povećanju iznosa na razdjelu Ministarstva mora, turizma, prometa itd. Povećavaju se izdaci za dovođenje nove vode na otoke što je u redu, ali istodobno to ministarstvo ne pokazuje ni najmanju volju, niti je to ovdje u proračunu iskazano da riješi pitanje goriva za naše brodare, zaklinjemo se dakle u pomorstvo, a samo hrvatski pomorci to ovdje po stoti put ponavljam plaćaju punu cijenu goriva. talijanski brodari koji moraju poštivati istu direktivu Europske unije o trošarinama na naftne derivate ipak imalu plavi dizel i to je ono što smo ovdje već godinama tražili, pa me doista čudi da se to nije pokušalo ubaciti barem djelomično u ovaj rebalans. Ta velika skrb za naše građane, navodna velika skrb očituje se i kroz onaj već raspravljeni, ali na svu sreću još neusvojeni Zakon o izmjeni Pomorskog zakonika gdje se nanjušilo 100 milijuna kuna harača koji bi se ubrao od naših mornara na brodovima pod stranom zastavom. To zapravo pokazuje kako se misli puniti ovaj rebalans proračuna. Istodobno nema nikakvih, nema apsolutno nikakvih naznaka da će se uvesti kao što su nekad bili vaučeri za pripravnike da naši studenti kad diplomiraju mogu na državni trošak odraditi svoj pripravnički staž, a istodobno se zaklinjemo u društvo društvo znanja. Istodobno navodno povećamo izdvajanja za obrazovanje i znanost, ali našoj djeci, našim mladima ne omogućavamo da na državni trošak odrade svoje stažiranje, nego se moraju mučiti naokolo i snalaziti se. Štednje istodobno u ovome ipak ima i to na najbesmislenijim mjestima. Primjerice ukinuli ste 13 milijuna kuna za obnovu općinske zgrade u Osijeku. Svi poslovi koji su dakle bili dogovoreni se sada moraju otkazivati. Dakle to sve skupa zapravo pokazuje da ovaj rebalans proračuna mora i ima samo jednu svrhu, a to je da bude pravi predizborni rebalans proračuna i ništa više od toga. Hvala.

Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, imamo 7 ispravak netočnih navoda. Prvo je gospodin Anto Bagarić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, uvaženi zastupnik Tadić je rekao da nije predviđen rebalans proračuna. Ja ću samo podsjetiti da je kod donošenja proračuna Vlada Republike Hrvatske za prethodnu godinu utvrdila mjere kako gospodarske politike, tako i fiskalne politike i da je time naznačila zapravo da će doći, ako se ostvare sve mjere do rebalansa proračuna i do rebalansa proračuna je došlo doista zbog prihodovne strane proračuna, znači ostvarenja sredstava u odnosu na ono što nije bilo planirano u proračunu, pa je iz tih sredstava i u okviru ovih 5 milijardi dodala još mogućnosti, jačoj gospodarskoj aktivnosti, a ja se nadam i šansama da će sljedeći proračun ako se ovako nastavi biti i veći nego što je danas rebalansirani proračun. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao da je posljedica, gospodarski rast da je posljedica zaduživanja građana. Ugledni makroekonomisti su rekli da je posljedica to industrijske proizvodnje građevinarstva i na trećem mjestu trgovine što na kraju i pokazuje da je naša konkurentnost našeg gospodarstva sa 61. mjesta došla na 54., zatim da je to očajnički pokušaj da se postigne koji poen kod birača birača pa daj Bože da bude više takvih očajničkih pokušaja. Sad ima 5 milijardi više da se može rasporediti tamo gdje je to najpotrebitije. da pripravnici koji su završili fakultet ne mogu odraditi staž na račun na državni trošak što isto nije točno. Evo recimo Ministarstvo zdravstva ove je godine za sve visoku stručnu spremu i višu stručnu spremu plaća pripravnički staž, a to znamo da i u državnoj upravi je primjenjivo da jedinice lokalne samouprave samouprave isto tako plaćaju pripravnički staž. Prema tome, evo to je neki od netočno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Stjepan Bačić. Hvala lijepo. Pa kolega Tadić je rekao da se Vlada odjedanput sjetila problema u zdravstvu. Pa nije se ona odjedanput sjetila. Mi zdravstvo kontroliramo već od preuzimanja vlasti od 2004. i točno znamo trendovi u zdravstvu. Trendovi u zdravstvu su takvi da su nas sada istina Bog omogući ovaj rebalans da unaprijedimo neke zdravstvene sustave, transplantaciju, skupe lijekove smo …/Govornik se ne razumije./… za 56%. To je sve na unapređenju dizanje kvalitete zdravstvene skrbi. Pa to je zadaća svake Vlade i svakog ministarstva. **Bebić, Luka Ispravak, gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Tadić je rekao da se navodno povećavaju sredstva za znanost i obrazovanje. Kolega to nije navodno. To su konkretna sredstva u iznosu od 290 milijuna kuna i to nije navodno. To je stvarno povećanje sredstava koje će se dogodit ovim rebalansom i sasvim sigurno da će se ona pravilno raspodijeliti. Ali stječe se dojam da u ovom Saboru ima ljudi kojima nije drago što je prihod veći od onoga što je planirano. Stječe se dojam da im nije drago što će dobit znanost veća sredstva, što će zdravstvo dobit veća sredstva. Doista postavlja se pitanje koje namjere pojedinci imaju ovdje, ako im nije drago što se sredstva povećavaju? Za 5 milijardi kuna ne ukazuje na povećanu zaposlenost na rast gospodarstva što kazuju i nezavisni stručnjaci i statistički podaci koje ne izmišlja ova Vlada. Uostalom ni 5 milijardi nije izmišljotina ove Vlade nego je rezultat rada i rezultat svih onih pomaka naprijed u gospodarstvu i u cjelokupnom društvu. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin zastupnik Marijan Bekavac. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tadić je konstatirao kako se Vlada svaki put prevari pri donošenju proračuna, što nije točno. Uvaženi kolega! Proračun se donosi na osnovi predviđanja i parametara iz prošle godine i ne može se točno odrediti što će se dogoditi na fiskalnom planu. Zbog toga i donosimo rebalans, u ovom slučaju jako jako dobar i državna blagajna punija za 5 milijardi kuna nego što je planirano a bez novih nameta i poreza što je dokaz kako ova Vlada jako, jako dobro skrbi o državnim financijama. Ispravak gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite! **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bagarić je već ispravio ovaj jedan dio, onaj koji se odnosi na izlaganje kolege Tadića. Ja bih dodao još jedan, a koji se odnosi na plaćanje staža. Dakle kad je u pitanju staž u zdravstvenoj zaštiti on se apsolutno plaća i nema nikakvoga volunterskoga onaj staža kao takvoga. I kolega Tadiću stvarno me čudi da vi toliko sjedite u Saboru a da niste, mislim ne da niste razumjeli oprostite, ali da ne shvaćam vašu konstataciju oko procjena potreba proračuna i rebalansa proračuna. Pa nije to vremenska prognoza. Ni ona se ne može sa sigurnošću prognozirati na jedan dan a kamoli na rok od cijele godine. Mislim stvarno neshvatljivo kako se čudite zbog čega se radi rebalans i kako to da Vlada nije znala od tisuću stavki procijeniti za svaku od njih hoće li trebati još neka kuna više ili manje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Božica Šolić. Izvolite! **Šolić, Zastupnik Tadić je u svojoj raspravi rekao i to pri kraju rasprave da je ovaj rebalans proračuna samo predizborni trik Vlade. Kolega Tadić! U odnosu na mene vi ste jako rijetko u ovoj sabornici ali ću vam reći da i srušiti tu vašu tezu jer kako to da je predizborni trik a vi ne znate da je deficit danas 2,8. Da je bruto domaći proizvod 7%, što vi možete samo sanjati o tome. I upravo vaša cijela rasprava se svodi na predizborni trik ali vam taj trik neće uspjeti u narodu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospođa Lucija Čikeš. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega zastupnik je u svome izlaganju istaknuo da ova Vlada u svome proračunu ne vodi računa ni o studentima sa završenim fakultetom jer da je proračun pravi da bi onda osigurala sredstva za pripravnički Gospodine zastupniče! Samo ću vam iznijeti podatke koji se odnose na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i to na ono područje iz socijalne skrbi. ovu godinu Vlada je osigurala za 150 vježbenika sredstva. Ova Vlada je i sljedom prepoznate potrebe konstantnog učenja i usavršavanja osigurala sredstvo za 100 radnika za doškolovanje i prekvalificiranje. Ova Vlada je u tijeku ove godine godine odobrila i financijska sredstva za 10 radnika za troškove poslijediplomskog studija … …/Upadica se ne čuje./… I ova Vlada je dakako osigurala sredstva i za 10 stručnjaka za usavršavanje iz različitih terapijskih zvanja. skrb./… Molim vas, nemojmo trošiti vrijeme oko toga da li je rebalans potreban. Rebalans i da nisu izbori bi bio, je li. I lani je bio i preklani i svake godine pa ne treba sad izmišljati da je rebalans zbog toga što su izbori. Idemo dalje. Na redu je Klub zastupnika Nacionalnih manjina i gospodin zastupnik Furio Radin.

Ja sam ga bio vidio ali nema veze. Hvala lijepa. Klub nacionalnih manjina uglavnom je zadovoljan sa Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu i to iz sljedećih razloga, podcrtavajući uglavnom i podcrtavajući razloge. Savjet za nacionalne manjine doduše smanjena su sredstva ali u iznosu od samo 10 tisuća kuna, a to za kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina, što je sigurno savjet i prihvatio vjerojatno sigurno postoje razlozi, a onaj dio koji je namijenjen udrugama i ustanovama nacionalnih manjina što je od našeg direktnijeg interesa, sve je povezano a to je direktni, nije Istovremeno na stavku Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske smanjene su dotacije za program za Rome u iznosu od 220 tisuća kuna, ali se proračun u dijelu za nacionalne manjine povećao za 120 tisuća kuna. Klub nacionalnih manjina također je vrlo zainteresiran za razvoj ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, tako sa zadovoljstvom možemo ustanoviti da je za Ured za ljudska prava predviđen porast proračuna za ¼ odnosno za 2 milijuna i 114 tisuća kuna. To će vjerojatno dovesti do toga da Ured za ljudska prava izradi i Nacionalni program, Strategiju i program ljudskih prava što je bio dužan raditi već odavno, a o tome smo se dogovorili da ćemo dobiti taj program u 9 mjesecu, da će sigurno će to i pomoć i …/Govornik se ne razumije./… za koji je angažirana jedna malo veća skupina sada stručnjaka. Ured za ravnopravnost spolova doživio je porast za 2,5% što je također za podcrtat kao pozitivna činjenica. Budući da u svijetu nacionalnih manjina zapravo, uvijek se govori i o recipročnosti iako ne glasno i jasno, ali uvijek je ona na neki način prisutna. Želim napomenuti činjenicu da je Klub nacionalnih manjina zabrinut za smanjivanje sredstva za hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama i to je smanjena su sredstva za 650 tisuća kuna. Ako imamo na umu da je cjelokupna svota bila milijun i 100 tisuća kuna vidimo da je to smanjenje od 60%. Mi to naravno kao Klub nacionalnih manjina ne odobravamo jer znamo da su sve stvari povezane sa svim stvarima kad se radi o nacionalnim manjinama a pogotovo vrši se uvijek nekakva paralela između Hrvatske što je i normalno, između manjina u Hrvatskoj i hrvatske manjine u europskim zemljama. Vjerojatno je to povezano i sa činjenicom da službe koje se bave

Hvala lijepa. Nadam se da nisam pogriješio, gospođa Babić-Petričević ja sam vidio to smanjenje. Ja sam ga vidio, tako da ako sam pogriješio, bit ću zadovoljan ako sam pogriješio. Kažem, vjerojatno je to povezano i sa brigom o vanjskim poslovima koja barem po našem mišljenju nije uvijek i to se tiče svih Vlada naravno, nije uvijek na razini koji su primjerene nacionalnim manjinama i naravno i hrvatskoj nacionalnoj manjini ili hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu. Napokon, i to izražavam zato zadovoljstvo danas ujutro je postignut dogovor oko jedinog krupnog propusta i jedine krupne stavke gdje se predlagalo značajno smanjenje sredstava i koje bi dovelo u pitanje i glas Kluba nacionalnih manjina. Hvala Bogu danas ujutro je postignut dogovor. O tome sam govorio i nedavno kada sam postavio zastupničko pitanje o izgradnji sportske dvorane Srednje talijanske škole u Puli. Vidite, talijanska manjina ima negativno iskustvo iz prošlosti kada se govori o izgradnji školskih dvorana. Sredinom devedesetih godina mi smo vodili jednu dugotrajnu bitku sa tadašnjom ministricom jer se nije željela izgraditi jedna škola, talijanska srednja škola u Puli koja je trebala biti financirana i na kraju je financirana 50% od Hrvatske i 50% od Italije. I tada je ta priča bila narasla sigurno do međunarodne razine. I činjenica je, i to želim podcrtati da škole talijanske nacionalne manjine i vrtići talijanske nacionalne manjine i sve školske zgrade koštaju 50% manje u Hrvatskoj državi jer 50% plaća talijanska Vlada a ostaju u vlasništvu Ministarstva obrazovanja, ostaju u vlasništvu Hrvatske. Tako sportska dvorana talijanske srednje škole u Puli danas ujutro, jučer kada smo dobili prijedlog rebalansa na naše zaprepaštenje financiranje za tu dvoranu je bilo smanjeno za dvije trećine. A da vidimo to zbog čega je bilo to tako. Zato što izgradnja te škole vuče se po hrvatskim proračunima već četiri godine i četiri godine nije niti jedan grumen zemlje, niti jedan kamenčić praktički praktički pomaknut ili nije ništa započeto raditi. Hvala Bogu, prošle godine u 11. mjesecu potpisali smo ugovor, bile su sve dozvole, svi su se složili, talijanska Vlada, hrvatska Vlada, županija Istarska i grad Pula su potpisali ugovor. Ali međutim, nakon toga smo opet čekali osam mjeseci i opet se nije ništa pomaknulo pa sam postavio zastupničko pitanje i umjesto pravog odgovora koji sam očekivao zapravo doživjeli smo danas ujutro smanjenje sredstava. Danas ujutro smo imali jedan ad hoc sastanak, postignut je i dogovor tako da sada možemo očekivati da napokon krene ta izgradnja. Ministar Primorac je odlučio podnijeti amandman i Klub nacionalnih manjina podržava ovaj rebalans proračuna sa amandmanom ministra Primorca. Hvala. Hvala lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Kolega Furio je točno rekao da su smanjena sredstva za obrazovanje pripadnika hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva, iseljenika ali niste točno rekli indeks. On je 40,91, dakle više od pola. Dakle, sa milijun i 100 tisuća sredstava smanjeno je na 450 tisuća što je minus od 650 tisuća kuna u odnosu na ono što je planirano bilo proračunom. Ali nije se samo to smanjilo, recimo smanjili su se poticaji male brodogradnje za 14,5 milijuna ali o tome ćemo kasnije. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Babić-Petričević. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Radin, nije točno da su se smanjila sredstva za nacionalne manjine nego se izvršila preraspodjela u rebalansu proračuna. Što se tiče hrvatskih nacionalnih manjina u europskim zemljama i financiranje ja ću vam samo nabrojiti nekoliko slučajeva što je ova hrvatska Vlada financirala. 150 tisuća eura Hrvatski dom u Slovačkoj, posebna sredstva za Hrvatsku zajednicu, još nije nacionalna manjina, u Makedoniji, posebna sredstva za Hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj odnosno Crnoj Gori, pa ću primjer uzeti sada živi Makedonija i Republika Hrvatska. Ova hrvatska Vlada ne govori se ovdje o reciprocitetu. Kad bi se radilo o reciprocitetu onda bi sve nacionalne manjine u Hrvatskoj dobile puno manje pa evo živi primjer. Hrvatska Vlada je dodijelila 90 tisuća eura makedonskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj dok je tako financirala i hrvatsku nacionalnu manjinu u Makedoniji da bi sačuvala svoje ime i svoj jezik. Prema tome, pored ovih sredstava niti lipe hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama nisu dobile manje nego više. Živi primjeri, tu sam ih nabrojila. Dame i gospodo zastupnici, rasprava će biti dalje bez pauze. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Vlada je napisala i poslala nama ovamo u saborsku proceduru da rebalansom proračuna Vlada ozbiljno zadržava smjer svoje razvoju usmjerene politike te su povećani prihodi koriste za između ostaloga daljnja ulaganja u ravnomjerni regionalni razvoj. Ja imam ovdje dopis iz jedne općine u Varaždinskoj županiji koja je uskraćenja ovim rebalansom ali i prethodnim zakonima koji su doneseni. Kao što vam je poznato mi smo u ovom Visokom domu ne uz pomoć i glasovima, gospodine potpredsjedniče a da napravite reda u dvorani? Znači mi znamo da su i porezi izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave za koji je predviđeno da se počne primjenjivati sa novom, sa ovom doveli smo jedinice lokalne i regionalne samouprave u neravnopravan položaj zbog toga što godišnjim poreznim prijavama jedinice lokalne samouprave moraju vraćati dio poreza za 2006. godinu svojim građanima. Činjenica je da su jedinice lokalne i regionalne samouprave u 2006. godini u porezu na dohodak općine su imale 34% udjela, 10% županije a sa 1.1. je to povećano 52% u korist općina i gradova, 15% u korist županija. Istovremeno je Vlada tim zakonom preuzela i uzela svu, sav porez na dobit sebi. Činjenica je da u 2006. godini sad razliku poreza na dohodak općine i gradovi moraju vraćati svojim gradovima. I to udjeli koji važe tek od 1.1. ove godine. Znači mi smo svjesni toga da neće biti i da nije za očekivati donošenje zakona kojim bi se nepravde u ovim postocima, u ovim stopama ispravile jer činjenica je da primjerice ja bih molio da nam gospodin ministar ako može da podatak koliki je iznos poreza na dohodak koji će jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave vratiti građanima umjesto središnje države po godišnjim poreznim prijavama više nego što su prihodovale u 2006. godini? Isto tako koliki je iznos poreza na dobit i naplaćeno po godišnjim poreznim prijavama za 2006. godinu u korist državnog proračuna iznad uplaćenih akontacija i koliki iznos je trebao po važećim stopama do nove godine pripasti gradovima, općinama i županijama. Na taj način bismo dobili pravu sliku. Evo ja ću prezentirati podatke za ovu općinu koju sam napomenuo, znači općina Martijanec u Varaždinskoj županiji. Navedena općina, ja ću čitati podatke da budu precizni, za 2006. godinu ostvarila je porez na dohodak bez prireza u iznosu od milijun i 44 tisuće kuna. Ili 241 kunu i 40 lipa po stanovniku. Te ima obvezu povrata poreza građanima po godišnjim poreznim prijavama u iznosu od 369 tisuća kuna po stopi od 52% tako da će njezin ostvareni dohodak za 2006. godinu nakon što se izvrši povrat poreza iznositi svega 675 tisuća ili svega 156 kuna po stanovniku. Umjesto državnog proračuna znači ova siromašna općina mora vratiti porez po godišnjoj poreznoj prijavi u ukupnom iznosu od dodatnih 128 tisuća odnosno to je po glavi stanovnika od 30 kuna. Istovremeno ova općina s obzirom na godišnje prijave poreza na dobit za … /Govornik se ne razumije./ … trebala je ostvariti po prije važećem zakonu, znači trebala je poreza na dobit ostvariti oko 849 tisuća kuna. Pri tome je samo jedan poduzetnik u toj općini za 2006. godinu dodatno uplatio razliku poreza na dobit od milijun 284 tisuće kuna. Ispada znači samo na ova dva primjera da je ova općina uskraćena za 384 tisuće kuna. Ako je to ulaganje u ravnomjerni regionalni razvoj jedne ovako nerazvijene općine onda mi se čini da odmah, možda nije u svim općinama i gradovima u Hrvatskoj, ja to prihvaćam međutim pitam, postavljam pitanje gospodine ministre na koji ćete način s obzirom da općinama i gradovima koji su na područjima od posebne državne skrbi u cijelosti im dajete porez na dobit, na koji način ćete ispraviti nepravdu prema ovakvim općinama? Pogotovo što u rebalansu proračuna nema nigdje općine Martijanec da će dobiti pomoć od Vlade odnosno središnje države. Ispada na ovaj način da siromašni postaju još siromašni, da treba nastaviti znači da će i biti kao i do sada iseljavanja iz ove općine, a samo na području ove općine Martijanec država preko poreza na dobit je za 2006. godinu ostvarila preko 5 milijuna kuna prihoda. Prema tome na ovom primjeru se vidi da očito da daljnje ulaganje u ravnomjerni regionalni razvoj ovdje ne stoji i ne drži vodu. koju hoću, na koju hoću upozoriti to je da Vlada kaže da će razliku ovih prihoda dati u izgradnju socijalno pravednog društva. Prihvaćam. Krasna ideja. Ali poštovane dame i gospodo kada smo donosili proračun za ovu godinu tada sam dao amandmane i samo vas upozoravam osnovica za socijalna davanja nije već pet godina povećana i iznosi 400 kuna. Pri tome ako uzmemo samo u obzir inflaciju tijekom godina ta osnovica za socijalna davanja bi trebala biti minimalno 470 kuna. Mi imamo na dnevnom redu ove sjednice Izmjene i dopune zakona o socijalnoj skrbi. Imamo i Zakon o udomiteljstvu, Konačni prijedlog zakona. Već smo upozoravali na to što Vlada kani učiniti na socijalnoj planu i zašto nema povišenja osnovice? Ako imamo preko 5 milijardi kuna više prihoda u državnom proračunu pa ne mislite li da je ipak i ovu razliku od 400 pa barem do 470 kuna trebalo ubaciti u proračun. Ja bih volio čuti koji su razlozi da nisu ubačeni. Te stavke jednostavno nema. Ako želimo socijalno pravedno društvo onda trebamo očito voditi brigu i prema invalidima, prema onim osobama koje su udomljene u obiteljima. Prema onima koji teško žive u ovoj situaciji i možemo se mi hvaliti koliko želimo porast zaposlenosti, bolje se živi teško da će oni koji žive od socijalnih pomoći i davanja moći reći da osjećaju u proračunu da bolje žive. Očito je Vlada i ovaj puta zaboravila na njih. I pitam vas hoćete li prihvatiti amandmane koji će se dati, koji će ići za tim da se ove osnovice povećaju? Očito nećete. Usput pokušavao sam tražiti i u ovome jučer smo raspravljali zakonu o izvršenju kazne zatvora. Priča je kako nam zatvorski sustav i to se priznalo jučer u raspravi da je zatvorski sustav nažalost nazaduje. Pa evo ja pitam gospodine ministre gdje je i ovaj puta. To sam postavio pitanje kada se donosio proračun. Državni dužnosnici su pohodili i Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i govorili su kako će se graditi novi zatvor u Varaždinu jer je okružni zatvor koji sada egzistira u središtu grada neodgovarajući prekapacitiran i sve ostalo. Gdje je u rebalansu proračuna taj zatvor? Očito da jedna priča kad se ide u posjed gradovima i županijama onda se obećavaju kule na nebu. Evo, ja bih volio čuti gdje je to i onima koji su govorili i koji se ponose. To može biti dobar doseg da je u zdravstvu povećan novac. Krasno! Ali evo sad kad već pričamo o visoko obrazovanima i za njihovo stažiranje su nađeni novci, evo ja postavljam pitanje i u ime moje nećake koja stažira u Vinkovačkoj bolnici. Gospodo, zar ste zaboravili na medicinske sestre koje besplatno stažiraju? Očito tamo gdje je mali broj pa je lako dati za 10, 20, stotinu osoba. Što je sa pedesetak medicinskih sestara u Vinkovačkoj općoj bolnici, a što je sa medicinskim sestrama u Varaždinskoj općoj bolnici da ne idem dalje koje stažiraju besplatno. Očito imamo građane prvoga i drugoga reda i to je razlog zašto neću podržati ovaj rebalans proračuna. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Kolega, vi ste spomenuli ravnomjerni, potrebu ravnomjernog regionalnog razvoja pa mi nisu neke stavke ovdje jasne u nekim ministarstvima iako se priliv sredstava povećao nije jasno mi recimo ja dolazim iz regije koja je određena morem da Ministarstvo zaštite okoliša za zaštitu mora predviđenih 190 000 kuna što je ništa sada smanjuje na 156 000 kuna. Dakle, za 34 000 kuna. To je više ovako da se vidi odnos neki koji je meni nerazumljiv. Poboljšanje zdravstvene zaštite na otocima? Sa planiranih 7 milijuna 568 tisuća smanjuje se za milijun kuna. Ako znamo što nam otoci znače i to mi je čudno? Centar za socijalnu skrb u Splitu sa predviđenih milijun kuna pada na 390 000 kuna. Dakle, minus od 810 tisuća kuna što mi također nije jasno, kao što mi nije jasno ni ono da se smanjuje poticanje male brodogradnje sa 16 milijuna kuna na samo milijun i petsto tisuća kuna. Znači, minus od 14 i pol milijuna kuna. Poticanje otočnog gospodarstva sa 20 milijuna kuna na 15 milijuna kuna. 5 milijuna kuna manje. Subvencije poljoprivrednicima obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima na otocima sa 10 milijuna na 5 milijuna kuna. To jesu pojedine stavke i može mi se odgovarati globalnom politikom ovom i onom, ali je zanimljivo da se ovo ponavlja, da je ovo bilo i u rebalansu lani isto također, da se ovo one bile stavke koje su najviše stradale makar su se sredstva ukupno gledajući povećavala što ja nemam ništa protiv, dapače neka, ali zaista mi nije jasno, recimo sada govorim o regiji iz koje ja dolazim, zašto dolaze na udar evo ovi segmenti iz te regije. Hvala. Odgovor gospodin Korenika. Izvolite. ako ima za veliku gdje se novci onako peru preko Austrije i ne znam gdje sve 6 milijuna dolara onda nije ni čudo da se negdje mora smanjiti da se to može ukalkulirati. Ali očito jer vidimo da jedan dobar dio projekata stoji i da se smanjuju novci za projekte da netko u Vladi i agencijama koje su podložne Vladi ne radi svoj posao jer inače se ne bi za projekte koji su u tijeku smanjivali novci. Da se projekti uredno naprave onda bi se predviđeni novci i potrošili. Na ovaj način ostaje samo priča idemo se sami hvaliti. Ja prihvaćam idemo se hvaliti, izborna je godina i to stoji. Međutim, očito da ova Vlada ima neke druge prioritete nego što mi smatramo i to je legitimno. u projekte koji su predviđeni to govori o nesposobnosti Vlade da projekte koje je predvidjela za ovu godinu da ih pripremi i krene u njihovu realizaciju. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega je u početku izlaganja, u početku rasprave rekao da općine i gradovi vraćaju višak uplaćenog poreza, dakle preplaćeni porez. To je samo djelomično točno ili netočno jer ne odnosi se na područje od posebne državne skrbi gdje država vraća u punom iznosu. Pa i poslije ste se ispravili, moram i to reći spomenuli ste. Međutim, i taj porez koji svi vraćaju on je uplaćen i potrošen, dakle trebalo je samo voditi računa ipak malo balansirati da se računa da bi moglo doći do toga da se mora vratiti. Hvala. Ispravak gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao da je Vlada zaboravila kad je govorio o invalidima i osobama s posebnim potrebama da je Vlada potpuno zaboravila na njih. Pa vidite kolega, potpuno ste neistinito informirali javnost takvom izjavom jer da ste pogledali malo dokument koji je ispred vas onda bi vidjeli da se izdvajanja za brigu za osobe s posebnim potrebama povećala za dodatnih 116,2 milijuna kuna. I ne biste takvu neistinu iznosili pred hrvatsku javnost. Isto kao što su se izdvajanja za mirovine branitelja povećale za 297,8 milijuna kuna. Isto dakle kao što je dječji doplatak povećan za 107 milijuna kuna. I to je istina, i to je ono što se događa kroz ovaj rebalans proračuna. A kad već govorite o brodogradnji onda spomenite one kriminalce u tom “Viktoru Lencu“. Pa više je vrijeme da priznate taj kriminal koji se dogodio i to je doista za svaku osudu. Nemojte to zaboravljati u vašim istupima. **Bagarić, Anto (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. O izlaganju ili većim djelom izlaganja gospodina Korenika ispada da Vlada pregrupiranjem stope poreza na dohodak i uzimanjem poreza na dobit nije povećala fiskalni kapacitet općine koju je naveo a i ostalih općina i gradova što jednostavno nije točno. Upravo pregrupiranjem stope poreza na dohodak taj fiskalni kapacitet je povećan a uzimanjem poreza na dobit u državni proračun zapravo Vlada je ispravila nepravdu i vratila sredstva onima kojima su uzimana a imali su u svom području sva naša javna poduzeća po čijem osnovu je bio ubiran porez na razini grada Zagreba što je mislim bila prava nepravda. Istina je i to da nije dovoljno još i dostatno ovo pregrupiranje stope poreza na dohodak da bi se pokrila domena rada pojedinih jedinica lokalne samouprave ali ja mislim da je nakana Vlade Republike Hrvatske da upravo svojom politikom daljnje decentralizacije sredstava dostigne i ovu ovu domenu rada koju imaju jedinice lokalne uprave i samouprave. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin Korenika se javio za povredu Poslovnika, a ja ću kao i do sada obavijestiti Sabor da da je prekinut prijenos, ovo govorim zbog mogućeg racionalnijeg rada Sabora i ne znam da li je prenešeno na neki drugi, ali na drugom programu je prekinut. Izvolite gospodine Korenika. Po mom mišljenju povrijeđeni su članci 208., 209. i 210. s time što moram reći da se ispravljaju teze koje ja nisam izrekao na taj način. Kao prvo, ja sam rekao da s obzirom na visine osnovica za socijalna davanja, a tamo su invalidnine i to stoji. Možete vi mahati glavom koliko hoćete, to je tako. A kada već spominjete i taj nesretni "Viktor Lenac" pa i uz ovu našu pravnu državu kakva jest da pa ne mislite da iz opozicije ljudi već davno ne bi bilo u zatvoru da se nešto našlo. Ovako samo zloupotrebljavate i stalno ponavljate istu … zbog svog Fonda za privatizaciju. Pa dajte jednom nek' pravna država kaže krivi su i nek' ih osudi. Odbačene su sve prijave, ali važno je da vi pričate priče bez dokaza i kaljate vlastite kolege koji ovdje sjede. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Institutom povrede Poslovnika ste replicirali gospodinu zastupniku tek da se evidentira. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo. Ministar financija, gospodin

Pa tako smo imali priliku čuti prije tri tjedna da su gradonačelnik Grada Zagreba i šef za financije gospodin Kojić javno rekli da su bili u krivu što se tiče procjena manjka prihoda s osnova

više sredstava nego po starom zakonu. Ima tri-četiri jedinice koje imaju veliku tvornicu kao što je Hum na Sutli i normalna stvar da su imali veliki udio poreza na dobit i njima će se kada se izvrše ovi povrati s obzirom da je država vršila kompletan povrat poreza na dobit, a jedinice lokalne samouprave su vršile kompletan povrat porez na dohodak, napraviti izračun i sigurno da će im se pomoći iz tekuće pričuve kao što se pomoglo gradu Rovinju zbog situacije situacije u kojoj se našao isto zbog toga jer je imao jednu vrlo jaku tvornicu i s obzirom na veličinu Rovinja normalna stvar došlo je tu do poremećaja. Međutim, kolegi Jurjeviću ili gospodinu zastupniku bi rekao da nije dovoljno iščitao proračun jer je u pravu ste, ova pozicija o kojoj vi govorite se smanjila, ali niste vidjeli novu poziciju koja vam je na kontu 82 u iznosu od 23 milijuna i 500 tisuća za izgradnju i modernizaciju ribarske flote. To je za izgradnju malih brodova. Dakle ova pozicija je ukinuta i otvara se nova pozicija. Također bih vam htio reći da su … Nije ukinuta, smanjuje se, ali se otvara nova pozicija preko koje će se razvijati ovaj projekat, jer na kraju krajeva taj projekat se još dodatno financira kreditima kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj gdje budući vlasnici broda sudjeluju sa 30%, a ostalo financira Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstvo poljoprivrede. Također bih vam htio reći da ukupna sredstva za razvoj otoka su povećana za 24 milijuna i 882 tisuće kuna ili sa 265 milijuna povećana su na 290 milijuna. Također još jedna pozicija, a to je na Fondu za regionalni razvoj. 40 milijuna je dodatno novih sredstava, s obzirom da su krenuli novi projekti javnog privatnog partnerstva i s obzirom da mnoge jedinice lokalne samouprave će željeti napraviti javne objekte da li je to škola, da li je to dvorana, ali ne mogu s obzirom na fiskalni kapacitet preuzeti te obveze pa smo fondu za regionalni razvoj dakle otvorili ovu poziciju sa 40 milijuna kuna koja do sljedeće godine bi se trebala povećati i na takav način bi jedinicama sa slabijim fiskalnim mogućnostima pomogle također da sudjeluju u projektima javnog privatnog partnerstva, a ne to kao što rade neki drugi, sklope ugovore pa onda opterećuju jedinicu. Dakle nije mi bila namjera niti polemizirati niti ništa, ali s obzirom da neke detalje proračuna očigledno nisu viđeni dozvolite mi da sam si uzeo za pravo da ih malo pojasnim. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre. Pa normalno da je rebalans proračuna koji se donosi par mjeseci prije održavanja redovnih izbora, izborni i normalno da će svaka Vlada koja dođe u situaciju da ima više prihoda nego što je planirala, to nastojati prikazati jednim velikim uspjehom, predanim radom, poduzimanjem svih odgovarajućih mjera i normalno je da će nastojati plasirati to tamo gdje ona vidi da će imati nekakve učinke vezano za izbore. I to je u svakoj državi normalno, legalno i legitimno, jedan od oblika kako Vlada može manipulirati, odnosno usmjeravati sredstva koja se ubiru u proračun znači od poreznih obveznika. Svakoga će vjerojatno veseliti činjenica da su povećani prihodi proračunski, znači da je situacija bolje nego da radimo rebalans, a da moramo smanjivati proračun jer su manji prihodi od onoga što je planirano. Svakoga normalno veseli da je BDP za prva tri mjeseca ove godine 7%, ali ajmo mi realno analizirati da li je ovo realan rast BDP-a, da li je to samo sekundarnog karaktera rast BDP-a što naravno svi ukazuju da je, jer je rast prije svega zasnovan na što je kazano i na potrošnji, na zaduživanju kako samih građana, a također i u ovome dijelu nešto iz industrije i povećanje građevinskih radova. Znamo da je to rast prije svega od PDV-a tih 22%. Znamo da su nam hrvatski građani preko 100 milijardi kuna već zaduženih kod hrvatskih, odnosno pod navodnicima "hrvatskih" banaka. Znamo da su minusi oko 20 milijardi kuna na tekućim računima iako se ne vodi evidencija, ali to jesu nekakve procjene. Prema tome volio bih kao i svako drugi da se ovaj rast BDP-a o 7% zadrži, ali mi se čini da je u ovome trenutku nerealan. bi vjerojatno da se svi mehanizmi koji državi stoje na raspolaganju iskoriste, mogao biti rast proračuna i veći, a to je za ono područje sive ekonomije gdje je službena procjena da Hrvatska godišnje izgubi, znači državni proračun negdje skoro do 15 To je službena procjena, do 15 milijardi kuna. Ja sam davao i ministru Šukeru, dao sam i glavnom državnom odvjetniku podatke koji su egzaktni da se godišnje recimo samo na švercu duhana državni proračun izgubi negdje oko 2 milijarde kuna. Znači 2 milijarde kuna, podaci se odnose za unatrag 5 godina, službeni su znači koliko je proizvedeno, koliko je potrošeno i od instituta duhanskog i od svih i vidljiva je ta varijanta da se 2 milijarde kuna godišnje izgube. Da ne govorim o švercu nafte, naftnih derivata i drugim oblicima, nećemo govoriti o ovima sitnim stvarima gdje pravna država djeluje kad baka prodaje stare hlače ili nešto drugo. Ovo su ti konkretni zakoni problemi. Da ne govorimo o tome kako se mogla stvarati mogućnost punjenja proračuna, da se krenula provoditi zaključke Hrvatskoga sabora vezano za sankcioniranje nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji, znamo kakav je rezultat državne revizije, znamo da na kraju nitko ništa u tome dijelu nije radio, a prije svega su to trebali raditi ljudi iz Fonda za privatizaciju. Normalno da je to bilo iluzorno očekivati kad su oni do toga i doveli da takvo stanje bude. Prema tome, i da ne govorim o onome dijelu pitanje kako i na koji način su sanirane banke sa 15 milijardi eura na teret poreznih obveznika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugih prodato za milijardu, za milijardu eura su banke prodate na kraju država jer znači građani uložili 15 milijardi, one sad vrijede 40, 40 milijardi su službeni podaci. Evo to je taj dio kako i na koji način se mogu još napraviti ti bitni pomaci i kako i na koji način se može osigurati ta stabilnost ovih prihoda da oni budu u biti stabilni, da taj rast BDP-a ostane u tome dijelu i sve ove druge varijante koje su sad kao takve pozitivne, a koje bi bile dobre da se u tome smjeru nastavi. Da ne govorimo sad o onoj situaciji da mi među zemljama znači u tranziciji spadamo u zemlje koje puno ulaže u nova ulaganja, ali službeni podaci vam govore, ali znači to su i proračunska sredstva da vam na godinu Hrvatska izgubi na lošim investicijama negdje oko 5,6 milijardi kuna. To su službeni podaci profesora sa ekonomskih fakulteta. Znači to su te loše investicije …/Govornik se ne razumije./… dekana i prodekana ministre Šukeru. Evo to su te sad varijante gdje može djelovati država, gdje može zahvatiti ono što njoj pripada, ali država ništa ne radi na sankcioniranju nezakonitosti utvrđenih pretvorbi i privatizaciji, ništa nije radila niti radi na tome da se provede revizija privatizacije hrvatskih banaka. Ništa se ne radi na tome da se uspostavi domaća nacionalna banka koja će imati obzira prema hrvatskome čovjeku, koja će imati prema hrvatskome obrtniku, prema hrvatskom malom i srednjem poduzetniku. Nego dapače državne zalihe koje nisu male, preko 30 milijardi eura morali smo dati u poslovne banke vanjske i sad te poslovne banke vanjske kreditiraju tim novcem. Da, da, tim novcem financiraju, kredite daju, plasiraju naše. To vam je taj dio. …/Upadica se ne čuje./… Pa devizije Ministre Šukeru, molim vas dajte se smirite. Ako hoćete raditi posao, dajte napravite sad te 2 milijarde kuna što sam dao podatke da je šverc duhana i duhanskih proizvoda. Što sam vam dao podatke da je šverc nafte i naftnih derivata. Imate ih, službeno sam vam poslao, poslao sam državnom odvjetniku, nije ništa napravljeno. ako su veći prihodi. Svakoga veseli ako su veći prihodi u proračunu, ali vam govorim kako i na koji način napraviti da ti prihodi postaju stabilni, da se područje sive ekonomije, a vi ste uostalom bili u Upravnom odboru fonda. Zato vam to govorim, jer ste vi u Upravnom odboru fonda. Onda uzmite zaključke Hrvatskog sabora od 15. prosinca 2005. godine, što ste napravili? General Gotovina je po zapovjednoj odgovornosti u tamnici, a vi smatrate se da niste odgovorni. Da, da, general Gotovina je po zapovijedi u tamnici, a vi smatrate da niste za ništa odgovorni. Ne možemo tako razgovarati. Ako ste član Upravnog odbora i jeste, onda radite prema zaključcima Hrvatskog sabora. Radite prema zaključcima hrvatske Vlade. Zato i jeste u Upravnom odboru. Prema tome, ovo samo govorim koliko još postoji raznoraznih situacija i mogućnosti da se ustabili rast protu domaćeg proizvoda, da on ne bude sekundarnog karaktera, da ono što je nelegalno, što je oteto, nelegalno stečeno ne može nikad postati legalno stečeno. Nema tu kao što kaže SDP veli u dobroj vjeri je netko kupio. Kupite auto, mislite da je od vlasnika. Provjerite u policiji, u dobroj vjeri, ali kad policija utvrdi da je auto ukraden doći će vam i oduzeti auto. E to vam je ta dobra vjera. vam je ta dobra vjera. Što se radi kod banaka? Zašto nitko nije dopustio ni bivša, ni sadašnja Vlada da se uđe u reviziju pretvorbe i privatizacije banaka. Zašto? To vjerojatno očekuje i hrvatska javnost, to mi svi očekujemo. Kad uzmemo varijantu da je recimo Splitska banka prodana za bivše koalicijske vlasti Talijanu za 84 milijuna eura, nakon toga on je …/Govornik se ne razumije./… Austrijancu za 136 milijuna eura i na kraju je ona prodata zadnja transakcija za milijardu eura. Koliko smo kilometara autoceste mogli napraviti? Znači kakva je to matematika, kakvo je to gospodarenje državnom imovinom ako vi imate recimo za ovaj dio banaka imate 15 tisuća kuna, onda ćete vi uložiti u nekakav projekt i na kraju ćete to prodati za tisuću kuna. Nitko normalan to neće napraviti, ali na žalost evo vidite prema službenim podacima i Hrvatske narodne banke, a ti podaci su u knjizi gospodina Slavena Letice, to je zbilja, to je surova zbilja. Evo u tome dijelu znači postoji puno mogućnosti i puno situacija da se stvar popravi. I na kraju vezano za ovaj Županijski sud u Osijeku. Sredstva su bila osigurana. Na kraju sad se ta sredstva 13 milijuna kuna oduzimaju. Pitam vas šta je s time? Evo toliko. Hvala. Prvo ispravci. Gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo zastupnik Pero Kovačević je rekao da je ovaj rebalans proračun izborni jer se donosi par mjeseci prije izbora. Rebalans se donosi onda kada se ostvare uvjeti da se izvrši rebalans, a sad su ostvareni uvjeti i ovaj rebalans ustvari pokazuje da ostvarenje ciljeva ove Vlade, održavanje makroekonomske stabilnosti, poticanje i ostvarenje visokih stopa rasta. Sve ono što je Vlada činila ove 3 godine najbolje je došlo do izražaja u proračunu, odnosno u ovom rebalansu za 2007. godinu i ostvarenje većih priliva planirano 5 milijardi proračunskih prihoda, rezultat je ubrzano gospodarskog rasta na koje je utjecao investicija u kapital, industrijska proizvodnja, prvih 5 mjeseci 8,1% porast građevinskih radova od 5 cijelih posto. Zatim, promet trgovine od 7,5%, pozitivni trendovi u turizmu i to dolasci turista od 13,9%, noćenje od 8,9% i mislim da su sve to dobri pokazatelji, dakle rast prihoda koji će biti 5 milijardi kuna. Ispravak, gospodin Anto Bagarić. Izvolite. netočnom navodu kojim je on potvrdio i izrekao da je to manipulativni je li rebalans Vlade Republike Hrvatske što jednostavno ne stoji. Vlada je opet, ponovit ću nešto što sam već i prije rekao, Vlada je na temelju povećanih prihoda o visini od 5 milijardi nastavila u kontinuitetu i nastavlja u kontinuitetu po ovom Prijedlogu proračuna i na sanaciji gubitaka u zdravstvu ali dajući i jednu novu komponentu i razvoju infrastrukture i razvoju općenito države, države Hrvatske. Stoga se s tim ne može manipulirati ako to se radi već u jednom kontinuitetu mandata od evo prve godine vladavine ove Vlade pa do zadnje godine vladavine Vlade. Ali na temelju argumenata koje ima u 5 milijardi kuna koje stiče. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospodin Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Kovačeviću spomenuli ste Općinski sud u Osijeku i sredstva koja su, općinsku zgradu u Osijeku i sredstva koja su bila namijenjena pa su smanjena ili nestala. Kad sam ja spominjao ovu malu brodogradnju mislio sam upravo na taj problem. Zašto se negdje smanjuju sredstva? Zbog čega recimo evo ta mala brodogradnja strada po meni? Gospodin ministar je ovdje pokušao objasniti da se sredstva za otoke povećala 25 milijuna kuna ukupno gledajući, ali mala brodogradnja nije problem samo otoka nego kompletnog priobalnog pojasa i ljudi koji žive na moru. Ali po mojoj računici tri stavke gdje su se smanjili na ovaj ili onaj način upravo stimuliranjem male brodogradnje, a to su recimo poticaj izgradnje malih brodova, plovećih hotela i tako dalje. Zatim poticaj izgradnje brodova za hrvatske brodare i ovo treće što sam spomenuo je 33 i po milijuna kuna. Dakle čak kad bi tih 25 milijuna kuna koji su se povećali sveukupno gledajući na jednom mjestu

kao što me isto tako začudilo da Ministarstvo zaštite okoliša smanjuje dakle tu zaštitu mora sa 190 tisuća na 156 tisuća kuna, ali zato obnova voznog parka leti sa 100 tisuća na 585 tisuća kuna što je indeks od 485. To mi je ovako nerazumljivo. sudu u Osijeku? Zato što je HSP najjači tamo pa će ta sredstva negdje prebaciti ili ove dijelove. To su ti korektni primjeri. Ako imaš znači 5 milijardi povećanja zašto onda uzimaš? Znači ne može se to objasniti nikakvim logičnim slijedom ni nikakvim pametnim situacijama nego će se ta sredstva uskladiti negdje drugdje jer znaju da u Osijeku im baš ne cvjetaju ruže. Što je stvar jasna. kad smo već oko tog brodogradilišta brodova tu ste u pravu. Ali zamislite kakva bi situacija bila da je prihvaćen prijedlog HSP-a da je proglašen gospodarski pojas, kakva bi bila situacija u brodogradnji i da bi mi imali 100 milijuna EUR-a godišnje u plusu vezano za izlov ribe i svega ostaloga. To je najniža razina ali normalno mi čuvamo nacionalne interese pa što god kaže bilo koja članica Europske unije ili Europska unija kao cjelina mi kažemo: "Da, bit će kako vi kažete." Evo to je to. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, ostao sam da bih skrenuo pažnju da ovog trenutka u sabornici ima 13 ili 15 zastupnika, taman toliko koliko će državni proračun ove godine porasti. Da imamo gore na galeriji neke strane novinare i da ih zapitate o čemu se danas raspravlja oni bi pretpostavili da se raspravlja o nekoj banalnoj temi, iskorijenjenju skakavaca ili komaraca u nekoj zajednici. Ono što je posebice tužno što iz oporbe na ovoj raspravi nema ni nominiranog kandidata za premijera Ljube Jurčića koji je kao Greta Garbo nestao iz ovoga Sabora. I mislim da je napravio jednu veliku grešku zato što to pokazuje da on ne cijeni ovaj Visoki dom i pokazuje da na neki način ne želi ozbiljno raspravljati o ozbiljnim nacionalnim problemima. Nema ni Slavka Linića, … /Govornik se ne razumije./ … modernog ekonomskog nihilizma u Hrvatskoj koji je 2000. godine govorio da će stečajevi masovni spasiti Hrvatsku u Opatiji pa sam mu ja kazao da takve teze ja nisam čuo od doba velikih povijesnih nihilista. A nema ni mog prijatelja Mate Crkvenca, mog nekadašnjeg asistenta ljubitelja Marina Franičevića Pločara koji bi također trebao biti ovdje nazočan. Nema tu ni kandidatkinje za ministricu vanjskih poslova i tako dalje i tako dalje. U toj komfornoj poziciji ministar Šuker se osjeća samosvojno i samodopadno, puno razloga zato što makroekonomski pokazatelji govore u prilog ove Vlade. E sad kad je u pitanju prilog ove Vlade ja ću kazati da ta stopa od 7% rasta bruto domaćeg proizvoda i mene veseli. Ona naime odgađa barem za godinu dana dolazak Hrvata u ono što ja nazivam teorijski apsolutno dužničko ropstvo. To je prijelomni trenutak u strategiji ili statistici razvoja kad otplate po osnovi inozemnih kredita po recimo kamatnoj stopi od 5% premašuju porast bruto domaćeg proizvoda. Ova Vlada zbog čitavog niza povoljnih okolnosti pa uključujući i povoljne vanjskopolitičke okolnosti, ozbiljno pregovaranje s Europskom unijom, stranog kapitala ohrabrenog tom, tim pozitivnim političkim okruženjem odgodila je odlazak Hrvata u apsolutno dužničko ropstvo ali svakako ne smije biti razlog za neko pretjerano zadovoljstvo. U nekoliko navrata je spomenuto da je svaka Vlada praktički u zadnjih 8 godina povećavala vanjski dug za 10 milijardi EUR-a. Znači to je učinila Vlada Ivice Račana, Bog mu dao pokoj duši, i sadašnja Vlada Ive Sanadera pri kraju mandata taj vanjski dug će doći negdje na oko 30, 31 milijardu EUR-a. Prema projekcijama Hrvatske narodne banke u mandatu sljedeće Vlade će porasti na 40-tak milijardi EUR-a. Moje projekcije su nešto više od toga. Ministru bi objasnio zbog čega su analitičari Hrvatske narodne banke bili nešto optimistični pa su smanjili tu krivulju. Dakle kad se radi jedna ozbiljnija ekonometrijska analiza čimbenika rasta od 7% sasvim sigurno da i čimbenik inozemnog zaduživanja ne bi bio zanemariv. Ali to ne znači da ne treba pohvaliti makroekonomske pokazatelje ove Vlade pa i pokazatelj smanjenja nezaposlenosti bez obzira kako se ona mjeri pa i pokazatelj rasta proračunskih prihoda. I alokacija tog većeg proračuna je relativno dobra. Međutim, ja bih tu kazao i zato sam zapravo došao da vas gospodine ministre zamolim da vas ne bi morao kazneno prijaviti Državnom odvjetništvu. Naime, velečasni Mile Vranešić iz Žumberka s kojim sam ja 2003. godine pregovarao oko toga da se napokon izgradi ta cesta, planinska cesta od Sošica do Svete Gere koja se trebala zvati Planinska cesta uzoritog kardinala Franje Kuharića. Vašom dobrotom i dobrotom uzoritog premijera Ive Sanadera vi ste navodno izdvojili tih 14 milijuna kuna i nekome dostavili. Pošto ja ne znam kome ste vi dostavili velečasni Mile Vranešić grko-katolički svećenik ondašnji a tamo se doselio Branko Lustig iz Holivuda me upozorava da pare nisu date. Prema tome, ja bih htio izbjeći kaznene progone, pogotovo ste mi vi dragi, molim vas lijepo da mi ili danas ili u razumnom roku od četiri, pet dana kažete o čemu se tu radi. Drugo pitanje je vezano uz amandman koji sam ja tada kao član kluba HSP-a danas sam samo član saborskog kluba Hajduk izborio da se 35 milijuna dolara izdvoji na jedan od računa u talijanskim bankama u Hrvatskoj na ime otplate zadnjih obveza po osnovi Osimskih sporazuma. Ni to gospodine ministre napravili. Ja sam vrlo ljut. Konačno, vrlo bitno je pitanje što se dogodilo sa dva dokumenta koje sam vam dao vama u ruke i uzoritom premijeru Ivi Sanaderu. Prvi se odnosi na isplatu 20 milijuna dolara po naredbi Radimira Čačića tri dana prije raspisivanja izbora tvrtki "Bechtel" na ime fiktivnog prijevremenog okončanja rada na jednoj dionici. Tada sam već skrenuo pažnju na okolnost da bi trebalo pratiti samo tragove novca i da bi praćenje tragova novca i tiskanja promidžbenih materijala u jednoj zagrebačkoj tiskari i plaćanje tih troškova iz Bechtelove firme u Španjolskoj otkrilo sudbinu Drugi ugovor koji sam tada dao odnosi se na od 48 milijuna kuna za čuveni ugovor u …/Govornik se ne razumije./…, sve je to tamo u Državnom odvjetništvu. Moj skeptični odnos prema radu Državnog odvjetništva je temeljem na jednom neospornom zaključku da Državno odvjetništvo je vrlo učinkovito u fazama pokretanja različitih postupaka, ali nikad stvari ne dovede do kraja. Sve u svemu, dakle meni je žao da danas nema tih uglednih hrvatskih muževa koji bi tu trebali biti, a što se tiče modernizacije i racionalnog trošenja pokazat ću vam naslovnicu današnje "Slobodne Dalmacije" koja me je beskrajno usrećila "Kraj kviza u Hrvata, Splićanin Robert Pauletić pobjednik "Kviskoteke" darovao je siročićima milijun kuna". To je jedna prekrasna vijest. Druga vijest kad je u pitanju neracionalno trošenje novaca je puno manjeg opsega. U jednom tjedniku navodi se da je gradonačelnik našeg glavnog grada navodno financirao vlastiti CD sa 5 tisuća eura a ja ću vam pročitati jedan dio CD-a koji je vrlo zanimljiv za modernizaciju hrvatskog gospodarskog upravnog i društvenog života. Ovako kaže: "Dijete krsti fratar Mrki Blago, ime Milan roditeljima drago. Dijete raslo u Cerovu docu, radost biše i majki i ocu. Iz pelena kad je izišo, prvo kosu majka mu ošiša, malo dužu košulju mu šije da mu čunu i guzu sakrije.". Teško je gospodo znači u deseteračkoj kulturu vi teško možete modernizirati rad državne uprave. Koliko god to banalno izgledalo sa takvim tipom svijesti mi ne možemo ni modernizirati sustav upravljanja ni racionalnog upravljanja i zato apeliram na vas gospodine ministre, to sam u nekoliko navrata činio. Vi znate da imam velike simpatije prema vama osobno. Pedagoški ako dobijete izbore a ja se tome nadam izgubite do godine pedesetak kila. To će biti gesta kojom ćete ukazati da i vi mislite na svaku kunu, na svaku lipu kao što misli ovaj škrti Tonči Tadić. I jučer me pozvao na kavu, na kraju sam ja platio a on to uloži u obnovu obiteljske kuće u Starigradu.

je pokazao da ne cijeni ovaj dom. Ne znam na osnovu čega je to kolega Letica koji je inače u međuvremenu umislio da je izabrani redar u ovom Visokom domu kao nekad što su bili u razredima higijeničari i redari pa on zbraja uporno i to koga, izgleda samo SDP-ovce, specijalizirao se za to. I mislim daje ovako jednu uvredljivu neistinitu izjavu. Inače, kolega Jurčić je upravo u ovoj zgradi, sada ima drugo posla, kao što je jučer vjerojatno kolega Letica imao drugog posla pa nije bio poslije podne ovdje dok smo mi bili do 18,45 pa ga se pet, šest puta prozvalo da govori ali nije bio tu. Pa mi ne pada na pamet da ga za to prozivam, da mu govorim, da ga pitam gdje je bio iako bi se možda gospodin Šuker morao zamisliti nad ovom izjavom da kolega Letica ima velike simpatije prema vama osobno. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, moram replicirati kolegi Letici. Točno je, ja sam vidio danas gospodina Ljubu Jurčića kao i prošli tjedan, istina nije u sabornici ali tu po hodnicima se šeta. Sad ne znam da li mu je posao po hodnicima ili u sabornicima, to nek hrvatski građani i birači procijene oko toga djela. Drugo, vezano za cestu za Svetu Geru sve je to točno, sve ste dobro rekli, amandman je prihvaćen. I što se dogodilo? Čovjek je napravio taj dio tih grubih zemljanih radova i sve, gospodin Rožić obraćao se i vama i meni. Ja sam postavio i zastupničko pitanje ministarstvu gospodina Kalmete, on je to normalno proslijedio Hrvatskim cestama, novac je bio osiguran ali je samo nekih 4 milijuna bilo dano. Čovjek je napravio radove ali nitko mu to neće platiti. Eto, toliko o tome kako je bilo tim amandmanom pa krenite s tim kaznenim prijavama. Hvala. **Milinović, Nisam ništa kritizirao Ljubu Jurčića, u zadnjih pet, šest mjeseci je bio tu jedan put. Prema tome, to je samo jedna statistička konstatacija. A što se tiče ove nesretne ceste posebice je važno da se ona što prije izgradi jer tamo je prislušni i obavještajni centar. Prema tome, vrlo je važno da se može Slovencima dati do znanja da jedna manja ženska grupa od četiri, pet žena može tu vojarnu osvojiti jer očito one ne žele se tamo povući. pogotovo je to važno za ovu Vladu jer su se pojavile spekulacije da su svi incidenti u Savudrijskoj Vali pa i na Svetoj Geri dogovoreni između uzoritog premijera Ive Sanadera i Janeza Janše. pouzdano i time odgovorno tvrdim pred ovim malim brojem zastupnika da to za svetu Geru nije točno. Tada je na vlasti bio Ivica Račan i ja sam tamo išao samoinicijativno i na vlastiti rizik. Hvala vam lijepo. **Milinović, Darko Uvaženi kolega Letica! Kad govorimo o tih 35 milijuna dolara za rješavanje problema optanata to je bio amandman kluba HSP-a koji je u Saboru jednoglasno prihvaćen ali kojeg je Vlada do danas ignorirala što samo govori o ignorantskom odnosu Vlade prema odlukama Sabora. …/Upadica: Tako je./… Očito se Vlada i izgubila u međuvremenu u maglama ideja povrata nekretnina Talijanima, Austrijancima itd., mada su te sve teme, svi ti problemi riješeni odgovarajućim međunarodnim sporazumima koje smo naslijedili. Očekujem da do kraja mandata Vlada ipak realizira tih 35 milijuna dolara i tu uplatu način na koji su to Slovenci riješili i da nas to ne zatekne u nastavku pregovora sa Europskom unijom. A što se tiče moje kako ste vi nazvali škrtosti, radi se zapravo o racionalnosti koju bih volio da je više priče i u ovoj Vladi i da racionalnije troši

prije raspuštanja ovoga Visokoga doma, to znači nakon uspješne berbe u turističkoj sezoni tih 35 milijuna dolara bi trebali deponirati u Privrednoj banci koja je ionako u vlasništvu Talijana. To je jednostavni sistem, nešto su slično napravili Slovenci jer će ovako sumnjati da se radi o jednoj vrlo opakoj igri ove Vlade koja hoće neisplatom toga doći do situacije da se mora Talijanima optantima po drugi put napraviti restitucija, a to se već djelomično radi jer se vraćaju nekretnine i gruntovno jedan na jedan Talijanskoj uniji u Istri pa i u Balama gdje smo bili gospodin Tonči Tadić i ja. Riječ ima uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Najprije par riječi o načinu na koji danas radimo. Ja bih vas gospodine potpredsjedniče, želio recimo pitati da li se vi možete sjetiti nekoliko rečenica iz prethodnog izlaganja kolege Letice koje se odnose na rebalans proračuna? Ja ne mogu. Nadalje moramo reći, govorimo o Poslovniku, mi smo dobili jučer prije podne ovaj CD a onda smo dobili u 14 sati ovaj materijal. On se sastoji od 500 stranica teksta. Na svakoj stranici u prosjeku 25 stavki. U svakoj stavci broj, naziv stavke i šest stupaca brojeva. Pomnožite to pa ćete dobiti 87 tisuća podataka koje je trebalo pregledati od jučer popodne do jutros. Dakle, mi smo za svakih, a jasno raspoređujemo što, raspoređujemo još šezdesetak milijardi kuna do kraja godine. Dakle za svakih milijun kuna proračunskog novca imali smo na raspolaganju pola sekunde da prekontroliramo namjenu i ispravnost njihovog trošenja. Ja vas pitam kolegice i kolege, da li je to pravi način rada? Moj je odgovor definitivno nikako ne radimo dobro. No, možda je bio i cilj predlagatelja da nam da tako kratak rok. Ali to je onda i više nego žalosno. Ja ne spadam u one, gledajte, ja čak tvrdim da ni optički čitači Hrvatske lutrije ne bi bili u stanju ovako veliki broj brojki suvislo analizirati. Ja definitivno to nisam bio u stanju. Pa sam se jasno koncentrirao samo na jedno područje koje je meni blisko a to je obrazovanje, znanost i tehnologijski razvoj, pa mi dozvolite nekoliko riječi na tu temu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa kao što vidite iz prijedloga rebalansa dobit će ove godine manje, naime raste po manjoj stopi nego što raste sam proračun. Raste po nižoj stopi, a govorimo o razvojnom proračunu. Idemo po redu, najprije nekoliko riječi o osnovnom školstvu, pa o srednjem školstvu, visokom školstvu, znanosti i tehnologiji. Osnovno školstvo raste po stopi, predlaže se 1'%, provjerite na stranici 211. Proračun bi trebao rasti po stopi od 14%. Srednje škole i učenički domovi dobivaju 3% više sredstava. Pazite! Srednjoškolski domovi, govorimo o obveznom uvođenju srednjih škola, Jasno da će veći broj učenika morati otići u veće centre, učeničke domove i da će pritisak na te domove biti sve veći i veći. Mi izdvajamo svega 3% više sredstava. Dakle cilj je očito nemoguće realizirati. Obrazovanje odraslih u zemlji koja ima 700 tisuća ljudi koji nemaju cjelovitu osnovnu školu. I 800 tisuća onih koji imaju samo osnovnu školu. Za obrazovanje odraslih izdvojit ćemo ove godine po prijedlogu rebalansa 9% manje sredstava nego li što smo izdvojili prošle godine. A trebaju nam KV, VKV radnici. Ne činimo ništa, dapače smanjuju se sredstva za njihovo dodatno obrazovanje. Razvoj obrazovanja, 221. stranica. 63% manje nego li 2006. godine. Idemo na visoko školstvo. Svega je predviđeno četiri postotni rast sredstava za visoko školstvo, stranica 225., imate pojedinosti. Ja ću samo neke od njih navesti. Opet evo smještaj studenata jer Bolonjski proces, vi znate što predviđa primarno. Upravo mobilnost studenata, pa su ponovo upravo ti kapaciteti, smještajni kapaciteti jako važni. Na zagrebačkom sveučilištu neće biti nikakvog porasta, na riječkom sveučilištu porast od 3%, na osječkom smanjenje od 9% a na splitskom sveučilištu smanjenje čak od 22%. Slično je i u ostalim sveučilištima i veleučilištima, to je stranica 228. Stipendiranje redovitih studenata i znanstveno usavršavanje redovitih studenata predviđa se smanjenje izdvajanja od 51% u odnosu na 2006. godinu. Što se tiče znanosti i tehnologijskog razvoja. Za znanstveno istraživački rad, djelatnost zapravo, predviđa se 7% porasta. Molim vas, rebalans predviđa porast od 14% za ovu godinu samog proračuna, dakle dvostruko niža stopa rasta. Ulaganje u znanstvenu infrastrukturu će rasti po svega stopi od 5%. Održavanje znanstvene infrastrukture smanjuje se izdvajanje sredstava za održavanje za 2%. Znanstvena oprema će se nabavljati po stopi od 6% većoj nego prethodne godine, ali opet dakle više od dvostruko manje no što raste sam proračun. Posebno je bolno vidjeti kako je prošla Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak. Ta zaklada u prošloj godini imali smo izvješće prošli tjedan na Saboru. U prošloj godini nije dobila ni jednu jedinu lipu. Ove godine je obećano pet milijuna kuna. U prvih šest mjeseci zaklada nije dobila ni jednu jedinu lipu. Dakle, već 18 mjeseci Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak ne dobiva ni jednu jedinu lipu. Ovo su zastrašujući podaci, zastrašujući podaci gledajući našu želju da u biti govorimo o nekakvoj razvojnoj politici. Nacionalna informacijska infrastruktura će se financirati sa 41% manje sredstava. Dakle, 70 milijuna kuna će dobiti manje taj taj segment no godinu dana ranije. Agencija za odgoj i obrazovanje slično. Prolazi usavršavanje učitelja. Tu nemamo stavku za 2006. ali imamo komparacije sa onim što smo predviđali na početku godine. Sad rebalansom predviđamo 34% manje sredstava za usavršavanje učitelja, 16% sredstava manje za obrazovanje odraslih, a ta stavka je posebno zanimljiva ako je analizirate dalje za obrazovanje, za razvoj obrazovanja odraslih. Dakle, 16% manje ali vrlo zanimljivo od toga će 60% ići za službena putovanja. Dakle, osnovna metoda razvoja obrazovanja odraslih se sastoji u službenom putovanju. Na kraju premijer je jutros rekao da u rebalansu proračuna neće biti zakidanja razvojne politike. To je točno, jer Hrvatska nema razvojne politike, pa nemamo što ni zakinuti. Ali, ako se posebno ravnamo brojevima i veličinama koje sam ja sad iznio onda svakako ne možemo biti zadovoljni. Mi se nećemo ovakvom politikom ni približiti onim obvezama koje imamo prema Bolonjskom procesu glede izdvajanja za visoko školstvo i znanost, ni približit se nećemo tim stopama. Vi znate što one predviđaju, koji su to iznosi i što bi trebali raditi da bi im se približili. baš sve razvojne stavke u rebalansu proračuna znatno sporije rastu nego sam proračun zar takav proračun možemo zvati razvojnim proračunom, a ne koristimo ni minimalne mogućnosti toga proračuna. Ja smatram da to nije razvojni proračun. To je proračun koji usporava razvoj Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Majdenić. odnosno izdvaja za obrazovanje i znanost što uopće nije točno. Evo, ulaganja u obrazovanje i znanost u proračunu 2007. dakle onom osnovnom povećana su za 8,9% odnosno za 853 milijuna kuna u odnosu na 2006. a rebalansom su povećana za dodatnih 291 milijun kuna. Osnovno školsko Osnovno školsko obrazovanje dobilo je 104 milijuna kuna dodatno, srednjoškolsko 41, visoko školsko obrazovanje 37 milijuna, znanstveno-istraživačka djelatnost 17 milijuna, informacijsko, tehnologija, šport i međunarodna suradnja 93 milijuna. Dakle, ukupno 291 milijun dodatnih sredstava.

Znači, Vlada Republike Hrvatske i ovim rebalansom proračuna pokazuje upravo tu razvojnu komponentu kako u dijelu izgradnje gospodarske infrastrukture tako i u dijelu izgradnje društvene infrastrukture. I još jedan navod kojeg je on kao profesor zasigurno primijetio. Ovdje je sigurno velika količina materijala, brojeva i svega ostaloga. Ali evo ja, demantirajući njegov netočan navod potvrđujem i iskazujem zahvalnost Ministarstvu financija na čelu s ministrom da su nam ovo ipak približili na jedan transparentan, dostupan, valjan način počevši od ovog CD-a jer moramo imati u vidu da su ovdje sve ove naše liste iskazane sadržajno, pojedinačno ali na kraju i konsolidirano. Znači, mogli su se podaci koristiti apsolutno u svakom trenutku sadržajno na mjestu gdje oni i jedu. Zahvaljujem. **Milinović, Darko Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ma ima nekoliko stvari koje ovim rebalansom proračuna jednostavno trebalo sve obuhvatiti po mom mišljenju jasno, a nije. To je prije svega borba protiv droge. Poštovana gospodo, u protekla dva mjeseca, to je podatak koji me naprosto frapirao na području Grada Rijeke, bliže okolice od over doze ili direktne posljedice s drogom stradalo je osmero mladih ljudi u dobi recimo do 20 ili oko 20 godina. U istom periodu u Istri je, znači od početka godine do danas, stradalo dvoje mladih ljudi prema riječima voditelja jednoga takvoga centra doktora Ivančića. Inače, imali smo u zadnjih 9 godina otprilike u Istri kada gledamo trend od tri do devet predoziranih pod navodnicima. Prosjek je godišnje negdje oko njih petero. Što želim time reći? Zašto tako započinjem ovu diskusiju? Jednostavno zalažem se da se ovim rebalansom osiguraju sredstva za testiranje na drogu te djece koje pohađaju završne razrede osmogodišnje škole, odnosno djece koja idu u srednju školu, odnosno dečki i cure koji pohađaju fakultet. Ako smo u ovom proračunu mogli osigurati što je hvale vrijedna inicijativa znatna sredstva za ove besplatne udžbenike, odnosno udžbenike, udžbenike, domove itd. onda ne vidim problem da ne bi, ako postignemo jedan konsenzus možda taj konsenzus treba prije svega postići jedna stručna javnost a ne zastupnici da osiguramo i potrebna sredstva na testiranje na drogu. Drugo što bih želio reći je slijedeće. Logika je jasno jasna. U proračunu imamo negdje oko 5 milijardi kuna više ove godine no što smo planirali krajem 2006. Ako je tome tako onda je to znak ili nam ide pod navodnicima jako dobro čime se ne bi trebali baš zanositi ili bi možda s druge strane upravo zbog takvih financijskih pokazatelja trebali smanjivati poreze ili bi možda trebalo reorganizirati cijelu zemlju i kao što neki zastupnici se zalažu državu decentralizirati i regionalizirati. Govorimo o rastu od 7%. To je za hrvatske prilike impozantno, znam da je u Istri već nekoliko godina preko 11%, međutim to nikoga nije impresioniralo, nije to ni bitno, ali mislim da bi bilo možda dobro, to sam govorio i jutros ispred kluba IDS-a kada bi možda otvorili jednu raspravu i poveli diskusiju o potrebi smanjivanja PDV-a recimo sa 22% na 20, možda i na 18%. minus 4 tih poena to bilo previše, to bi bio ekvivalent negdje od 6,8 milijardi kuna, ali mislim da već danas zemlja može realno PDV spustiti na 20% ili da bi možda jednako tako bilo oportuno uvesti neke diferencirane stope prije svega na čitav niz prehrambenih artikala. Kada bi to učinili mislim da bi postigli znatnu uštedu kod naših građana iako ja za razliku od nekih zastupnika radujem se da proračunski kapaciteti naših općina, županija, gradova itd. rastu, jer kada tome ne bi bilo tako onda ni milijun i 80 tisuća umirovljenika koliko ih ima na današnji dan ne bi mogli očekivati povećanje svojih mirovina, onda ni ovi koji su zaposleni, a koji dobivaju plaću iz tog javnog sektora ne bi se mogli nadati nekim povišicama. Kada taj proračun ne bi rastao ni prilike u zdravstvu se ne bi mogle sanirati itd., Što još želim primijetiti? Jasno je kada govorim i spominjem penzionere zalažem se za izjednačavanje starih, novih umirovljenika. Vjerojatno će to biti učinjeno na onoj idućoj sjednici ovoga Doma jer je taj problem urgentan, to treba riješiti odmah, a čini mi se i logičan nastup tijekom jučerašnjih dana Državnog inspektorata u Medulinu gdje se plijeni tzv. falš roba, ali se opet u raciju krenulo iz Istre. Zašto se nije krenulo iz Zagreba, Zadra, Metkovića, Imotskog, Sinja, Slavonskog Broda ne znam, nego baš iz Istre, ali apsolutno stojim iza toga. Red treba zavesti jer u neredu stradavaju oni koji uredno podmiruju svoje obveze, prije svega prema državi i tako mi nije krivo zbog tog detalja, ali mislim da te akcije ili slične moraju biti permanentne tijekom cijele sezone i u svakoj od hrvatskih županija. Ono što je možda posebno intrigantno, to je obećanje Vlade da će se u slučaju da grad Opatija ne dobije 25% plus jedna dionica, da će ona biti ta ili ne znam hrvatski fond ili šta je ostalo od Hrvatskog fonda za privatizaciju koji će joj u slučaju da izgube spor doznačiti taj ekvivalent u novcu od tih 25% plus jedne dionice. To bi negdje moglo dostići iznos od 300, 400, 500 milijuna kuna, šta ja znam koliko. Jučer je ili prekjučer zapravo glasnogovornica Upravnog suda potvrdila da bi se upravnim spor u kojem "Essen Holding" tuži bivšu komisiju za vrijednosne papire, danas nam je to HAMFA zbog vlasništva nad "Liburnija" "Liburnija" hotelima, trebao rješavati početkom jeseni. Mislim da i naši suci čekaju zapravo izborni rasplet, ali inače što je interesantno. Pustimo što Holding" prodaje te svoje dionice, zanimljivo je da je početni dug države prema "Essen Holdingu" povisio se i da sada iznosi između 1,2 milijarde, 1,3 milijarde kuna plus 15% kamata godišnje. Još uvijek čekamo ocjene legalnosti onog ugovora kojega je potpisala Vlada s gradom Opatijom 14.6. ako se ne varam. Taj rok za ocjenu te legalnosti je 29.7. i želim vjerovati da će normalno tijela dati jedno pozitivno mišljenje. Ono što me isto tako tangira, što mi je na duši to su prilike u "Lencu" odnos prema kooperantima, "Lenac" danas radi, 600 je tamo ljudi zaposleno, 300 kooperanata. Obveze ispoljavaju uredno u roku od 30 dana. Ja znam da na "Lencu" će prvaci ove Vlade dobiti otprilike onoliko glasova u Primorsko-goranskoj županiji koliko ih je Račan 2003. dobio gradnjom Dalmatine u Zadarsko-kninskoj županiji i utoliko za mene "Lenac" ni na koji način ne treba biti političko pitanje, to se ne politizira, već se ga mora doživljavati isključivo kao egzistencijalno i jasno prvorazredno gospodarsko pitanje. Međutim, zašto ja sad spominjem te nepodmirene obveze kroz stečajni plan kooperantima. Jer ako želimo taj postupak okončati u ovoj godini sumnjam da će to ići bez intervencije Vlade. Međutim, nešto drugo je za mene daleko intrigantnije. To je što će ovaj Dom sutradan usvojiti ovaj okvirni program za refinanciranje, ne znam kako se točno sada zove hrvatskog gospodarstva u iznosu od 100 milijuna eura kojega je ministar Šuker potpisao sa prvacima Svjetske banke, zadužene za Hrvatsku, a gdje se planira da će se prodati udjeli jednog od hrvatskih velikih brodogradilištima. Mislim prije svega ili misli se prije svega na "Uljanik". Ako se to dogodi jao si ga i "Uljaniku", jao si ga i "Lencu" i mislim da takvu jednu političku drskost i gospodarsku štetu nitko, barem ne od Vlade neće učiniti ja bih rekao Istarsko primorsko-goranskim prostorima. Za kraj još jednu stvar. O brodogradnji se ovdje na žalost malo govori. Ogroman napor čini Vlada da nešto stabilizira. Na žalost ne ide joj od ruke. Veće su dubioze u hrvatskim velikim brodogradilištima nego u "Lencu", ali oni su državna poduzeća pa se tu ne bi trebalo ništa bitnije događati osim što ćemo iz godine u godinu morati usisavati u ta društva milijarde i milijarde kuna. Ono što ja osobno želim da se osigura barem potreban novac za projektnu dokumentaciju željezničkog tunela kroz Učku. Time ne da bi dobila Istra, Istra bi ovdje možda najmanje dobila. Najviše bi dobio Grad Zagreb, Hrvatske željeznice, jer bi na taj način ta naša željeznica bila povezana s Italijom dalje prema Francuskoj, Barceloni i tome slično. Sumnjam da će se nešto po tom pitanju učiniti, ali ako ove godine idemo u raspisivanje natječaja za tri tunela cestovna dužine možda 15-tak kilometara, ako ove godine idemo za raspisivanje natječaja za jedan željeznički tunel dole kraj Zadra u dužini nekih 3 kilometra, mislim da bi trebalo već jednom otvoriti pitanje i ovog željezničkog povezivanja Istre s maticom domovinom a ne da se taj promet odvija preko susjedne nam Slovenije.

Netko me je isključio. Kolega Kajin! Ja se slažem dakle testiranje na drogu da, ali to nije rješenje problema o kojem ste počeli pričati. Naime, rješenje je u prevenciji ovisnosti. Nadam se da se slažete, a to je problem ovoga rebalansa. Pogledajte kako se planira izdvajati za izvannastavne aktivnosti učenika u osnovnim i srednjim školama. Kako ih namjeravamo skinuti sa ulice? Koliko više sredstava namjeravamo za te zadatke prema mladima? Kako pomoći njihovim nastavnicima da realiziraju te izvannastavne programe? Pogledajte malo proračun pa ćete vidjeti. I ovdje ćete negdje naći možda mali porast. Ali porast koji je srazmjerno porastu proračuna, ono što je maloprije kolegica ispravila pa nisam mogao reći, koji je znatno niži od porasta samoga proračuna, stope rasta proračuna. Vlada time nam šalje jasnu poruku što misli o ovim segmentima o kojima ste govorili vi i ja. Odgovor na repliku. da nam djeca naprosto ne bi od toga stradala. Svi se mi slažemo da je to ogroman problem. Ponavljam, osmero mladih ljudi, kad sam pročitao taj članak u "Novom listu" naprosto zgrozio sam se, u zadnjih dva mjeseca preminulo je u Rijeci ili u neposrednoj blizini Rijeke. Razgovarao sam i jutros sa ljudima iz Županije Istarske. Kažu od početka godine do danas dvoje, moguće je očekivati da do konca godine će još netko stradati. Imamo situaciju da nam od droge umire jedna petina ili jedna četvrtina ljudi koliko stradava na našim prometnicama. Ja znam da je to toliko ozbiljno pitanje da se njime prvenstveno, dominantno trebaju baviti jasno uz roditelje stručnjaci. Ali mislim, ako možemo i sami na neki način pridonijeti osiguravanjem određenih sredstava i ako bi možda taj pristup testiranja tome pridonio da sve trebamo učiniti da osiguramo sredstva i da na taj način barem taj način barem "jedne brige" pokušamo riješiti roditelje. I da dobiju jedno dodatno povjerenje u institucije u koje šalju djecu. evo, govorim to iz srca, ne govorim tu kao netko tko je imao taj problem u obitelji, ali bojim se da taj problem može svakoga pogoditi. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Božidar Pankretić. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Zlatko Koračević. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Riječ ima uvaženi zastupnik Nikola Vuljanić. U dvorani je i ima pravo na riječ. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma već je dosta argumenata podijeljeno oko proračuna ovdje, konačno vidi se i po broju prisutnih da su ljudi uglavnom iscrpili ono što imaju namjeru reći. Međutim čini mi se da bi trebali još par aspekata naglasiti. Vrlo je pohvalno da proračun raste, vrlo je pohvalno da raste tako što raste prihod države. Međutim nije pohvalno kad se to zasniva na sustavu ki bi da bi, a čini mi se da je u ovom trenutku to rezon. Porast bruto društvenog proizvoda u prvom tromjesječju je blizu 7% ili 7%, a konto toga rade se projekcije do kraja godine. Svi dobro znamo da je to nerealno. Svi dobro znamo da to zapravo nema smisla i da će sljedeći rebalans proračuna negdje u jesen ako do njega dođe, ako prije toga ne budu izbori zapravo vratiti stvari na nekakve realne granice od četiri do četiri i po, pa možda i pet posto stvarnog porasta bruto društvenog proizvoda. Dakle ovih 5 milijardi i nešto više novaca koji se sad pojavljuju u proračunu stoje čini mi se na klimavim nogama, broj jedan zbog ovih pretpostavki. A broj dva zato što je porast bruto društvenog proizvoda u prvom tromjesječju dobrim djelom bio diktiran porastom potrošnje. Nešto se prodalo, nešto se podijelilo ljudima, prije svega umirovljenicima. Onda se dosta toga ubacilo u potrošnju. Došlo je do rasta PDV-a i to se odjednom iskazalo kao nama puno bolje ide. Ma ne ide nam puno bolje. Prodali smo komad Em porodične imovine nema neograničeno i baš se sve ne može prodati, nešto mora i ostati u kući. Dakle ulaz je dubiozan. Izlaz odnosno potrošnja. Ne znam jeste li možda pogledali amandmane na proračun, kad je donašan proračun za ovu godinu tamo s kraja prošle godine. Ti amandmani se dobrim dijelom poklapaju sa ovom kolonom porasta u sadašnjem rebalansu proračuna. Vlada je prihvatila amandmane opozicije, na koncu balade jednim dobrim dijelom, barem u generalnim stavkama, ne u detaljnoj raspodjeli ali u generalnim stavkama da. Ma nije trebalo čitavog tog cirkusa. Da smo malo realni u trenutku kad se daju amandmani na proračun i kad se vidi da imaju smisla, pa Vlada koja stvarno brine o dobrobiti ove zemlje, prihvatila bi takve amandmane, ne bi ih nakon godinu, ne godinu ali eto, osam mjeseci ukalkulirala ukalkulirala u nekakav porast koji će možda biti, možda neće biti. Htio bih nešto reći i o načinu na koji odlučujemo o ovom proračunu. Činjenica da ovdje ima dvadesetak, dvadeset i pet zastupnika proizlazi i dobrim dijelom iz toga jer ljudi nisu imali vremena to pročitati a još manje proučiti. Kolega Dorić je rekao koliko je to stranica. Ja ih nisam zbrajao i množio ali cifra je u svakom slučaju impozantna. Ne moguće je da čovjek o tome stekne Mi koji smo se odlučili za diskusiju, odlučili smo se zato jer smo uzeli jedan segment i u tom segmentu pokušali sagledati čitavu sliku, plus ovaj zbirni dio u kom se vidi kamo Vlada usmjerava postojeća i dodatna, buduća nekakva sredstva. Htio bi reći par riječi o dijelu proračuna koji se tiče obrazovanja koji mi se čini ključnim, uvijek mi se činio ključnim možda zato malo jer sam profesionalno deformiran ali i zbog onog što nam je pred par godina rekao onaj irski ministar kad je bio u posjeti Republici Hrvatskoj pa su ga pitali hrvatski čelnici kako ste to napravili to irsko čudo, šta ste napravili. Pa veli najprije smo se odlučili, pa smo onda uložili izuzetno velika u obrazovanje, onda smo još malo razmišljali pa smo uložili u obrazovanje i na koncu smo još uložili u obrazovanje. Oni su shvatili što znači društvo znanja, shvatili su kud ide ovaj globalizirani svijet. Mi to shvaćamo srazmjerno polako. Naime, sredstva za obrazovanje su porasla za nekih 209 milijuna kuna prema ovom rebalansu proračuna što je pohvalno, međutim to je još uvijek ispod generalnog porasta porasta sredstava u proračunu. To je otprilike procentualno polovica. Ali treba vidjeti kuda ta sredstva idu. Od 209 milijuna kuna porasta 103 milijuna kuna ide u osnovne škole od toga 90% za plaće, za porast plaća. 45 milijuna od ovih 209 milijuna ide u srednje škole također za porast plaća. Sa 10 milijuna više financira se prijevoz učenika što je isto pohvalno i što je lijepi predizborni potez ove Vlade i mislim nema Vlade koja ne bi to iskoristila da nešto tako popularno napravi, i dobro da je to napravljeno. 38 milijuna odlazi u visoko obrazovanje viška također uglavnom za porast plaća. 16 milijuna kuna odlazi za znanstveni i tehnološki razvoj, 10 milijuna za institute, za rad u znanstvenim institutima i 80 milijuna za subvencioniranje udžbenika za, pretpostavljam da su to udžbenici za prve razrede srednje škole ovo što je Vlada obećala. Dakle, sve to skupa je pohvalno, sve to skupa je dobro ali sve to skupa s jedne strane samo krpa dosadašnju groznu situaciju gdje profesor u srednjoj školi zarađuje 4 tisuće kuna po prilici na razini malo bolje plaćene konobarice u malo boljem zagrebačkom kafiću, naravno bez bakšiša. I situaciju u kojoj su škole i fakulteti uglavnom na rubu preživljavanja. Ne zna se točno da li će se idući mjesec moći platiti troškovi ili ne. To, dakle potezi ove Vlade u ovom segmentu pokrivaju tu situaciju i čine ju malo snošljivijom prije izbora što je isto pohvalno, Vlada nastoji pridobiti i taj dio biračkog tijela ali od razvoja, od stvarnog ulaska u društvo znanja u tim potezima nema ama baš ništa. Slična situacija je u zdravstvu. Kompletan porast od milijardu i čini mi se 200 milijuna kuna, mislim da je toliko, odlazi u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dakle za pokrivanje troškova i dugova koji su nastali Situacija će se malo primiriti ako stvarno ti novci dođu, ako se ostvari proračun situacija će se malo primiriti, neće biti toliko prigovora kako ih je bilo do sada ali riješit se neće ništa. I vidim da mi vrijeme ističe. Još samo jedna jedna stvar koju je Vlada obećala napraviti baš u ovom rebalansu proračuna a to jest osigurati sredstva za ostvarenje one naše odluke o aktiviranju ZERP-a početkom iduće godine. Za veletržnice Vlada je izdvojila 2 milijuna kuna, za ribarsku flotu subvencije 25 milijuna kuna i za obalsku stražu 24 milijuna kuna. E sad smislite što će se s time napraviti i koliko ćemo mi sada moći se recimo ravnopravno boriti sa švercerima i sa talijanskim ribarima i drugim europskim ribarima kad ponosno proglasimo naš ZERP i kažemo e sad to je naše. S tim novcima neće moći ništa napraviti. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Jelkovac. ne znam na koji način ispraviti njegovu izjavu da je rebalans rađen po principu ki bi da bi i na bazi prvih pet mjeseci. On nije rađen samo na bazi prvih pet mjeseci, on je rađen i na temelju projekcija ali naravno kod projekcija treba uzeti bazu dosadašnje ostvarenje jer ja doista ne vidim drugog načina na koji se neka budućnost može planirati nego i analizom onog što je bilo u prošlosti. slijedeća stvar koju želim ispraviti je njegova izjava da je razlog ovog povećanja porast potrošnje temeljeći to na izjavi da raste porez na dodanu vrijednost. Ako gledate na stranici 4 ovu tablicu onda ćete vidjeti da od onih značajnijih izvora PDV raste puno manje i nego što raste porez i prirez na dohodak i porez na dobit. Prema tome, nikako ne može stajati ova vaša izjava. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao ovo što je kolega Jelkovac rekao da je napravljen po sustavu "ki bi da bi", ja istina ne znam šta bi to baš točno značilo "ki bi ali znam da je rebalans rađen na osnovu točnih pokazatelja a to da je porez na dohodak veći za 244 milijuna kuna, prihodi od poreza na dobit za 700 milijuna kuna itd., zatim da su u 2007. godini prihodi poslovanja za 3 milijarde i 496,9 milijuna kuna manji od rashoda. Zatim je rekao da nije nam potreban ovaj cirkus, to apsolutno se ne može nazvati cirkusom, to je redovita procedura rebalansa proračuna što se radi na svim nivoima i na jedinicama lokalne samouprave i dalje. Zatim, da je situacija u zdravstvu, da se ništa nije napravilo ni sa zdravstvom, da i situacija će se malo primiriti itekako se napravilo jer će se podmiriti sva dospjela potraživanja. I to je prvi puta da su se sva dospjela potraživanja podmirila bez dodatnih zaduživanja što do sada nije bio slučaj. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Markovinović.

Pa ja znam da plaća nije dovoljno velika ali možda je prosjek plaća u srednjoj školi 4000 kuna, sa čistačicama, domarima, ložačima i slično. Plaće su ipak veće bar 1000 kuna, a ja vam samo mogu reći da u osnovnoj školi koja ima manje plaće od srednje škole je to već i prosjek preko 5000 kuna. Tako da evo ne bih htio da obmanjujemo javnost tim prije što i srednjoškolski sindikati su velim potpisali ugovore sa Vladom i da se to ispunjava opet velim na vašu žalost. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, evo zastupnik Nikola Vuljanić je rekao da je cijelo povećanje prihoda je to što smo prodali porodičnu imovinu što uopće nije točno. Ovi povećani prihodi odraz su većeg ubrzanja gospodarskih aktivnosti, a time su i povećani, time time je došlo do povećanog priljeva proračunskih sredstava, a isto tako treba reći da i ovo Ministarstvo financija vodi jednu uspješnu borbu protiv sivog tržišta pa je i to doprinos ovim povećanim prihodima. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Zvonimir Sabati. Nije u dvorani, gubi pravo na raspravu. Dragutin Lesar, nije u dvorani gubi pravo na raspravu. Biserka Perman, odustala.

ističući njegovu poticajnost i razvojnost. Ali teško je složiti se s tim ako tu poticajnost i razvoj ne možete iščitati iz proračunskih stavki koje su svedene uglavnom pod zajedničku kapu iz koje će onda Vlada dijeliti prema tko zna kojim kriterijima, tko zna kojom dinamikom i tko zna kojim aršinima. Vjerojatno prema predizbornim potrebama HDZ-a! Uspjela sam pronaći samo 11 aktivnosti i projekata iz Primorsko-goranske i 7 iz Istarske županije koji se poimence mogu locirati i u ovom proračunu. Podsjećam da se radi isključivo o ranije preuzetim obvezama. Dakle, od novih investicija i razvojnih projekata nema ničega. Cijeli komad kolača iz ovog proračuna za ove dvije županije može se svesti na nekih 400 milijuna kuna što je manje od pola posto ukupne proračunske mase, a ni rebalans nije promijenio to stanje. Pitam se gdje se tu očituje regionalni razvoj i decentralizacija države. Čitav niz projekata ostao je nepokriven. Istaknut ću samo Zračnu luku “Rijeka“ i riječku obilaznicu, odnosno dionicu Orehovica - Diračije koja je spojnica autoceste Rijeka – Zagreb i autoceste Rupa – Rijeka – Žuta Lokva na kojoj su izgrađena 4 vijadukta od nikuda nikamo bez ikakve naznake o tome hoće li i kada biti dovršena. turistička sezona je započela i ježim se od pomisli na prošlogodišnje prometne kolapse na obilaznici i u samom centru Grada Rijeke. Treba se prisjetiti i čitavog niza projekata i kapitalnih investicija u ove dvije županije na koji smo ukazivali svojim amandmanima prilikom donošenja proračuna za ovu godinu, a koji nisu ni na koji način uzeti u obzir iako su itekako opravdani, a za koje ni u ovom rebalansu nema ni lipe. Oni se odnose na sanaciju i dogradnju objekata lučke infrastrukture na Cresu, Lošinju, Krku, Rabu, Jablancu, Umagu i Puli, zračnih luka Rijeka, Grobnik i Rab, cesta u Primorsko-goranskoj županiji, objekata u zaštiti okoliša, kulturnih, školskih i zdravstvenih objekata u Rijeci, Puli, Kastvu, Matuljima, Delnicama, Rabu, Pazinu. Nasuprot tome, oko šest milijardi kuna svedeno je na dvadesetak proračunskih stavki iz kojih nitko ne zna koliko kome pripada. Radi se o decentraliziranim funkcijama, regionalnom razvoju, brodogradnji i brodarstvu, prometu, turizmu, obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Želim se posebno osvrnuti na glavu sporta u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Za programe, za potrebe programa javnih potreba u sportu, odnosno Hrvatskog olimpijskog odbora predviđeno je oko 72 milijuna kuna što je tri milijuna manje nego 2005. godine, a za 2006. je bar u obrazloženju proračuna bilo navedeno kolika su izvorna proračunska sredstva za sport, a koliko su sredstva iz igara na sreću, pa je bilo vidljivo da su ona na razini 30 milijuna kuna već sedam godina. Sada čak ni u obrazloženju proračuna ne piše koliko se iz proračunskih sredstava stvarno izdvaja za sport. Prisjetimo se da je za 2006. godinu bio planiran približno isti iznos koji je rebalansom polovinom prošle godine smanjen za gotovo 10 milijuna. Kako je ovaj prijedlog približno približno isti kao ove godine, jasno je da su ulaganja u sport ponovo drastično smanjena. Tako nam ni novi Zakon o sportu ne može pomoći da bi se stanje popravilo posebice kad se zna da čitav niz vrlo značajnih podzakonskih provedbenih akata nije donesen od kojih su najvažniji Nacionalni program sporta, a smanjenje stavki Nacionalno vijeće za sport na 46% plana i preoblikovanje sportskih klubova na 60% samo za sebe govori o stvarnim namjerama Vlade i nadležnog ministarstva po pitanju oživotvorenja Zakona o sportu. Ne znam zašto su napušteni projekti obnove i izgradnje sportskih objekata, prevencije nasilja u školama sportom, poticaj sporta u vrtićima i učeničkim domovima, sportski programi prevencije ovisnosti i programi standarda za izgradnju sportskih objekata. Za poticajne programe ravnopravnosti spolova u sportu iznos od 200 hiljada smanjen je ovim rebalansom na sto hiljada, razvoj sporta na otocima iznos je iznos je ostao na simboličnoj razini od 200 hiljada kuna, a poticanje olimpijskog sporta na Bjelolasici smanjeno je od 9 i pol milijuna od prošle godine na 8, a ovim rebalansom na 2,7 milijuna. Za Hrvatski para olimpijski odbor predviđeno je dva milijuna manje nego lani. U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi podsjetit ću da su u okviru programa borbe protiv zaraze HIV-om odnosno protiv AIDS-a napušteni projekti edukacije o HIV-u i AIDS-u u srednjim školama, pristup testiranju i konzultacijama o HIV-u i AIDS-u, psiho socijalna pomoć oboljelima od HIV-a i AIDS-a kao i smanjivanje rizičnog ponašanja u rizičnoj populaciji. Pitanje je zašto kad je rizik od ove opake bolesti sve veći u društvu, a i s obzirom na broj ovisnika i rizičnih skupina. Zbog svih ovih razloga ne mogu dati svoju potporu ovom rebalansu, a s obzirom na dosadašnju praksu donošenja proračuna nisam podnosila amandmane vezane za spomenute projekte u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji nego samo dva amandmana koji se odnose na područje sporta. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Jelkovac. **Jelkovac, Vlado (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolegica Perman rekla je citiram: "Vlada će dijeliti novce prema tko zna kojim kriterijima i tko zna kojom dinamikom". Mislim da to treba ispraviti jer takova izjava ne može stajati. Zna se kako se dijele, odnosno raspoređuju novci i kojom dinamikom. Novci se raspoređuju u skladu sa pozicijama u proračunu koje će nadam se sutra usvojiti ovaj Dom, a dinamikom u skladu sa punjenjem proračuna do konca proračunske godine. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. Povreda Poslovnika, izvolite. Kolega je povrijedio članak 209. Poslovnika jer je ispravljao moj netočan navod koji uopće nije netočan. Naime ja nisam tvrdila kako će Vlada dijeliti, ja sam se upitala kao pitanje postavila kojim aršinima i na koji način će to … Prema tome nisam ništa ustvrdila što bi on trebao ispravljati. **Milinović, Darko (HDZ)** Ali ne mogu ja biti sudac koji će presuditi koji je navod točan, smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. štovana kolegice. Nije točno da su ulaganja u šport drastično pala. Novim Zakonom o športu ostvarene su pretpostavke za poticanje razvoja vrhunskog sporta i profesionalnih športaša. U proračunu za 2006. godinu za šport je izdvojeno 124,4 milijuna kuna što je 59% više u odnosu na izdvajanje 2003. godine, a sada dodatna izdvajanja za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa također povećava onu stavku za koju vi kažete da su ulaganja za šport drastično pala, pače suprotno od toga.

gdje sam se ja osvrnula na izdvajanje o sportu što nije točno jer je u ova izdvajanja koja su ovdje navedena i u proračunu i u rebalansu, uključena i izdvajanja iz Hrvatske lutrije, odnosno iz igara na sreću što ranijih godina nije bio slučaj. Dakle nije ispravila moj netočan navod. **Milinović, Darko (HDZ)** Ne radi se o povredi Poslovnika, budući drugi put uzastopce kršite Poslovnik, dodjeljujem vam opomenu. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Majdenić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo zastupnica Perman je rekla da je ovaj rebalans proračuna rađen prema predizbornim … Hrvatske demokratske zajednice što to nije točno. Ovo je jedan kvalitetan i realan proračun kojim se uvećani povećani prihodi ulaže u daljnje ulaganje u ravnomjeran regionalni razvoj u znanje izvrsnost, izdvajaju se za sustav potpora poljoprivrednicima, ribarima i hrvatskom selu, izgradnja socijalno pravednog društva i mislim da bi to trebao biti program svih stranaka. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Potpredsjedniče, evo kolegica je rekla da za prevenciju HIV-a i sve ove druge stavke u tom smislu da su smanjene, što nije točno. Ako pogledate lijepo ovdje da stavke nisu ni jedna od njih nije smanjena

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Ja ću se samo kratko osvrnuti na rebalans proračuna za 2007. godinu gdje su proračunski prihodi veći za 5 milijardi kuna. Svjedoci smo da u sredstvima javnog priopćavanja, elektroničkim medijima smo vidjeli pozitivno reagiranje stručnih krugova, ali i pozitivno reagiranje najšire javnosti s obzirom na učinke koje je polučila ova Vlada u protekle nepune tri i pol godine. To je svakako rezultat gospodarske i socijalne politike koji je Vlada provodila u ovom u ovom mandatnom razdoblju. Želio bih samo istaknuti ono što je već i od strane predlagatelja, a i od strane nekoliko kolega i kolegica rečeno. Mislim da su ti podaci nezaobilazni, da je realan rast bruto domaćeg proizvoda 7%, deficit je 2,6% i ono o čemu se danas često pričalo jest pitanje jest nezaposlenost, odnosno zaposlenost. Evidentno je da nezaposlenosti, anketna stopa nezaposlenosti bila 11,2% a prema Državnom zavodu za statistiku s obzirom na evidentirani na Zavod za zapošljavanje 16,6%. Međutim u 2007. godini u travnju stopa nezaposlenosti je sada 10,6% anketna a 15,9% prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ako usporedimo te podatke sa 2001. i 2002. odnosno 2003. godinom, očito je da je otvoreno novih 80-85 tisuća radnih mjesta i samo ću spomenuti to da u 4. mjesecu ove godine ukupno zaposlenih je milijun i 470 tisuća, znači bez efekata sezone koja je pred nama i da ćemo sigurno na kraju godine biti u blizini ili oko cca milijun i 500 prosječno zaposlenih tijekom 2007. godine. Spomenuti ću to da je 2003. godine broj zaposlenih na razini cijele godine bio milijun Svakako bih istaknuo i činjenicu da ovim rebalansom proračuna rješava se pitanje koje je već nekoliko godina, 7-8 godina je aktualno u Hrvatskoj, to je pitanje rješavanje duga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ono što mene kao zastupnika koji dolazi iz područja koje je ipak na neki način ekonomski način inferiornije, jest pitanje ravnomjernog razvoja cijele Hrvatske poglavito ovih krajeva kao što je Dalmatinska Zagora, područje Cetinske krajine, grad Sinj i tako. Smatram da ekonomski nerazvijenim područjima ova Vlada apsolutno i putem proračuna a poglavito kroz državna javna poduzeća da dosta toga radi, da dosta pomaže. Svjedoci smo otvaranja novih radnih zona i smatram da poticajima od strane Ministarstva gospodarstva kad je riječ o radnim zonama te poticajima za malo i srednje poduzetništvo i Fonda za regionalni razvoj kao i Ministarstva poljoprivrede da su napravljeni značajni i veliki pomaci. Međutim nezaobilazna, nezaobilazna su svakako državna javna poduzeća pa ću samo spomenuti da smo baš prekjučer u Sinju imali otvaranje nove vodospreme i rekonstrukciju crpne stanice koja pokriva 75 tisuća ljudi. To je znači buduće cijele Cetinske krajine plus dobar dio Dalmatinske Zagore i na tu, na taj vodoopskrbni sustav ostavljeno je još 5 gospodarskih zona. ako ne riješimo ove temeljne stvari po pitanju infrastrukture onda nema ni razvoja gospodarstva. I upravo vidimo da to ova Vlada i nadležna ministarstva rade. Svakako bih spomenuo i Hrvatske ceste. Mogu reći da ovih dana će biti natječaj za rekonstrukciju dvije državne ceste, jedne koja poveziva Sinj sa Mućem i druge Sinj sa Vagnjom, to je granica prema Bosni i Hercegovini. I smatram da uz brzu cestu Sinj-Split otvaraju se nove perspektive za razvoj, za razvoj Cetinske krajine, a mislim da se tako radi i na drugim područjima Dalmatinske Zagore. Drugim riječima ljudi trebaju ostati, trebaju biti dobro povezani, prometno povezani i treba riješiti pitanje hvala Bogu i energetike. U svakom slučaju kad je riječ o razvoju gospodarstva koji se danas nameće kao jedan od prioriteta ove hrvatske Vlade ali i svih vlada do sada, smatram da treba uspostaviti a to je ova hrvatska Vlada uspostavila jedan partnerski odnos, znači Vlada, poduzetnici i jedinice lokalne samouprave.

Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, kolega Bitunjac je otvorio jednu vrlo interesantnu temu koja se zapravo vodi na ujednačeni ili jednaki razvoj svih krajeva Republike Hrvatske. I u tom pogledu treba ipak povući jednu finu razliku znate koja je na prvi pogled je semantička ili formalna, je zapravo veoma, veoma sadržajna. To je pitanje jednakog pristupa. On u svojoj može značiti jednako priznanje za, isto jednako priznanje za iste sposobnosti, a drugo je pitanje kada se govori o jednakom startu. E sad jednaki start treba proizvesti, treba stvoriti uvjete da u jednakim mogućnostima jednako svi krajevi Republike Hrvatske mogu u razvoju krenuti. Činjenica je htjeli mi to ne htjeli, a kamo sreće da smo mnoge stvari mogli izbjeći da nije bilo velikosrpske agresije, da nije bilo rata, da nije bilo razaranja, da nije bilo svega onoga što je uz to proizvedeno i proizašlo i proizvedeno i proizašlo jednim dijelom iz loše pretvorbe i privatizacije, ali je nažalost konstatacija koja se mora na osnovu svih tih stvari povući da su pojedini dijelovi Republike Hrvatske u gospodarskoj, u infrastrukturnoj situaciji u nejednakom startu. I ovdje se otvara pitanje ne povodom rebalansa nego povodom koncepcije i strategije razvoja Republike Hrvatske a proračun treba biti instrument njegova ostvarivanja zapravo kako stvarati jednaki start za sve naše područje i sve naše regije da bi mogli ujednačeno se razvijati i istodobno dati ukupni doprinos razvoju Republike Hrvatske. To je bit stvari. Ja se slažem kad vi … /Govornik se ne razumije./ … to za Sinjsku krajinu. Ali kad pogledate u cjelini onda je problem puno, puno ozbiljniji nego što je pitanje same jednakosti. **Milinović, Odgovor na repliku. nasljeđa koje već decenijama, godinama postoji, koje je prisutno i smatram da upravo gospodarskom politikom, politikom ravnomjernog razvoja ova Vlada u rješavanju u prvom redu komunalne i druge infrastrukture stvara preduvjete da bi oni koji su danas inferiorni, oni koji moraju ići sa svojih područja, ja sam ilustrirao samo Sinj i Cetinsku krajinu. Tako sam mogao govoriti o cijeloj Dalmatinskoj Zagori ili možda ne znam ni ja o nekim drugim dijelovima Hrvatske, ali s obzirom da dolazim iz Sinja onda sam i to htio ilustrirati, ali smatram da Vlada

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre meni se čini da smisao ovog rebalansa proračuna za 2007. godinu je kako se dopasti biračima a ne kako osigurati razvoj zemlje? Ovaj posljednji rebalans Vlade je znakovit. Naime može se napraviti paralela sa tri prijašnja rebalansa, ona su takva da je svaki rebalans dizao prašinu, ali nije se puno mašina odnosno možemo ga usporediti sa automobilom micala sa mjesta. Vidi se kada se usporede sva tri rebalansa da je bilo previše vrludanja, financijskog lutanja, … /Govornica i da je umjesno pitati se ima li uopće pilota u avionu odnosno ima li Vlada gospodarskog stratega koji bi znao rukovati komandnom palicom i pravilnom raspodjelom novca koji mi skupi sposobni ministar financija. Ja naravno želim čestitati na ovih 5 milijardi kuna skupljenih u proračunu, ali kao što sam rekla nije dovoljno biti računovođa državne riznice ili sakupljač novca koji kontrolira ulaz i izlaz novca nego treba biti doista i gospodarski strateg koji će na primjer umjesto povećanja novca za nezaposlene 200 kuna, umjesto povećanja broja nezaposlenih ulagati te novce u smanjivanje nezaposlenih odnosno otvaranje radnih mjesta. Odnosno osiguravanja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta. To bi radio gospodarski strateg. Pa je ovo očiti pokazatelj da je ovo čisti izborni rebalans. Ja neću sad govoriti kakav je bio rebalans proračuna u 2004. On je bio u znaku povećanja prihoda od dividende HT-a i trošarina. Tada je ministar financija govorio kako će se smanjiti ogromni vanjski dug, a u međuvremenu vanjski dug je narastao na zastrašujućih 7,1 milijardu EUR-a. To je skoro otprilike, skoro 2/3 duga koji danas ima, vanjskog duga koji ima Srbija. Zastrašujuće. Rebalans proračuna u 2005. godini bio je malo depresivan. Ministar je tada najavio lošu naplatu PDV-a i trošarina. Isto tako najviše novca je otišlo u mirovine, u plaće i na stambeno poticajnu štednju i tada se Vlada jako zabrinula s pravom što politika zapošljavanja nije donijela dobre rezultate. Tada isto gospodarstvo preraspodjelom nije dobilo nikakve posebne stimulanse. Rebalans proračuna za 2006. godinu, cilj rebalansa kako je tada ministar najavljivao bio je osiguranje makroekonomske stabilnosti, veće stope gospodarskog rasta, veći životni standard građana i tada rečeno da je cilj smanjiti vanjski dug. I nakon rebalansa novca su više dobili isti ovi korisnici koji su dobili ove godine, međutim opet na gospodarskom polju nije se puno toga vidjelo. I sad gdje su ti pozitivni trendovi? Naravno da ih ima, a da li su oni toliko značajni da bi se trebalo toliko slavodobitno mahati s njima? Ja sam već danas nekoliko puta rekla koliko je vanjski dug narastao. Narastao je ne samo vanjski, nego i unutarnji, da je narastao broj nelikvidnih poduzeća. Jučer je npr. su analitičari Raifaisen banke rekli da je tijekom svibnja zabilježeno pogoršanje kretanja u robnoj razmjeni s inozemstvom, zabilježen je značajni i snažniji rast uvoza od izvoza i to na godišnjoj razini. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku vrijednost izvezenih dobara iznosila je oko 760 milijuna eura, a to je npr. u usporedbi sa svibnjem 2006. godine rast vrijednosti od 8,1%, ali istovremeno je u Hrvatsku uvezeno roba u ukupnoj vrijednosti od 734 milijuna eura, što predstavlja najviše zabilježenu vrijednost uvoza. I sad tako redom mogla bih citirati navedena kretanja, generirali su deficit u robnoj razmjeni od preko 973 milijuna eura što predstavlja godišnji rast od čak 21,1%. 21,1%. Brži rast uvoza od izvoza unatoč značajnijoj većoj bazi utjecaju na smanjenje pokrivenosti uvoza izvozom na svega 43,9%. I to su pokazatelji. Možemo se mi na njih ljutiti, ali oni su neumoljivi. Likvidnost zdravstvenog sustava je također najgora u posljednjih 15 godina. Obavezne bolnice nikad nisu bile veće, rokovi plaćanja nikad nisu bili duži i doista dobro je da se sada odlučilo konačno, a bilo je takvih pokušaja i prije, međutim bezuspješno da se najveći dio duga riješi. Međutim taj najveći dio duga se rješava, ali dug zdravstva još uvijek neće biti do kraja rješen. I sad dopustite mi da nešto kažem o proračunu Ministarstva pravosuđa. To me je sad podsjetio zastupnik Pero Kovačević. Ministarstvo pravosuđa dobilo je 74 milijuna kuna ukupno. Samo ministarstvo dobilo je 22 milijuna kuna, odnosno 20 milijuna kuna ostvaren na konto tri četiri tri četiri. Ostali nespomenuti financijski rashodi. To je potpuno novi konto. Potpuno novi konto koji nije bio u proračunu. Postavlja se pitanje zašto je uveden? To je ogromna stavka od 20 milijuna i na što će se ti novci trošiti? Molim odgovor. …/Upadica se ne čuje./… Samo malo. Stavka glava 05 kapitalni projekti. Na kapitalnim projektima Trga pravde 629154, konto 4511 dodatno ulaganja na građevinskim objektima bila su, osigurano je 32 milijuna 100 milijuna. Sada se ta stavka povećava za 11 milijuna kuna, a istovremeno tih 11 milijuna kuna skida se sa zgrade suda u Osijeku. Zbog čega se to radi? Postavljam vam pitanje zbog čega skidate osječkom sudu 11 milijuna kuna? To je sud koji je stradao u ratu, koji izuzetno dobro radi u otežanim uvjetima. Jutros je ministar, bivši ministar Hebrang govorio o osjetljivosti na rat. Pa ja ne vidim ovdje nikakvu osjetljivost na rat i na poratna stradanja i na poratne žrtve, i na poratne uvjete rada. S kojim pravom 11 milijuna kuna mičete sa osječkog suda da bi dodali splitskom sudu koji je dobio sasvim dovoljno novaca? Dakle, ugovorna obaveza bila je 39 milijuna kuna sa poduzećem "Konstruktorom". Potrošeno je 10 milijuna kuna. Sada je još dodano 11 milijuna kuna. A znate zašto je dodano? Za vantroškovničke radove. Pa se ja dragi ministre pitam otkud toliki vantroškovnički radovi na zgradi jednog suda od 11 milijuna kuna? Ja to uopće ne znam, jer ovo je dogovoreno nakon mog mandata. Ja bih na to pazila i ne bih dopustila vantroškovničke radove od 11 milijuna kuna. Prema tome, ministre vi koji vodite računa o ulazu i izlazu financija odgovorite mi na ovo pitanje, zašto je firma "Konstruktor" dobila 11 milijuna kuna za vantroškovničke radove nakon što je potpisala ugovor, nakon što je završen javni natječaj, nakon što je dogovoren iznos od 39 milijuna kuna za izgradnju zgrade? Mislim da će sa ovim, ja znam da je firma "Konstruktor" veliki izvođač radova ove Vlade, pa i kada mu ministrica pravosuđa oprašta dugove u Zadru, ali činjenica je da 11 milijuna kuna ne možete maknuti sa jednog suda, ne završiti zgradu, ne završiti u Osijeku ništa, nego to mrtvo hladno prebaciti na Split koji je već dobio dovoljno novaca i sa tim postojećim novcem se može sve završiti.

Pa evo kolegica je sa puno ogorčenja rekla da ova Vlada ne osigurava uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, a ja upravo tvrdim suprotno. Da upravo izgradnjom, opremanjem novih radnih zona, ulaganjem u magistralne vodovode, magistralne plinovode, jer investitori vam neće doći ukoliko radne zone nisu komunalno opremljene. Upravo i otvaramo radna mjesta poduzetnici, naši obrtnici ne mogu više naći radnike i tu je problem, veliki, jer jednostavno svi su zaposleni, a da se vidi najbolje po proračunu reći ću vam. Sveta Nedelja prije 2 godine imala je proračun 44 milijuna, u prošloj 67, a sad 105 milijuna kuna. Dakle, ulaganje se itekako isplatilo ne samo u radna mjesta nego i prihode lokalne samouprave. Gospodine potpredsjedniče, uvažena zastupnica rekla je da je ovaj rebalans plod financijskih lutanja Vlade Republike Hrvatske da bi ga u datom trenutku pohvalila i čestitala Vladi na 5 milijardi kuna ostvarenih prihoda. Dapače, u tom smislu je možda trebala i uputiti i svoju raspravu kasnije upravo u hvali tih 5 milijardi kuna prihoda. Ja ću ponoviti samo razloge zbog kojih je došlo do ovih 5 milijardi. Prije svega od jasno postavljene fiskalne politike, od discipline o ubiranju svih poreza i prihoda koji pridaju državi bez novih poreznih opterećenja, uz dobre pokazatelje kako makroekonomske, gospodarske, tako i one u poljoprivredi. Mislim da je to osnovni temelj zbog čega je se došlo do ovog rebalansa i do ovih 5 milijardi kuna. A kolegici uz ove objede koje je navela uz pojedine subjekte i moguće malverzacije o ovome

što hoće, naravno u granicama ponašanja u ovom Saboru. Povreda Poslovnika. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja se pozivam na povredu Poslovnika i mislim da je kolega zastupnik povrijedio članak 209. Poslovnika. Naime on nije ispravio netočan navod. Ja uopće nisam rekla ono što je on rekao. Ja sam pohvalila ministra što je uspio skupiti 5 milijuna kuna, međutim ja se nisam osvrtala na gospodarska lutanja u ovom proračunu nego gospodarska lutanja u četiri godine. A plus toga kolega zastupnik liječi neke svoje frustracije zbog izjava koje sam ja dala u jednoj emisiji vezano za njegov slučaj Zec. Mislim da to nije predmet ove rasprave i da ne može zloupotrebljavati Poslovnik na ovaj način. netočan ili točan, a kolega Bagarić je imao pravo na institut ispravaka netočnog navoda na vašu konstataciju da je ovaj rebalans proračuna rezultat lutanja ove Vlade. I teško je nas staviti u poziciju suca jel' točan ili netočan navod i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Širac. Gospodine potpredsjedniče, uvažena zastupnica Vesna Škare Ožbolt iznijela je čitav niz netočnih navoda, a meni dozvolite da joj ispravim samo jedan. Ona je izjavila da je ovaj rebalans proračuna da ga je Vlada napravila radi izbora da se dodvori građanima i narodu Republike Hrvatske što naravno nije točno. Svi mi dobro znamo da u ovom trenutku hrvatsko gospodarstvo bolje radi, da institucije Vlade bolje naplaćuju prihode, da se Vlada vrlo odgovorno ponaša, da je ocijenila da će biti veći prihodi i da podmiruje sve one troškove koje su joj stvorili njeni prethodnici i u zdravstvu i omogućila funkcioniranje zdravstva i odvaja određena sredstva za poljoprivredu i subvenciju u poljoprivredi i sve ono ostalo. po meni jedan normalni rad i normalni odgovorni odnos Vlade Republike Hrvatske prema građanima koji su korisnici i obveznici stvaranja ovoga proračuna. **Milinović, Darko

kolegica Škare Ožbolt rekla je da ova Vlada nema gospodarskog stratega i da bi gospodarski strateg razmišljao kako zaposliti te ljude, upravo gospodarski stratezi ove Vlade i razmišljaju o tome, ali ću podsjetiti o iznosima koji su stavljeni već u izvornom proračunu za gospodarske zone za poticanje poduzetništva u jednoj godini više nego u četverogodišnjem mandatu mandatu prethodne Vlade. 160 milijuna kuna Zavodu za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja određenih kategorija i za prekvalifikaciju i to je dokaz da ova Vlada da itekako ima pilota u avionu. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Majdenić. Dug po kreditima je 100 milijardi, a štednja građana je 171 milijardu i 300 milijuna kuna uz još uz veliko ulaganje u dionice. No, ja bih htjela još nešto reći, a treba pročitati časopis "Banka" pod naslovom "Dosta je neistina" gdje se kaže da je kreditni bonitet Hrvatskoj sve bolji i ovako piše, citiram: "To je jasan znak da inozemni vjerovnici ocjenjuju kako je Hrvatska i nadalje solidan dužnik, to je zemlja za koju se može očekivati da će i ubuduće biti sposobna urediti uredno otplaćivati vlastite obveze tempom u kojem one budu dospijevale." Prema tome, inozemni dug nije zastrašujući. Evo na brzinu dva, jedno političko, a drugo stručno. Prvo političko. Rebalans radi izbora apsolutno nije točno. Uvjetovan je porastom prihoda i s druge strane uvjetovan je potrošnjom naročito u zdravstvu, a kako to zdravstvo služi i mladima i umirovljenicima i kolegici možda će i ona glasovati za HDZ. I drugo pitanje, političko i drugo pitanje. Pitanje stalnog ponavljanja enormnog duga i neprihvatljivog i strahovitog vanjskog zaduženja stalno aludirajući na državu. Još jedanput ispravljam da nije točno, dug države pada. Raste dug tzv. skupine ostalih i skupine banaka. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Kovačević. Evo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice u pravu ste, točno je da je ovaj proračun kao što sam i ja rekao u svome izlaganju osobnome, izborni. Da je tome tako, s jedne strane imamo veći prihod od pet milijardi kuna, s druge strane se uzimaju sredstva za zgradu suda u Osijeku i koje je tu valjano obrazloženje. Povećani prihodi i onda se uzima u Osijeku. Zašto? Jednostavno, pa u Osijeku je HSP i HSSP. To je jasna situacija. Daje se u Split … /Ne razumije se./ … nemamo o čemu pričati. Stvar je jednostavna. A u pravu ste i oko duga toga. Gledajte, predsjednik Sanader kao zastupnik je govorio da je dug građana isto dug države, to smo vidjeli na televizijskim emisijama. Prema tome dug će narasti prema procjenama čak na 50 milijardi dolara to je Kulić fino rekao i ono što Letica danas govorio. Prema tome mi srljamo u dužničko ropski odnos i sada tu govorimo o nekim drugim situacijama. Znači proračun je kao takav izborni, dobro je da je višak prihoda, da nije manjak prihoda onda sve gdje HDZ nema vlast ne bi, onda bi se svi ti projekti uništili, bi se samo stavili gdje HDZ ima vlast. E neće vam uspjeti. Odgovor na repliku je samo jedan. Brojke su apsolutno neumoljive, sviđalo se to nekom ili ne. Kada je izvoz veći od uvoza i kada brojke jasno kažu koliki je i to su brojke od jučer i to upravo iz časopisa "Banke" onda ja ne znam kome treba još što dokazivati. Mi se ne možemo ovdje ponašati kao milijarderi na Titaniku koji tone. 21,5 milijardu eura je bio dug u 2004. godini, vanjski dug, sada je 29 milijardi. Ja ne znam šta više treba dokazivati da dug raste a ne da pada. Zahvaljujem. Ministar financija, Ivan Šuker. Izvolite. Gledajte! Za razliku od onih koji vole govoriti ovako da se to percepcijski nekome svidi, ja ću govoriti o činjenicama. Prvo. Mislim, krajnje nekorektno govoriti za sud u Osijeku. Sud u Osijeku se još nije počeo ni graditi iz razloga što je poništen natječaj, novi natječaj je raspisan i na toj poziciji je ostalo četiri i pol milijuna kuna, što smatramo kad se završi natječaj da će biti dovoljno do kraja godine. Druga stvar što se tiče suda u Splitu. Vrlo je interesantno dok ste bili ministrica da ste se zagovarali. Tu se ne radi samo o sudu, nego se radi o trudu pravde. A što se tiče van troškovničkih radova, tri milijuna kuna su protupožarna stolarija. To je propis koji je izašao tijekom gradnje i to se temeljem tog zakona moralo ugraditi. Šest milijuna kuna imate 30 stavki i možete ih uvijek dobiti da vidite koje su to stavke. No, govoriti o vanjskom dugu gospođo Vesna Škare Ožbolt! Nikada nikome razumnom nije palo na pamet da kaže da će smanjiti vanjski dug iz razloga što dok god imate deficit ne možete govorit o smanjenju duga. Ali imate neke parametre, ali te parametre razumiju ekonomisti a ne oni koji nisu ekonomisti. A to je da ćete usporit rast vanjskog duga i to je napravljeno. Druga stvar. Udio države u javnom dugu se smanjio sa 33 na 21%. Dakle Vlada je svojom politikom da se zadužuje na domaćem tržištu dala doprinos za smanjenje vanjskog duga. Također fiskalnom politikom smanjenje deficita je dala dodatni doprinos. Govoriti o povećanju duga države, pa zašto idemo na deficit 2,6% nego što s tim želimo smanjiti potrebe za zaduživanjem. Dakle udio javnog duga države, udio središnje države i udio opće države se smanjio po prvi puta u 2006. godini sa 49% na 47% u bruto domaćem proizvodu. I to su činjenice koje nitko ne može oboriti. Isto kao što nitko ne može oboriti da je gospodarski rast od 7% nije došao zbog lošijih rezultata i nikad nešto s čim se vama nikako ne mogu složit, Hrvatska nije Titanik i to svi koji kažu vrijeđaju sve građane Hrvatske i Hrvatsku Državu. Hrvatska ne tone, Hrvatska ide čvrstim koracima naprijed. To se nekima ne sviđa ali to je njihov problem. Međutim činjenica da imamo danas smanjenu nezaposlenost, da imamo povećanu zaposlenost, da imamo gospodarski rast sa 7%, da ni prihodi nisu slučajno ovoliko veći. I povećanje naplate od 15% je samo rezultat strukturnih reformi gospodarskih aktivnosti i mjera koje su se poduzele u borbi sa sivom ekonomijom. I to nitko ne može poreć'. To su nam priznali svi svjetski ekonomski analitičari. To su nam priznali, to nam neće priznat neki koji su u Hrvatskoj otvorili udruge i pričaju kako bi se u Hrvatskoj trebao plaćat porez a sami u Hrvatskoj ne plaćaju porez. Takvi nama savjetnici u Hrvatskoj ne trebaju. Dakle, Hrvatska je završila stand by aranžman sa MMF-om, nakon 12 godina po prvi puta. Hrvatska je potpisala prije mjesec dana PAL2 program sa Svjetskom bankom na temelju strukturnih reformi koje je provela. Pa zar su svi ti ljudi koji su završili Hardver i neka druga sveučilišta i doktorirali na tim fakultetima glupi, ne znaju ništa i dozvolili su da Hrvatska završi stand by aranžman? Zar su svi ljudi u međunarodnim financijskim institucijama isto tako nepismeni i ništa ne znaju kad Hrvatskoj pod ovakvim uvjetima daju kredite pod …/Govornik Zar mislite da bi Grad Zagreb, s kojim se ponose i uče izdanjem 300 milijuna obveznica na Londonu, da bi dobio pod takvim uvjetima izdane obveznice da nije gospodarsko stanje i stanje općenito u Hrvatskoj takvo kakvo je? Pa ne bi netko Zagrebu dao kao nekakvoj izdvojenoj jedinici. Grad Zagreb je sastavni dio Republike Hrvatske. Kreditni rejting ima Republika Hrvatska, a ne Grad Zagreb. I to nekima mora biti jasno. Ja znam da se možete vi mene nazivati skupljačem i računovođom. To je vaš problem. Međutim, ja ono što sam htio i što sam rekao na početku ovog mandata i što je prije svega rekao predsjednik Vlade i ova Vlada, da ćemo ustrojiti državne financije, napravili smo. Danas postoji Riznica i postoji jedan račun. I upravo zbog toga bi trebali znat kao bivša ministrica financija da ministar financija ne čeprka i ne kopa po računima pojedinih ministarstava nego da to rade ministri, resorni ministri i njihovi pomoćnici za financije. Ali to samo dokazuje koliko ste se bavili sa poslom u svom ministarstvu.

u Splitu za razliku od vas koji ste, to niste bili u stanju sami napraviti. I lijepo vas molim da me sada saslušate. Jedanaest milijuna kuna van troškovničkih radova. Ovo je posao za Državno odvjetništvo, ako ne za Ministarstvo financija. Tri milijuna kuna za nekakve protuprovalne projekte, vrata i ne znam što, možemo reći da su takva. Ne možete raspravljati pod institutom ispravke netočnog navoda … **Škare Ožbolt, što je ministar rekao da je na stavci Županijskog suda u Osijeku bilo samo četiri milijuna kuna. …/Upadica se ne čuje./… Na K629225 u Županijskom sudu u Osijeku bilo je 13 milijuna kuna. 11 milijuna kuna je skinuto sa Osječkog suda i prebačeno za Splitski sud. Zašto je prebačeno?

Hvala lijepo. Htio sam samo čuti čiji je poraz, nisam razumio što je rekla kolegica. Za sad mi se čini da je obrnuto. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani ministre, kolegice i kolege! Pa na dnevnom redu je jedna od najoptimističnijih tema u zadnjih 15 godina, 18 godina Hrvatske Države. Prvi puta rebalans proračuna za takvu jednu kvalitetu da sam ja bio uvjeren kako će cijeli Sabor sa pljeskom dočekati ovo izvješće, bez obzira na političku orijentaciju, pa nisam mogao vjerovati da recimo na izvješću premijera nema recimo potencijalnih premijera koji se tako vide u budućnosti, nema bivšeg potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, nema bivšeg ministra financija, pa mi nije jasno, vjerojatno nisu bili obaviješteni o dnevnom redu. Pa bi molio saborske službe da drugi put kad je rebalans proračuna ih obavijeste da oni dođu i da daju svoj doprinos ovakvoj kvalitetnoj raspravi. Ili se možda radi o drugoj stvari koju je spomenuo ministar Šuker. Netko bi volio da je Hrvatska Titanik. Na njihovu žalost Hrvatska nije Titanik nego brod koji sigurno plovi, ali na kojem brodu ima onih koji bi željeli da se moraju aktivirati čamci za spašavanje. Tih čamaca Hrvatska ne treba i neće ih trebati ako će ići ovako ovim smjerom kojim ide državni proračun koji je pred nama. Neki su rekli ova Vlada je imala sreću državni proračun je dobar zato jer je imao sreću, 7% GDP-a porasta jer je imala sreću jer je bila topla i blaga zima. Pa sam ja analizirao. Puno je toplija bila zima za vrijeme prošle koalicijske Vlade, za 0,8 stupnjeva je bila toplija u prosjeku od ove. A u ovoj Vladi jest toplija ali samo oko srca. Što se tiče elemenata porasta bruto nacionalnog dohotka brojke su neumoljive. Brojke su došle zbog toga jer ova Vlada radi gotovo pune četiri godine i to radi kreativno jer zna šta hoće, ne petlja se u gospodarstvo nego stvara uvjete za razvoj gospodarstva, stvorila je prvo pozitivno ozračje za poduzetnike, ukida barijere, pojednostavljuje zakone, omogućava dolazak stranog kapitala jer on se diže prvi put na preko 2 milijarde dolara godišnje, investira u poduzetničke zone u infrastrukturu. Dakle, indirektno stvara teren na kojem se onda poduzetništvo razvija na principu tržišnog gospodarstva. I to je znanje ove Vlade. Jedna od ključnih pretpostavki za razvoj poduzetništva i ukupnog gospodarstva a to uvijek ističu naši prijatelji Irci jest upravo deficit proračuna. Premijer Sanader i ministar Šuker na tom problemu rade intenzivno od prvoga dana, ja bih se usudio reći još od programa naše Vlade. Jedna od najvažnijih razlika između ove i prethodne Vlade je upravo u pogledu održavanja deficita državnog proračuna. Dok su oni zagovarali a i sada u slučaju dolaska na vlast zagovaraju daljnji deficit jer će iz tog deficita financirati svoje socijalne i druge programe dotle treba slušati svjetske stručnjake pa i one koji imaju poput Iraca veliko iskustvo. Oni kažu da je deficit državnog proračuna na što nižoj razini po mogućnosti blizu nulte stope jedan od temeljnih pokretača, jedan od temeljnih motora za razvoj gospodarstva. To se pokazalo ovom prilikom kada je proračun sa 6,4% evo u roku od tri godine došao na 2,6% što je apsolutno rekord u europskim zemljama proteklih desetljeća. I veselim se projekciji Ministarstva financija, deficitu proračuna u idućem mandatu od 0,0%. Kako je to postignuto? Velikim radom, financijskom disciplinom, ukidanjem sive ekonomije, strogim stavom ministra financija kad su u pitanju rashodi, osobito nepotrebni i ponavljani rashodi pa i jednim čvrstim političkim stavom kojim se to sve branilo. I kad to pogledamo onda nam je logično da su prihodi i rashodi današnjeg rebalansa ovakvi kvalitetni kakvi jesu. Što kaže analiza prihoda? Ukupan porez prihodi iz poreza porasli su za cifru od 9,9%. Porez na dobit nekoliko desetaka posto, nisam stigao ni izračunati, PDV 9,4%, trošarine 5,2%. Doprinosi su porasli 9,6%, nešto više za zdravstvo, nešto malo manje za mirovinsko osiguranje. Dakle, svi izvori prihoda su kvalitetniji a to je posljedica upravo elemenata o kojima sam govorio a posebice kad se govori o porezima posljedica stvaranja reda u financijskom poslovanju i osobito borbi protiv sive ekonomije. No međutim, kvalitetan proračun se vidi i u rashodima. Ti rashodi su u ovoj Vladi uvijek bili manji od prihoda, uvijek se pazilo da se tu ne napravi jedan debalans. Pa i ovaj puta kada uspoređujete prihode i rashode vidite da se ponavlja ta situacija. I ti rashodi su vrlo kvalitetni. Povećanje rashoda je upravo usmjereno na razvoj Hrvatske. Zato ćete vidjeti najveće povećanje osim zdravstva o kojem ću reći nešto na kraju upravo u znanosti i visokom školstvu. I kad čitate te stavke onda se morate veseliti bez obzira bili pozicija ili opozicija da je 291 milijun ponovno iniciran u najvažniji strateški hrvatski bazni projekt a to je razvoj znanosti i visokog školstva. Osnovno školstvo je dobilo 103 milijuna kuna. Tu pohvaljujem i bilo je riječi o nacionalnim manjinama. Obrazovanje nacionalnih manjina je dobilo dodatnih 7,5 milijuna kuna što dokazuje ne samo pozitivan gospodarski smjer ove Vlade nego i pozitivan smjer prema nacionalnim manjinama. Srednje školstvo je dobilo 44 milijuna, od toga 39 milijuna ide na povećanje plaća, znamo u kakvom su stanju plaće naših srednjih i osnovnih škola. Visoko školstvo također nije zaboravljeno 36,5 novih milijuna kuna. I da ne govorim o velikom projektu od 80 milijuna kuna koji se zove financiranje udžbenika za osnovne i niže razrede srednjih škola. Dakle, kad vidimo kuda ide injekcija viška prikupljenog novca onda vidimo da će ona poput grude snijega rađati novi razvoj. I to je karakteristika ovoga proračuna. Što se tiče gospodarstva novih 197 milijuna kuna demantira sve one koji govore da se premalo inicira, dakle ovo je samo novi dodatak, nova financijska injekcija od čega za poduzetništvo više od 80 milijuna kuna, Fond za regionalni razvoj 80 milijuna kuna od čega direktno za malo i srednje poduzetništvo 30 milijuna kuna itd. Veseli naravno i povećanje poljoprivredne stavke za 270 milijuna kuna i da dalje ne nabrajam. Znači, jedan razvojni proračun koji će sigurno vrlo brzo pokazati da je ovakav stav kakav ima ova Vlada u smislu trošenja, i prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava ispravan. I na kraju, milijarda i 100 milijuna za pokrivanje deficita više nego pohvalno. A sad bih rekao nešto o najvećoj stavci rashoda u ovom rebalansu a to je zdravstvo. Jasno, od ministra Šukera nadalje svi su ljuti na zdravstvo. I mi koji na neki način sudjelujemo u kreiranju te politike manje ili više jer zdravstvo je u svim zemljama svijeta vreća bez dna, pa je tako i u Hrvatskoj. I današnjih otprilike 17 milijardi kuna iz proračuna je zaista ogroman teret koji će se teško moći održati. Ali, moramo reći da smo i napravili nešto u ovom mandatu. Mi smo u ovom mandatu uveli, kažem uveli jer je bilo potpuno ukinuto prvi puta ponovno evidenciju prihoda i rashoda i analitičku evidenciju i analizu prihoda i poslovanja svake ustanove, svakog subjekta. Nakon teških tri godine i nešto više navikavanja na novi sustav mi danas možemo s ponosom reći da na razini bolničke zdravstvene zaštite koja je uvijek bila veliki kamen smutnje u rashodovnim stavkama prvi puta imamo poslovanje koje je u skladu sa zakonom. Zašto kažem sa zakonom? Jer je to proračunski korisnik i on po Zakonu o proračunu ne smije imati rashode veće od prihoda. I danas možemo s ponosom reći da kad se radi o kliničkim bolnicama sve osim jedne, to je nažalost Klinička bolnica Osijek i s njima ćemo imati posebne razgovore, svi su se doveli u najviše 4% većih rashoda od prihoda. A kad se sve zbroji onda imaju 13% veće rashode od prihoda, 13% manje rashode pardon. Prvi puta su rashodi manji od prihoda, naravno jednim djelom i zbog povećanja proračuna ali najvećim djelom racionalizacija poslovanja. Što se tiče općih bolnica kod njih je prvi puta ukupne obveze su manje 11% od prethodne godine, dakle 11% su smanjene ukupne obveze u odnosu na prošlu godinu što znači da polako ti menadžmenti, te uprave bolnica uče kako se upravlja u bolnici. Na žalost ima šest crnih iznimaka. Opća bolnica Dubrovnik je na čelu. Opća bolnica Dubrovnik je u jednoj godini povećala ukupne obveze za 36%. To je primjer kako se ne smije poslovati. Recimo živežne namirnice su u jednoj godini povećali za 380%, materijalne rashode za preko 600%. Menadžment bolnice u Dubrovniku koji vodi bivši ministar zdravstva Andro Vlahušić je pokazao kako se ne smije upravljati u zdravstvu jer taj novac nije usmjeren prema bolesniku. One bolnice koje su se uskladile sa poslovanjem imaju i najbolje zdravstvene i stručne rezultate. Broj njihovih usluga je u porastu, kvaliteta usluga je vrhunska, a financijski rezultat postaje pozitivan.

pridružujem se raspravi i uvaženog zastupnika Hebranga i naglašavam i mislim da to treba ponoviti i jasno reći da su vrlo opasne i rizične sve one strategije koje se temelje na razvoju Hrvatske kroz povećani deficit državnog proračuna. Imali smo prilike pred nekoliko godina od glavnih gospodarskih stratega koje danas čujemo čut takvu strategiju vrlo opasnu, vrlo rizičnu, ja bih rekao i vrlo štetnu. Nema alternative onoj strategiji koja se temelji na povećanim ulaganjima u znanost, istraživanje i razvoj. Lisabonska strategija ne bez razloga naglašava temelj dugoročnog samo održivog razvoja koji garantira Europi dugoročnu konkurentnost u suvremenom globaliziranom svijetu može proizići i temeljit se upravo na jačem povezivanju industrije sa znanstvenim institucijama, sve većim ulaganjima u znanost, istraživanje i visoke tehnologije koje moraju biti dostupne u što je moguće većoj mjeri, važnim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, a posebno srednjim i malim poduzećima jer njihov rast koji se bude temeljio na povećanim ulaganjima u znanost, istraživanje i razvoj, koji se bude temeljio na kvalitetnijoj suradnji sa razvojnim, znanstvenim, visoko školskim institucijama može garantirati dugoročni samo održivi razvoj i rast, dugoročnu konkurentnost, a opet naglašavam sve one zablude i strategije o tzv. razvoju koji bi se temeljio isključivo i jedino na povećanju deficita državnog proračuna su vrlo štetne i opasne. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega zastupnik je Ćosić je upravo pogodio u srž problema. Naime, poznato je u analizama rezultata uspjeha onih zemalja koje su ostvarivale porast bruto nacionalnog dohotka od blizu 10 ili čak 10, a neke kratkoročno i više od toga posto godišnje da je nulta stopa deficita proračuna na drugom mjestu uzroka. Na prvo mjesto meću poreznu politiku, na drugo mjesto meću nultu stopu ili što bliže nultoj stopi deficita proračuna. Na treće mjesto meću obrazovanje i ulaganje u znanost. Obrazovanje i ulaganje u znanost nije nikada loša investicija. Ona se uvijek vraća i to stostruko. Ono što bi još trebalo dodati ovdje to je i tržište kapitala. Naime, imamo sada neke projekte na tržištu koji nam se nude za slijedeće izbore koji bi oporezovali sve oblike kapitala, koji bi srozali naš probeks indeks na one vrijednosti od prije tri, koji bi prisilili investitore da odlaze u susjedne države gdje se ne oporezuje niti kapital, niti se ne oporezuje dividenda, pa bi na taj način bijeg iz Hrvatske kapitala osiromašio naše društvo. I još jedan možda podatak. Oni kažu da se tako bore protiv bogatih. To nije točno. Investicija u dionice, investicije na burzovno tržište znači investicija u proizvodnju, novi kapital, donose novi kapital svojim vlasnicima i na taj način otvaraju radna mjesta. Znači, socijalna politika jest i politika podržavanja i poticaja i razvoja tržišta kapitala. Hvala.

da je zapravo i sređivanje Državne riznice i uvođenje reda jedan od razloga da imamo sada, da smo sad tu gdje jesmo i da smo zapravo i da imamo razloga biti zadovoljni. Prema tome, odao bih priznanje i ovdje nazočnom ministru i Vladi itd. iskoristio bih i prigodu nakon ovako jednoga briljantnoga izlaganja kolege Hebranga koji je govorio o svim ovim pokazateljima s kojima možemo dakako biti zadovoljni i sretni i zapravo bih mu replicirao odnosno upitao bih ga, pa budući da svi poznajemo i imamo podatke, imamo dokumente i svima nam je jasno da je to jednostavno tako kako jest i Bogu hvala da je tako. Onda koji je razlog da je u toku jutrošnje rasprave dok je bio televizijski prijenos tu bilo toliko napada i na Vladu i nezadovoljstvo s ovim proračunom osobito stoga što i ovdje nazočni kolega Pecek koji je također bio ministar on također zna da je to tako. Pa koji su razlozi zapravo da su oni iskazivali toliku razinu nezadovoljstva dok je trajao televizijski prijenos? To mi stvarno nije jasno. Hvala. Pa kolega, štovani kolega je postavio jedno od ključnih pitanja Hrvatske države. Drugim riječima, zašto postoje kočničari napretka, zašto postoje oni koji vrte pedale unatrag, zašto postoje oni koji veslaju u suprotnom smjeru? To je to pitanje. Odgovor je vrlo jednostavan. Ako nemaš snage pratiti vodećega u grupi koja se natječe i koja trči, nemaš snage ići u korak za njim, nemaš snage dahtati mu za vratom onda ti odglumiš da se popiknuo kako ne bi vidjeli oni gledatelji da si ti slabiji. E oni su se danas popiknuli! Dakle, namjerno su iscenirali jedan svoj pad, moralni, pad ugleda jer su kritizirali evidentne podatke misleći da će to donijeti poene kod publike. Ali publika je ja mislim danas za vrijeme televizijskog prijenosa vidjela tko se namjerno popiknuo i pao poput one kokice koja je trčala pred kokotom pa je rekla: “Čuj, ako mu pobjegnem ništa od svega. Ako stanem reći će pazi ti nju kakva je lagana. Rađe da ja trčim pa da se popiknem.“ **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovana zastupnica Nevenka Majdenić replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

da je to istina, a i ja bih se posebno osvrnila i pohvalila ulaganja u regionalni razvoj i to je sa dodatnim 135 milijuna sredstava. Meni je drago da je unutar tih ulaganja u regionalni razvoj da su osigurana sredstva i za novi program Vlade kojim se lokalnim jedinicama želi pomoći u kvalitetnoj pripremi za korištenje predpristupnih programa pomoći Europske unije te u pripremi i provedbi projekata javnog privatnog partnerstva. Naime, s obzirom da se za projekte financirane iz pomoći Europske unije treba osigurati i dio sredstava u proračunu, lokalne jedinice s malim prihodima često nemaju u svojim proračunima prostora za to i sigurno da će se na ovaj način omogućiti upravo manje razvijenim lokalnim jedinicama pristup pomoć Europskoj uniji te će se kroz ovaj program osigurati i sredstva za financiranje koje lokalne jedinice nemaju. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovana kolegica je dodirnula još jedan veliki problem ne samo gospodarskog nego i političkog razvoja Hrvatske, a to je decentralizacija i ovaj proračun kao i svi proračuni do sada doista daju lokalnoj upravi i samoupravi određene dužnosti, terete i zadatke i to je sigurno pozitivan iskorak. Ja jedino uvijek volim upozoriti da kod decentralizacije treba paziti na disciplinu financijsku. Ova Vlada je u nekoliko navrata izvršila decentralizaciju novaca, kao što se sjećamo i preraspodjelom poreza, s time da je kontrola na terenu ta koja mora pratiti ovakve poteze. Ja ću ponoviti decentralizaciju iz zdravstva. Decentralizirana sredstva koja dosežu i 400 milijuna kuna godišnje troši se na netransparentan način, investicije postižu više cijene nego li centralna ili nabava u samim bolnicama, dospjeli dug bolnica koji bi se trebao iz tog dijela isplaćivati što i zakon ukazuje, zato je i promijenjen zakon, zapravo se ne poštuje. Dakle decentralizacija da, ali uz jaku kontrolu, jer inače ćemo imati puno nepotrebnih gubitaka. Završni osvrt, ministar financija Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici pa evo ovo je prilika da se zahvalim na raspravi. Ja se iskreno nadam da bez obzira kako je tko danas raspravljao, ali da se u konačnici svi veselimo zbog Hrvatske ovim dobrim rezultatima i sada samo potaknuo me je uvaženi zastupnik doktor Hebrang oko decentralizacije i tu je danas puno bilo priče. Samo jedan podatak i za vas zastupnike i za hrvatsku javnost. Gradovi i općine su temeljem izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave za prvih pet mjeseci uprihodovale 740 milijuna kuna više nego što su prošle godine po starom zakonu uprihodovale iz poreza na dohodak i dobit i to je jasan odgovor svima onima koji kažu da je zakon loš. Ima nekoliko jedinica lokalne samouprave koji su lošije prošle, međutim kao što sam već rekao krajem 9. mjeseca će se napraviti analiza i njima će biti isplaćena pomoć za određene projekte iz tekuće pričuve. No i ovo je još jedna potvrda da ne valja unaprijed zakona koji će dobro donijeti svima ispolitizirati, jer na kraju krajeva kažem zbog Hrvatske svi se trebamo veseliti ovim dobrim rezultatima.